Hæstv. forseti. Það er ástæða til að nefna það hér undir þessum lið að í morgun tapaði íslenska ríkið máli fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu sem tveir einstaklingar höfðuðu, Guðmundur Gunnarsson og Magnús M. Norðdahl, sem voru tveir af þeim fimm sem voru inn og út, eins og það hét, haustið 2021 þegar undirbúningsnefnd kjörbréfanefndar var að störfum vegna talningaklúðursins í Norðvesturkjördæmi. Ég vil að það komi fram strax við upphaf þessa fundar að ég hyggst taka málið upp í hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á morgun. Dóminn hef ég lesið og þarf að lesa, held ég, nokkrum sinnum, en þarna er bent á mjög alvarleg atriði sem löggjafanum ber að taka á. Hér skora ég á hv. þingheim að standa undir nafni, taka þessari niðurstöðu og fara í það að breyta þeim lögum sem nauðsynlegt er að breyta og breyta ákvæðum stjórnarskrár. Nú reynir á, forseti. Forseti vill geta þess af þessu tilefni að af hálfu forseta hefur þegar verið óskað eftir því að skrifstofa Alþingis framkvæmi greiningu á þeim dómi sem hér um ræðir

Herra forseti. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins er skýr: Íslensk lög tryggja ekki réttinn til frjálsra kosninga, grundvallarforsendu lýðræðisins. Í þessum dómi var ekki tekist á um það hvort annmarkar hafi verið á talningu og framkvæmd kosninganna í Borgarnesi. Um það voru allir sammála. Dómur Mannréttindadómstólsins snýr því ekki að því heldur hverjir tóku ákvörðun um að niðurstaðan hafi verið lögmæt Niðurstaðan er skýr: Okkar fyrirkomulag uppfyllir ekki kröfur mannréttindasáttmála Evrópu og það er fortakslaus skylda okkar þingmanna að bæta úr því með breytingum á kosningalögum og stjórnarskrá. Um þetta hljótum við öll að vera sammála og það er brýnt að klára þetta helst í vor. En eftir stendur, herra forseti, spurningin um hverjar verða hinar pólitísku afleiðingar af þessu máli.

einhverjar. Við hljótum að þurfa að líta í eigin barm og velta því fyrir okkur hvernig það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þau brot sem voru framin þegar í rauninni kjörbréfanefnd ákvað og Alþingi ákvað að staðfesta eigið hæfi, staðfesta eigin kjörbréf. Ég sé ekki að við getum hlaupist undan þeirri ábyrgð. Ég býst við því að forseti sem þáverandi formaður kjörbréfanefndar kalli kannski til einhvers konar samstarfs um það hvernig við getum

Íslenska ríkið braut gegn réttinum til frjálsra kosninga við rannsókn og samþykkt kjörbréfa eftir endurtalninguna Borgarnesi. Það liggur fyrir. Þetta er niðurstaða Mannréttindadómstóls Evrópu, að íslenska ríkið hafi brotið gegn rétti fólks til frjálsra og lýðræðislegra kosninga. Brot gegn einni manneskju, brot gegn rétti einnar manneskju til frjálsra kosninga er brot gegn okkur öllum. Þannig er það í lýðræðisþjóðfélagi. Við getum ekki haldið áfram hér eins og ekkert hafi í skorist. Við getum ekki haldið áfram að byggja á fyrirkomulagi þar sem Alþingi sjálft úrskurðar um gildi kosninga án þess að óhlutdrægni sé tryggð, án þess að niðurstaðan sé kæranleg til dómstóls eða óháðs úrskurðaraðila. Það stenst einfaldlega ekki þær lágmarkskröfur um lýðræðislega stjórnarhætti sem við höfum skuldbundið okkur til að virða ásamt öðrum Evrópuþjóðum. Forseti. Við þurfum að breyta þessu fyrirkomulagi. Nú skulum við sýna úr hverju við erum gerð.

mikilvæg skilyrði mannréttindasáttmálans um sjálfstæða, óháða dómstóla og leið borgaranna til að leita réttar síns skv. 13. gr. sáttmálans. Þetta er okkar mikilvæga verkefni. Við getum ekki látið þennan þingvetur líða án þess að stíga virk og jákvæð skref í átt að því að gera nauðsynlegar umbætur á stjórnarskránni. Það ætti öllum lýðræðislegum stjórnmálaflokkum að vera í lófa lagið að samþykkja óskoraða aðkomu dómstóla að helstu álitaefnum sem varða stjórnskipan landsins. Ég sé ekki fyrir mér hvernig hægt

og sé reiðubúinn í opið og heiðarlegt samtal um að hafa lagt blessun sína yfir þessar kosningar í Norðvesturkjördæmi. Þessi niðurstaða hlýtur að kalla á endurskoðun á stjórnarskránni.

Virðulegi forseti. Nú er ég varaþingmaður og hef tekið sæti af og til á þessu kjörtímabili. Það vill svo til að þegar ég tek sæti þá er það mjög gjarnan þegar það er eitthvað stórt í gangi og fyrst þegar ég tók sæti þá vorum við að ræða hér einmitt um þessi

fær kjör samkvæmt talningunni getur ekki fjallað um eigið kjör. Ég man hvernig umræðan var. Hér var verið að teygja þessa möguleika hingað og þangað til að reyna að fá fram þessa einu niðurstöðu.

Stundum þegar kemur að störfum okkar hér í þessum sal liggur að baki pólitískur ágreiningur, pólitísk varðstaða, pólitísk sókn eða eitthvað slíkt, en þetta mál sem við erum að ræða hér núna, við getum ekki leyft okkur, við megum ekki leyfa okkur að láta ríkja um það pólitískan ágreining hvernig við bregðumst við. Við erum að fá áfellisdóm á það hvernig framkvæmd kosninga er fyrirhugað hér á landi. Þetta er áfellisdómur yfir frelsi og lýðræði og við verðum að sýna að við höfum getu til að bregðast við óháð annarri stöðu okkar, óháð flokkadráttum, óháð öllu öðru en því að við viljum tryggja

Það eru blendnar tilfinningar gagnvart þessum dómi Mannréttindadómstóls Evrópu sem hefur komist að þeirri niðurstöðu að ekki einungis gangi fyrirkomulagið hér á landi gegn mannréttindasáttmála Evrópu, líkt og hv. þm. Logi Einarsson orðaði heldur í raun að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands standist ekki mannréttindasáttmála Evrópu. Dómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu einróma að okkar kerfi, sem byggt er á stjórnarskránni okkar og ritað er í stjórnarskránni frá 1944, brjóti á rétti fólks til frjálsra kosninga og rétti til að leita réttar síns. Þetta sýnir það svart á hvítu sem við höfum talað fyrir núna um árabil; stjórnarskráin var tekin upp hér, hún var tekin upp til bráðabirgða, byggð á stjórnarskrá konungsveldis. Þessu ákvæði, þar sem Alþingi staðfesti sjálft eigin kosningu, í konungsveldi er því ætlað að tempra vald konungs sem fór þá þar með dómsvaldið. (Forseti hringir.) Það er augljóst að þessi stjórnarskrá er ekki skrifuð fyrir þá stjórnskipan sem við búum við og höfum búið við allan þennan tíma.

Forseti. Við þurfum að ræða hérna inni í þessum sal hvað tekur núna við. Ég kem hingað upp sem formaður eins af þeim stjórnmálaflokkum sem eiga sæti á Alþingi vegna þess að formennirnir voru nefnilega í vinnu með fyrrverandi hæstv. forsætisráðherra um endurskoðun á stjórnarskránni þar sem m.a. var verið að skoða breytingar sem sneru að því að geta skotið ákvörðun Alþingis um gildi kosninga til Hæstaréttar. Þetta var til skoðunar í vinnu sem fyrrverandi forsætisráðherra, sem nú er farin annað, leiddi. Því varpa ég því hér upp í þessum þingsal hvort vinnan muni halda áfram núna í kjölfarið. Hver mun taka þetta upp á arma sína? Eru formenn stjórnarflokkanna sem núna eiga sæti í þessari ríkisstjórn tilbúnir að halda þessari vinnu áfram? Er hæstv. forsætisráðherra tilbúinn að halda þessari vinnu áfram? Við getum ekki látið þetta steyta á því að það þurfi að samþykkja

skylda okkar núna að skoða það fyrirkomulag sem er gagnrýnt í þessum dómi. Ég hef ekki lúslesið hann en það er að sjálfsögðu verkefni okkar núna að gera það og skoða hvað í fyrirkomulaginu við getum þá tekið til frekari greiningar og frekari aðgerða eftir þörfum.

um þá nefnd sem Alþingi bar að setja á laggirnar til að greina hvernig úr þessu yrði skorið. Það er ekkert í dómnum sem tekur annað fram en að sú nefnd hafi unnið af heilindum og faglega þannig að þar liggja ekki fyrir neinar annarlegar hvatir um niðurstöðu þess anga málsins. En fyrirkomulagið í heild sinni er sjálfsagt að skoða og það er verkefni okkar fram undan.

Vandamálið er bara það að ég hef heyrt þetta áður. Það er búið að tala um það áratugum saman, frá lýðveldisstofnun, að það verði að fara í heildarendurskoðun á stjórnarskránni. Það hefur ekki verið gert.

að við fáum hér stjórnarskrá sem gengur upp, að við fáum hér ákvæði sem við getum stutt okkur við í kosningum þegar það koma upp álitaefni í stað þess að skilja okkur eftir í súpunni. Eins og gerist núna með þessum úrskurði þá sitjum við í súpunni með niðurstöðuna sem er því miður til skammar fyrir landið. Það er til skammar fyrir okkur að við getum ekki klárað þetta betur. Ég hef verið í kjörbréfanefnd frá því að ég tók fyrst sæti á þingi árið 2016. Ég vildi setja það í smá samhengi vegna þess að fyrsta spurningin sem er iðulega spurt á fundum kjörbréfanefndar er: Hefur ákvörðun okkar einhver áhrif á niðurstöður kosninga? Svo er beðið með öndina í hálsinum þangað til stærðfræðingurinn segir: Nei, sama hvernig þið úrskurðið um vafaatkvæðin þá mun það ekki breyta

og það er ekkert til að skammast okkar fyrir. Það er það sem þingflokkur Pírata bað um fyrir kosningarnar 2021, bað um að hingað kæmi Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og hefði eftirlit með þessum kosningum. Það hefði betur verið gert vegna þess að þá hefðum við hlutlausa fagmenn til þess að skera úr um hvað hefði misfarist í þessum kosningum frekar en okkur sem, hversu góð sem við teljum okkur vera, erum ekki hlutlaus í þessu máli. Hv. þm. Hanna Katrín Friðriksson vonast til þess að við getum sett pólitískan ágreining til hliðar þegar við vinnum þessi mál áfram. Rifjum samt upp hvernig atkvæðagreiðslan fór hér þegar rannsókn kjörbréfa var afgreidd.

Það er almenningur sem situr uppi með skarðan hlut í þessu máli. Hæstv. forseti. Ég þakka fyrir upplýsingar um að það eigi að skoða dóminn hjá lagaskrifstofu Alþingis og ítreka það sem ég sagði í minni fyrri ræðu, að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mun að sjálfsögðu taka málið og setja á sína dagskrá og fjalla um Það er alveg nauðsynlegt að við náum hér samvinnu þvert á stjórnmálaflokkana sem eiga sæti á Alþingi. Við verðum að ná samvinnu um þær nauðsynlegu breytingar sem hér þarf að gera á kosningalögum og stjórnarskrá Íslands.

koma okkur saman um og vera algjörlega viss um það hvernig við ætlum að fara í þá vinnu sem er nauðsynlegt að fara í núna og koma því þannig fyrir að við höfum tillögur sem við getum afgreitt fyrir næstu alþingiskosningar.

Virðulegi forseti. Við tryggjum jafna stöðu fólks eftir kyni í stjórnarskrá og í almennum lögum, m.a. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynja. Í þeim lögum eru lagðar skyldur á atvinnurekendur að auðvelda starfsfólki að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof. Atvinnurekendur mega heldur ekki láta orlof eða aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafa neikvæð áhrif á fólk á vinnumarkaði. Nýlega steig kona fram í fjölmiðlum og sagði frá því að henni hefði verið boðin lægri staða og laun hjá opinberri stofnun eftir fæðingarorlof. Hún hafði eignast tvö börn með stuttu millibili en þegar hún ætlaði að byrja aftur að vinna voru þetta viðtökurnar.

Við Íslendingar höldum áfram eignast færri börn og meðalaldur mæðra hækkar. Viðhorf til kvenna á vinnumarkaði hefur þar örugglega talsvert að segja. Ég hef því lagt fram fyrirspurn til hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra um það hvort atvinnuréttindi kvenna sem snúa til vinnu að loknu fæðingarorlofi séu nægilega tryggð í lögum. Mér þykir þetta vera mikilvæg umræða að taka hér á þinginu og vona að skilaboðin verði skýr. Virðulegi forseti. Mig rak í rogastans þegar ég las grein á Vísi í gær eftir Helga Áss Grétarsson. Fyrir utan það að í greininni er beinlínis farið með rangt mál þá undra ég mig á því að varaborgarfulltrúi skuli leggja sig fram við að taka stöðu gegn ákveðnum hópi barna. Í greininni er því haldið fram að í svokallaðri Cass-skýrslu sé komist að þeirri niðurstöðu að ekki eigi að bjóða upp á kynhormónabælandi lyfjameðferð fyrir börn og ungmenni með kynama. Það kemur hvergi fram í skýrslunni, enda vinna alþjóðlegir sérfræðingar að leiðbeiningum fyrir heilbrigðisstarfsfólk og boðið er upp á þessa meðferð á öllum Norðurlöndunum. Varla er til viðkvæmari hópur í okkar samfélagi en trans börn. Við höfum fylgst með átakanlegum sögum þeirra af skilningsleysi, hatri og ofbeldi sem þessi börn og ungmenni verða fyrir í samfélaginu. Mikilvægt er að við bætum alla þjónustu, mætum þessum einstaklingum af virðingu og skilningi en grípum ekki á lofti pólitískan hatursáróður sem grasserað hefur í bresku samfélagi. Árið 2019 voru samþykkt lög um kynrænt sjálfræði hér á Alþingi þar sem þingheimur lýsti yfir eindregnum vilja til að styðja trans og intersex fólk í réttindabaráttu sinni. Öflugur grasrótarhópur og við í VG áttum í sameiningu frumkvæði að þessari lagasetningu. Við eigum öll í þessu samfélagi að styðja þessa hópa eindregið í leit sinni að réttindum og hamingju og standa með þeim í hverri þeirri aðför sem að þeim er gerð.

Það var látið vaða á súðum og sérfræðingarnir í öllum málum gátu varla þverfótað fyrir eigin krummafót yfir míkrafón fréttamiðlanna sem ekki létu sitt eftir liggja. Það verður að segjast eins og er að leikþættir minni hlutans í fjölmiðlum eru lágreist framkoma, en fyrirséð. Það ætti frekar að valda þeim áhyggjum að ekkert alvörustjórnmálaafl í þinginu vill vinna með þeim. Vanhæfi og sundurlyndi minni hlutans er lím ríkisstjórnarinnar. Ágætur maður sagði við mig að oft væri hann óánægður með ríkisstjórnarflokkana en það breyttist fljótt þegar hann heyrði rausið í minni hlutanum.

Minni hlutinn vildi koma því á framfæri að það ættu að vera ráðuneyti og félagasamtök úti í bæ sem ættu að ráða því hvernig við hefðum hlutina í þinginu en ekki þingið. Löggjafinn er Alþingi og niðurstaða atvinnuveganefndar var staðfest sem lög frá Alþingi. Virðulegi forseti. Það er Alþingi sem fer með löggjafarvaldið og það þarf engan að spyrja eða láta segja sér fyrir verkum þegar það setur lög. Það er afar mikilvægt að hvorki framkvæmdarvaldið né hagsmunaaðilar úti í bæ stjórni þinginu. Þar er minni hlutinn á villigötum eins og svo víða í sínum málflutningi.

Það er alveg með ólíkindum að við skulum alltaf vera að draga lappirnar í málefnum þeirra sem virkilega þurfa á hjálp okkar að halda. Það fer ekki á milli mála að þeir verst settu í okkar samfélagi eru ekki forgangi hjá þessari ríkisstjórn. 154 fatlaðir einstaklingar yngri en 67 ára eru hreppafluttir á hjúkrunarheimili fyrir aldrað fólk gegn vilja sínum þar sem meðalaldurinn er vel yfir 80 ár. Hver vill vera þar? Enginn hér inni. Það er alveg á hreinu. Um 100 einstaklingar eru vistaðir í dýrasta úrræðinu inni á sjúkrastofnunum vegna vanhæfni ríkisstjórnarinnar í málefnum aldraðs fólks.

Það er alveg með ólíkindum hvernig þessi ríkisstjórn hefur hagað sér og það er hægt að telja endalaust upp meira þar sem hún hefur klúðrað.

Hún fór m.a. yfir það að norrænu ríkin hefðu sofið á verðinum eftir lok kalda stríðsins og afvopnast of mikið. Hún nefndi einnig að tilraunir til að koma á auknu samstarfi á síðustu árum, t.d. í innkaupum á búnaði, hefðu gengið misvel en nú þyrftu löndin að herða sig og byggja upp hergagnaiðnað og nýta þau tækifæri sem NATO-aðild allra ríkjanna veitir. Norrænt samstarf skiptir okkur Íslendinga miklu máli og hefur gert í gegnum tíðina en á tímum sem þessum sem við horfum upp á í heiminum er ekki síður mikilvægt að norrænt samstarf eigi sér líka stað kringum varnarmál og samfélagsöryggismál og viðbúnaðarmál. Það er því tækifæri til þess að gera Norðurlandaráð að eins konar vettvangi fyrir samtal norrænna þingmanna um mikilvægi öryggis- og varnarmála. Á þinginu í Færeyjum skilaði jafnframt tillögu starfshópur sem þingmaður okkar, Hanna Katrín Friðriksson, hefur farið fyrir um endurskoðun á Helsingfors-sáttmálanum. Það verður krefjandi verkefni fyrir okkur Íslendinga að reyna að ná sátt um breytingar á þeim sáttmála en þar er ákall og krafa vina okkar í Færeyjum og á Grænlandi hátt og skýrt: Þeir vilja fulla aðild að Norðurlandaráði.

Virðulegi forseti. Hjól samfélagsins snúast með sanngjörnum framlögum allra til samneyslunnar. Við greiðum skatta af laununum okkar sem fara svo til ríkis og sveitarfélaga sem starfrækja þau grunnkerfi sem við ætlumst til að séu til staðar í samfélaginu. Þótt flestir Íslendingar afli launatekna eru sumir sem afla einungis fjármagnstekna, það eru tekjur af réttindum í eigu einstaklinga, vaxtatekjur, arður, söluhagnaður, leigutekjur o.fl. Af fjármagnstekjum er innheimt lægri skattprósenta ásamt því að ekki er innheimt útsvar til þeirra sveitarfélaga sem viðkomandi er búsettur í. Talsvert ósamræmi er því á milli tekjuflokka, ríkinu og þá sérstaklega sveitarfélögum í óhag. Innan sveitarfélaga er því fólk sem nýtir sér þjónustu þeirra án þess þó að greiða krónu fyrir hana. Lengi hefur verið varað við því að svona ósamræmi hvetji til þess að fólk leiki á kerfið og skrái launatekjur ranglega sem fjármagnstekjur, t.d. er talið að ríkissjóður glati í kringum 10 milljörðum kr. á ári í núverandi fyrirkomulagi. Vegna þessa var ritað í núgildandi stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna að taka regluverk í kringum tekjuflutning til endurskoðunar og tryggja að þau sem hafa eingöngu fjármagnstekjur reikni sér endurgjald og greiði þannig útsvar. Virðulegi forseti. Ég nefni þetta hér enda tel ég mjög mikilvægt

Tími þingsins í síðustu viku fór í það að bíða eftir því að ný eða breytt ríkisstjórn liti dagsins ljós, sem ekki var nýttur í önnur mikilvæg verkefni eins og eitt stykki fjármálaáætlun sem gefur vísbendingar um hvernig ráðstafa eigi tekjum ríkissjóðs á næstu árum. Það plagg var loksins kynnt í morgun og þar er bara alls ekki ljóst hvernig þessi nýja gamla ríkisstjórn ætlar að fara betur með fé almennings og draga úr verðbólgu. Eins hefur tafist að fylgja eftir fögrum orðum um aðstoð við Grindvíkinga en það sem gert hefur verið er alls ekki nóg. Nú hefur bæjarstjóri Grindavíkur lýst þeirri skoðun sinni að ekki verði um skólahald að ræða í Grindavík í haust og við höfum haft fregnir af því að Þórkatla sé farin að kaupa heimili fólks. Það mun hafa miklar breytingar í för með sér og hætt við að margir Grindvíkingar muni í framhaldi af sölu til Þórkötlu færa lögheimili sitt frá Grindavík. Það mun gjörbreyta fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Á fundi efnahags- og viðskiptanefndar í morgun kynntu fulltrúar margra smærri fyrirtækja í Grindavík fjárhagsstöðu sem er orðin mjög slæm

Þrátt fyrir að hafa fengið styrki til að greiða laun er eigið fé þessara aðila að brenna upp og það gefur augaleið að það er ekki hægt að reka þjónustufyrirtæki þar sem engir íbúar eru.

Helsinki-samningurinn frá árinu 1962 er gjarnan kallaður hin norræna stjórnarskrá okkar og í töluverðan tíma hefur verið kallað eftir heildarendurskoðun samningsins vegna þeirra miklu breytinga sem hafa orðið á norrænu samstarfi. Þar má nefna stóraukna áherslu á öryggis- og varnarmál, borgaralegan viðbúnað, netöryggi og loftslagsbreytingar. Þetta vantar í samninginn. Þá þarf að uppfæra oft úrelt og gamaldags orðalag með tilliti til þeirra samfélagsbreytinga sem hafa orðið síðustu áratugi. Undanfarna mánuði hef ég leitt starfshóp á vegum Norðurlandaráðs um endurskoðun samningsins. Við skiluðum skýrslu til forsætisnefndar Norðurlandaráðs í síðustu viku og þar verður unnið áfram með tillögurnar þar til þing Norðurlandaráðs í Reykjavík í haust tekur endanlega afstöðu Veigamesta tillagan lýtur að því að setja inn kafla um öryggis- og varnarmálin. Tillagan endurspeglar þann veruleika sem við stöndum frammi fyrir þegar litið er til þróunarmála á heimsvísu þar sem mikilvægi svæðisbundins samstarfs á þessu sviði eykst og það á sama tíma og norrænar áherslur um frið verða áfram mjög sterkar. Starfshópurinn sem skipaður er fulltrúum allra átta norrænu landanna var sammála um en þegar kom að málefnum Álandseyja, Færeyja og Grænlands varð þó niðurstaðan sú að í skýrslunni voru lagðar fram tvær tillögur sem ganga mismunandi langt hvað varðar aðild þessara þriggja landa að Norðurlandaráði. Tilgangur endurskoðunar Helsinki-samningsins er að styrkja norrænt samstarf í nútíð og framtíð. Ég tel persónulega að full aðild Færeyja, Grænlands og Álandseyja að Norðurlandaráði styrkir þetta markmið og það hefur verið afstaða okkar í Íslandsdeild ráðsins. Norrænt samstarf hefur mögulega aldrei verið mikilvægara en í dag. Helsinki-samningurinn verður að taka á þeim áskorunum og tækifærum sem Norðurlöndin standa frammi fyrir og það væri virkilega ánægjulegt ef við næðum þeim áfanga í haust á þingi Norðurlandaráðs hér í Reykjavík

Yfirlýsingin kveður á um að Norðurlöndin í sameiningu beiti sér fyrir friðarumleitunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Með yfirlýsingunni er þeim tilmælum beint til norrænu ríkisstjórnanna að þær hvetji og styðji Ísraela og Palestínumenn til þess að vinna að friði og sáttum með friðarsamningi sem byggi á alþjóðarétti og ályktunum Sameinuðu þjóðanna. Aðspurð sagðist hæstv. utanríkisráðherra taka tilmæli forsætisnefndar Norðurlandaráðs, hvar Ísland gegnir formennsku, virðulegi forseti, og hefur komið hér fram, til sín og gæti einfaldlega svarað því játandi að hún væri tilbúin til að beita sér fyrir því að Norðurlöndin stígi fastar fram og beiti áhrifum sínum og ímynd til að skapa umgjörð fyrir friðarumleitanir. Þá tók ráðherrann fram að henni þætti góður bragur á þessari vinnu forsætisnefndar. Mér þótti gott að heyra þessi svör hæstv. utanríkisráðherra, virðulegi forseti, enda Norðurlöndin friðsamur hópur frændþjóða sem getur sannarlega lagt sitt af mörkum fyrir betri heim. Eins og við þekkjum með árhundruða sögu af friði hér í norðri er friðurinn forsenda velsældar, jöfnuðar, lýðræðis og mannréttinda. Allt þetta vantar í þeim hryllilegu aðstæðum sem fólk býr við fyrir botni Miðjarðarhafs þessa dagana og því miður of víða um heim. Byggt á reynslu og sterku og traustu samstarfi geta Norðurlöndin því sannarlega verið afl til friðar og fyrirmynd í því að allir borgarar heimsins geti öðlast það sem þau þrá; velsæld, jöfnuð, lýðræði og mannréttindi í skjóli friðar.

hafði komið á daginn 13 dögum eftir birtingu yfirlýsingar um sameiginlegan skilning vegna útlendingamála að skilningurinn var í engu sameiginlegur. Í morgun birtist okkur síðan fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar,

eftir eina í slagnum við verðbólguna því að ríkisútgjöldin verða hanteruð með þeim hætti að nú skal ekki ná jöfnuði, nú skal ekki ná afgangi í ríkisrekstrinum fyrr en árið 2028. Virðulegur forseti. Það er auðvitað ekki boðleg staða að þingmenn stjórnarflokkanna og ráðherrarnir sérstaklega, sem eru svona rétt búnir að ná sér upp úr gleðiföðmum síðustu viku, finni sig í þeirri stöðu að þrjú megináhersluatriði ríkisstjórnarinnar, þrjú í raun einu áhersluatriði ríkisstjórnarinnar eins og mál eru lögð fram, eru öll í uppnámi,

forsætisráðherra til hamingju með nýja embættið en nú bara vona ég að einhver árangur náist í einhverju samhengi í einhverju þeirra þriggja mála áður en þessi ríkisstjórn skakklappast frá völdum.

Hver þekkir ekki hvítbók og grænbók? Hver þekkir ekki glærusýningar og teikningar á teikniborðinu um einhverja fallega sýn einhvers staðar í framtíðinni, einhvers staðar einhverja veruleikafirringu sem við, íslenskur almenningur og Íslendingar í dag, erum ekki að fá að njóta? Hér er vaxandi fátækt og ég ætla bara að benda á það að hér finnst ekki ein einasta innviðastoð í íslensku samfélagi í dag sem stendur ekki á brauðfótum undir stjórn þessarar ríkisstjórnar nema hin styrka stoð græðgiskjafta bankanna sem nú eru að raka til sín sem aldrei fyrr peninga frá fyrirtækjum og heimilunum í landinu, og nú er einmitt snjóflóðið að falla á þá sem hafa verið með fasta og breytilega vexti. Hér hafa skuldir heimilanna vaxið um 40% á örstuttum tíma. Staðan hefur aldrei verið verri í heilbrigðismálum og fasteignamarkaðurinn er gjörsamlega í rúst. Samt er komið hér upp ítrekað og talað um hvað hér drjúpi smjör af hverju strái og allt sé frábært. Það eru ósannindi og það veit fólkið í landinu. Það vita þeir sem eru að glíma við það dagsdaglega að eiga mat á diskinn sinn, sem eru núna í ótta um það hvort þeir halda heimili sínu. Ég ætla ekki að tala um þær afleiðingar sem hamfarirnar hafa haft á Grindvíkinga og hvernig í rauninni ríkisstjórnin hefur dregið lappirnar í því að láta hlutina ganga eðlilega fyrir sig, fyrir fólk sem er gjörsamlega í sárum. Er það furða þó að við viljum losna við þessa ríkisstjórn? Þessi ríkisstjórn er ekkert annað en skaðræði fyrir íslenskt samfélag og ég skora á alla sem vettlingi geta valdið að mæta á þingpallana á morgun þegar ég mæli fyrir þessu vantrausti gagnvart ríkisstjórn Íslands.

Við sjáum hins vegar öll að einn langdregnasti skilnaður Íslandssögunnar er enn að dragast á langinn og það er óttinn við sambúðarslitin sem er límið í stjórninni en ekki sameiginleg sýn á helstu verkefni. Á meðan Sjálfstæðisflokkur og Framsókn hafa lagt áherslu á að virkja og jafnvel stokka upp ferlið sem innbyggt er í rammaáætlun til að flýta fyrir orkuvinnslu er VG að tala mjög skýrt fyrir því að rammaáætlun sé leiðarljós flokksins. Þannig orðaði formaður VG það í ræðu hér í þinginu og í grein sem hann skrifaði á Vísi í gær. Þetta stangast hressilega á við orð samstarfsflokkanna. Stefna ríkisstjórnarinnar í orkumálum er því dæmd til að mistakast. Viðreisn hefur ítrekað boðist til þess að styðja hér mál í þinginu sem rjúfa kyrrstöðuna í orkumálum og það boð stendur enn. Það er heldur ekki trúverðugt að flokkarnir sem bera ábyrgð á vöxtum og verðbólgu sem er miklu hærri en í nágrannalöndunum segist núna ætla að kveða niður drauginn. Þetta verkefni hefur verið í fangi stjórnarinnar undanfarin misseri með mjög svo döprum árangri en samt voru engar trúverðugar áætlanir lagðar fram þegar heitin voru endurnýjuð á dögunum í enn eitt skiptið. Lykilatriði í baráttunni gegn verðbólgu er að fara betur með fjármuni almennings og forgangsraða fjármunum ríkisins betur rétt eins og heimili og fyrirtæki eru að gera núna hjá sér til að bregðast við. Stjórnin er hins vegar ekki samstiga um nauðsynlegar aðgerðir. Útlendingamálin eru svo þriðja málið sem áhersla er lögð á. Þar talar formaður Sjálfstæðisflokksins um að loka nánast landamærunum á meðan formaður VG talar á allt öðrum nótum og um inngildingu og þá væntanlega inngildingu þeirra sem ekki mega hingað koma. Þessi ágreiningur blasir við okkur öllum eingöngu tveimur mánuðum eftir að flokkarnir blésu í lúðra og kynntu sameiginlega sýn í útlendingamálum. (Forseti hringir.) Flokkarnir þrír eru því ekki samstiga

Forseti. Nú fyrir stuttu lagði ég fram frumvarp til breytinga á framhaldsskólalögum. Frumvarpinu er ætlað að liðka fyrir og styðja við framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu til að stofna heimavist fyrir nemendur sína. Af hverju? Ja, mestu fjölbreytnina í námi er að finna á höfuðborgarsvæðinu. Þar má finna fjölbreytta sérskóla eins og Menntaskólann í tónlist, en auk þess eru margar námsbrautir einungis í boði í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu eins og í list- og iðngreinum. Það er því skiljanlegt að margir nemendur leiti til höfuðborgarsvæðisins til þess að stunda nám við framhaldsskóla. Í núverandi fyrirkomulagi á nemandi á höfuðborgarsvæðinu betri möguleika á að stunda nám hvar sem er á landinu en nemandi af landsbyggðinni sem ákveður að stunda nám á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er mjög mikilvægt að bæta stöðu aðfluttra framhaldsskólanema á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðisvandi ungs fólks sem flytur af landsbyggðinni til að stunda nám hefst gjarnan að loknum grunnskóla eða við 16 ára aldur og það er mjög algengt að foreldrar þeirra leiti á náðir ættingja og vinafólks. En það eru ekki allir í aðstöðu til þess þannig að þau leigja þá á almennum markaði með tilheyrandi kostnaði. Það að stofna heimavist á höfuðborgarsvæðinu kemur ekki í veg fyrir mikilvæga uppbyggingu framhaldsskóla um allt land. Við viljum að nemendur séu sem lengst heima hjá sér enda styrkir það byggðir og eykur líkur á því að fólk búi áfram í sínu sveitarfélagi þegar þau verða eldri.

frekar ánægð með þær kjarabætur sem komu frá ríkisstjórninni í tengslum við kjarasamninga en kölluðum eftir fjármögnun þeirra á verðbólgutímum. Við viljum sjá réttlátari skattlagningu, að horft sé til auðlindagjalds og skatta á fjármagn m.a.,

Þær aðhaldsaðgerðir sem ríkisstjórnin tiltekur sérstaklega í þessari áætlun eru í fyrsta lagi frestun á upptöku nýs örorkubótakerfis um tæpt ár. Þetta kallast aðhald hjá ríkisstjórninni, þannig að fólk á örorku mun þurfa að bíða betri kjara í í nafni aðhalds. Í öðru lagi er endurmat á forsendum um hve margir verða á örorku kallað aðhald, þegar ljóst er að sú þróun yrði óháð ákvörðun ríkisstjórnarinnar í framtíðinni. Til viðbótar og það sem alvarlegt er, herra forseti, er að stór hluti af aðhaldinu er lækkun á heimildum í varasjóðum og fjárfestingum sem stóð alls ekkert til að nýta. Að kalla slíkt aðhald er ekkert annað en bókhaldsbrella, hvað þá að tala um pólitíska ákvörðun. Þetta skiptir máli upp á efnahagsmálin því að mótvægisaðgerðir telja ekki gagnvart verðbólgu ef þær fela ekki í sér raunverulega ákvarðanatöku. Stóru pólitísku ákvarðanirnar í þessari fjármálaáætlun um mótvægisaðgerðir á þessum verðbólgutímum eru því frestun kjarabóta fyrir öryrkja, aðhald á sviði fjárfestinga og svo breytingar á bókhaldsstærðum sem eru ekkert annað en bókhaldsbrellur. Þá felur það auðvitað í sér aukið aðhald að halda aftur af fjárfestingum í samgönguinnviðum sem sárlega þarf fyrir þjóðarbúið og styrkingu heilbrigðiskerfisins fram í tímann. Við í Samfylkingunni, við jafnaðarfólk, hefðum gert þetta með öðrum hætti.

Virðulegi forseti. Þegar ég steig mín fyrstu skref hér á Alþingi vorum við að fjalla um talninguna í Borgarnesi. Mér og mörgum öðrum var misboðið, bæði hér á þingi og kjósendum. Svo fór að þessa fyrstu viku mína á þingi náði ég að vera þingmaður í nokkrar mínútur. Niðurstaðan var sú að það fólk sem hlaut kjör á grundvelli endurtekningarinnar staðfesti þá niðurstöðu, staðfesti niðurstöðu sem kallaði t.d. á það að draga til baka fréttir um að í fyrsta skipti væru konur í meiri hluta á þjóðþingi.

Nú liggur fyrir dómur Mannréttindadómstóls Evrópu um að þessi meðferð á málinu stæðist enga skoðun. Það sem öllum átti að vera fullkomlega ljóst að stæðist enga skoðun, að þingmenn staðfestu sjálfir eigið kjör, hefur nú verið staðfest. Íslenska ríkið er nú orðið skaðabótaskylt fyrir að gæta ekki að hæfi þeirra sem fjalla um niðurstöðuna. Þetta bætist við ansi langan lista af hlutum sem ekki ganga við kosningar hér á landi. Nú hefur t.d. verið leyft að láta áróður hljóma á kjörstað, svo framarlega sem hátalarinn er ekki staðsettur á lóð kjörstaðar, og engu máli skiptir hvaða auglýsingar sjást frá kjörstað, svo framarlega sem þær eru ekki á lóðinni sjálfri. Þetta eru bara fá dæmi og þau eru ansi mörg önnur um hluti sem þarf að bæta; atkvæðavægi, eftirlit umboðsmanna og margt fleira. Það er löngu tímabært að við förum í þá vinnu sem þarf að fara í til að við hættum að miða kosningaumhverfi hér á landi við það að hér sé konungur og við setjum raunverulega þau viðmið

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um ráðstöfun eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka hf. Frumvarpið er á þskj. 1365 og er 920. mál þingsins. Frumvarpið heimilar, að fenginni heimild Alþingis í fjárlögum, ráðstöfun á eftirstandandi eignarhluta ríkissjóðs í Íslandsbanka, en líkt og Alþingi er kunnugt liggur heimild í fjárlögum 2024 þegar fyrir. Frumvarpið gerir ráð fyrir að ráðstöfun eignarhlutarins eigi sér stað með markaðssettu útboði sem opið yrði öllum fjárfestum og að við slíkt útboð sé gætt að meginreglum laga um opinber fjármál um jafnræði, gagnsæi, hagkvæmni og hlutlægni. Með markaðssettu útboði, sem fellur í flokk almennra útboða, fylgir lögum samkvæmt skylda á seljanda til að almenningur hafi aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum um fyrirtækið sem útboðið beinist að. Því til viðbótar er í frumvarpinu sérstaklega kveðið á um skyldu til að tryggja gagnsæi í tengslum við ráðstöfunina, bæði í aðdraganda og í kjölfar hennar, m.a. með frumkvæðisbirtingu upplýsinga. Markmiðum frumvarpsins á að vera unnt að ná með nokkuð einföldum hætti og án teljandi ágreinings. Með því að söluaðferðin og meginþættir í framkvæmd sölumeðferðarinnar eru skýrlega afmarkaðir í ákvæðum frumvarpsdraganna, sem ég vænti að verði rýnd rækilega í þinglegri meðferð frumvarpsins, er aðkoma Alþingis að framkvæmdinni tryggð. Útboðið skiptist í tvær bækur, annars vegar tilboðsbók A sem hefur forgang og er eingöngu ætluð einstaklingum og hins vegar tilboðsbók B sem hugsuð er fyrir fagfjárfesta. Af ástæðum sem okkur öllum eru kunnar er sérstökum hæfisreglum stjórnsýslulaga vikið til hliðar í frumvarpinu. Í kjölfar síðasta útboðs á eignarhlutum í Íslandsbanka kom í ljós að útboð ríkisins á fjármálagerningum eru þannig vaxin að ómögulegt virðist að laga sérstakar hæfisreglur stjórnsýslulaga að þeim eins og þær reglur hafa verið túlkaðar. Ríkri upplýsingaskyldu frumvarpsins er ætlað að vega upp á móti því að sérstökum hæfisreglum verður ekki til að dreifa. Aukið gagnsæi getur þannig stuðlað að trausti á því að úr þessu verkefni verði leyst á hlutlægum grundvelli. Það er jafnframt von mín að sú skylda sem frumvarpið mælir fyrir um, að óháðum aðila sé falið að gera úttekt á því hvort meginreglum laganna hafi verið fylgt við beitingu þeirra, styrki tiltrú almennings á sölunni. Verði frumvarpið samþykkt falla gildandi lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum á brott. Þau lög taka til fleiri fjármálafyrirtækja og gera ráð fyrir að ráðherra hafi svigrúm við val á sölumeðferð. Sömuleiðis er lagt til að hlutverk Bankasýslu ríkisins við sölu eignarhluta, samkvæmt lögum um stofnunina, falli brott. Þar með verða ekki til staðar lög um heimildir til sölu á eignarhlutum ríkisins í öðrum fjármálafyrirtækjum og hlutverk Bankasýslunnar verður einskorðað við meðferð eignarhluta í fjármálafyrirtækjum, fram til þess að hún verður lögð niður með lögum. Vert er upplýsa hér að tímasetning á sölu eignarhluta ræðst af markaðsaðstæðum og að gert er ráð fyrir að allavega þurfi tvö söluferli til að ljúka við sölu allra eignarhluta ríkisins. Það er öllum hér kunnugt að sala á eftirstandandi eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka er mikilvægur hluti af fjárlögum þessa árs og fjármálaáætlun næstu fimm ára, auk þess að vera í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar,

Herra forseti. Það vakna náttúrlega ýmsar spurningar þegar við höldum áfram að reyna að losa okkur við gullgæsirnar, þær sem í rauninni hafa skilað inn í ríkissjóð tugum milljarða króna á undanförnum árum. Ég velti því fyrir mér núna þegar þegar kemur að því að ráðast í þriðju söluna á Íslandsbanka hvernig sagan hefur skrifast um það þegar við erum að selja bankana okkar. Hvernig gekk það nú aftur þegar við vorum að einkavæða bankana fyrir síðasta efnahagshrun? Hvernig var útreiðin sem þjóðin þurfti að takast á við í kjölfarið á því? Ég spyr hæstv. fjármálaráðherra: Er betra að fá 50 milljarða kr. í einskiptisaðgerð einu sinni og hálshöggva þá gullgæsina í rauninni og hirða engin frekari gullegg frá henni, eða að fá hugsanlega frá þessari gullgæs 20 milljarða á ári í allnokkuð mörg ár, kannski bara rosa mörg ár? Ég spyr hæstv. fjármálaráðherra: Veit hann hvað Íslandsbanki hefur greitt mikið í arðgreiðslur til íslenska ríkisins á síðustu fimm árum og hver hagnaður Íslandsbanka hefur verið fyrsta ársfjórðung þessa árs?

að það er hægt á góðum tímum að halda því fram að til séu gullgæsir sem skili alltaf gríðarlegum hagnaði og arði til eigenda sinna. En það koma líka tímar þar sem það það þarf að hjálpa gullgæsinni að lifa, leggja henni til stórfé. Það er reynsla annarra þjóða, til að mynda Norðurlandanna eftir sambærilega hluti og gerðust hér á árunum 2008 og 2009 sem gerðust á Norðurlöndunum á tíunda áratugnum þegar bankar fóru í eigu ríkjanna þar. Og þar eins og hér tóku menn þá ákvörðun að það væri fullmikil áhætta að fjármálakerfið væri meira og minna í höndum ríkisins og hafa farið sömu leið og við erum að fara, að selja ákveðna hluti út aftur. Það er í því skyni sem við erum að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka; að minnka áhættuna en á sama tíma að tryggja að hér sé öflugt bankakerfi til staðar.

Ég veit ekki eiginlega alveg á hvaða vegferð hann var að tala um áhætturekstur og annað slíkt. Það er gegndarlaus gróði og það þýðir ekkert að vera að horfa eitthvað fram í tímann því að hugsanlega fari allt á hliðina og þá væri betra að við værum búin að losa okkur við gullgæsina og höggva af henni höfuðið. Þetta var í rauninni ekkert svar. Því spyr ég aftur, hæstv. fjármálaráðherra: Hvað er Íslandsbanki búinn að greiða mikið í arð til íslenska ríkisins á síðustu fimm árum? Hver var hagnaður Íslandsbanka á fyrstu þremur mánuðum þessa árs? árs? Er hæstv. fjármálaráðherra sem sagt algjörlega munstraður inn í þann pilsfaldakapítalisma sem hér ríður röftum ár eftir ár?

En ég ætla að ítreka það að það er ekki bara verið að spá því hér að einhvern tímann í framtíðinni eigi fjármálakerfið eftir að lenda í vandræðum eins og gerist reglulega — úti um allan heim eru fjármálafyrirtæki sem lenda reglulega í vandræðum og ríkið þarf að hlaupa undir bagga með einhverjum tilteknum hætti — heldur mætti líka horfa til fortíðar þegar allir bankarnir voru ríkisbankar og gengu ekkert sérstaklega vel. Arðgreiðslurnar voru ekki miklar

forseti, og niðurstaða hefur verið á Norðurlöndunum um að það sé full áhættusamt að halda svo stórum hluta af fjármálakerfinu í eigu ríkisins þá erum við að fylgja því fordæmi og selja hér hluta af því eignarhaldi til almennings og fagfjárfesta.

Ég nefndi í morgun að það væri mikilvægt að geta selt Íslandsbanka til að geta staðið við það að lækka skuldir eins og til stendur.

nýta einhverja hluta af fjármununum til uppbyggingar á öðrum eignum ríkisins sem eru arðsamar og er skynsamlegt að fara í.

en mig rak eiginlega í rogastans. Ég hafði bara ekki veitt því athygli í kynningu morgunsins að það væru ekki áform um að lækka skuldahlutfall ríkissjóðs nema um 1,3% á áætlunartímabilinu, fimm árum,

ríkissjóðs verði ekki seldur að fullu á líftíma þessarar ríkisstjórnar? Í ljósi sögunnar yrði það sérstök ævintýramennska ef menn ætla að binda trúss sitt við þá hugmynd að selja seinni helming eftirstæðs hlutar korter í kosningar. kosningar. Þegar við skoðum þetta í samhengi við það að hæstv. ráðherra segir að áætlunin gangi út á að lækka skuldahlutfall ríkissjóðs einungis um 1,3% en 1% af því komi af sölu Íslandsbanka,

Eftir hádegi stendur sami ráðherra hér í þingsal og boðar bankasölu vegna þess hvað ríkissjóður er í erfiðri stöðu. Með leyfi forseta: „Sala eignarhlutans þykir nokkuð aðkallandi til að draga úr fjárhagslegri áhættu ríkissjóðs.“ Og síðar um þá „krefjandi stöðu sem ríkissjóður stendur frammi fyrir“, enda boðaði hann í reynd þegar við hlustuðum betur að halli yrði áfram út árið 2028. Svo mikið liggur núna á að það skiptir ekki lengur máli þó að ríkisstjórnin hafi ekki getað komið sér saman um

Var það lærdómurinn sem ríkisstjórnin dró af mistökunum eftir álit umboðsmanns um lögbrot, eftir hæstu sekt FME frá upphafi, (Forseti hringir.)eftir fréttatilkynningu um að leggja niður Bankasýsluna, að það væri best að ríkisstjórnin væri bara sjálf með puttana í sölunni?

að kasta til höndunum. Hér liggur fyrir annars vegar, eins og ég kom inn á, stjórnarsáttmálaákvörðun, ferli sem er búið að ganga alla vega, ég vil taka undir hv. þingmanni með það, og hluti af þeim lærdómi sem við tökum með okkur í það er að það sé skynsamlegra að fara aðra leið, þ.e. þá leið sem hér er lögð til; leita til þingsins með skýrum hætti, fá leiðsögn og ákvörðun af hálfu þingsins um hvernig standa skuli að

Tíðindin af blaðamannafundi þáverandi fjármálaráðherra, hæstv. núverandi forsætisráðherra, í október síðastliðnum þegar hann axlaði ábyrgð á lögbrotum við síðustu bankasölu Íslandsbanka, voru auðvitað í reynd aldrei afsögn heldur bara spurning um hvaða ráðherrastóll biði hans. Og eftir sólarhringsauðmýkt Sjálfstæðismanna birtust þeir í fjölmiðlum hver af öðrum og nefndu að eðlilegast væri kannski bara að Bjarni Benediktsson yrði forsætisráðherra. Þingheimur brosti og þjóðin brosti. Hálfu ári síðar er Bjarni Benediktsson orðinn forsætisráðherra. Fjármálaráðherra á hans vakt stendur nú hér og talar um það að það sé kannski bara best að ríkisstjórnin, rúin trausti um bankasölu, selji bankann sjálf. Þær reglur sem voru brotnar við síðustu bankasölu hafa verið felldar úr gildi. Engar reglur lengur um armslengd því þær virkuðu kannski ekki svo vel,

jafnræði og þeim þáttum sem við leggjum nú mesta áherslu á í þessu markaðssetta útboði þar sem allir sitja við sama borð, og þegar Alþingi hefur síðan samþykkt þær leikreglur og samþykkt í raun og veru hvernig það skuli gert

forseti. Varaformaður Framsóknarflokksins sagði eftir síðustu sölu á hlut í Íslandsbanka, með leyfi: „Miðað við aðstæður og umræðuna nú tel ég að hægja verði á einkavæðingunni.“ Eins og hér hefur líka verið spurt og komið fram þá liggur nú fyrir að umboðsmaður mat fyrrum fjármálaráðherra vanhæfan í síðustu bankasölu og hann vék. Sami fyrrum fjármálaráðherra er nú í forystu nýrrar ríkisstjórnar án endurnýjaðs umboðs. Og í millitíðinni blandaðist ríkið inn í kaup á tryggingafyrirtæki án síns vilja að því er virðist, kaup sem óvissa ríkir um og þar með talið áhrifin á hag ríkisins. Leikandi í þeirri aðgerð

það sem ég nefndi hér, að allar meginreglur um opinber fjármál, um jafnræði, gagnsæi, hagkvæmni og hlutlægni liggi fyrir. Það er leitað til þingsins með að fá samþykkt fyrir því með hvaða hætti nákvæmlega þarf að gera. Hér er verið að tala um að taka þetta a.m.k. í tveimur skrefum, að selja hér á þessu ári og síðan á næsta ári, þannig að ég tel að það sé verið að koma til móts við mörg sjónarmið hvað það varðar að fara hægar, taka skref og gera þetta með þessum skýra hætti. Hefur ríkisstjórnin trúverðugleika til þess? Já, ég tel svo vera. Við erum hér á Alþingi með um 37 þingmenn á bak við okkur og við stjórnum auðvitað ekki landinu eftir því hvernig vindar blása í skoðanakönnunum heldur stjórnum við á milli þess sem kosið er. Ég tel að þessi þessi samþykkt sem við erum með í stjórnarsáttmála (Forseti hringir.) sé skýr og við erum að framkvæma hana og við erum að gera það á skynsamlegan og varfærinn hátt og í því felst ákveðinn trúverðugleiki.

eign er ekkert að fara að hlaupa neitt frá okkur. Aðstæður skipta máli og þær skoðanakannanir sem ætti að horfa til sýna þá staðreynd að 90% landsmanna voru ósátt við hvernig staðið var að sölunni núna síðast. Að mínu mati og okkar í Samfylkingunni þá er þetta bara ekki rétti tíminn og ég verð að taka undir fyrri orð varaformanns Framsóknar, sem gæti verið í anda Samfylkingarinnar, um hægja á þessari stöðu. Það liggur alveg fyrir að höfuð núverandi ríkisstjórnar missti traustið gagnvart umsýslu eigna í fjármálafyrirtækjum eftir síðasta útboð sérstaklega, sagði af sér, flutti sig um ráðuneyti og er nú forsætisráðherra í nýrri stjórn sem ætlar að halda áfram án endurnýjaðs umboðs. Ég biðla til ríkisstjórnarinnar að lesa salinn þarna úti. Það hefur allt of mikið gengið á í þessum viðkvæma málaflokki sem er mjög slæmt fyrir traust gagnvart stjórnmálunum og líka gagnvart fjármálakerfinu.

almenningur, á Íslandi þátt í þessu. Ég held að það hafi verið vel heppnað og býsna mikil ánægja með það. Þessi aðferð sem hér er kynnt til sögunnar og þessi leið er sambærileg. Hún gengur reyndar lengra hvað það varðar að fá skýrari vilja og val og ákvörðun Alþingis. Næsta sala fór fram á árinu 2022. Núna erum við komin inn á vor 2024 þannig að ég held að það sé rétt að við höfum tekið okkur góðan tíma til að íhuga næstu skref. Næstu skref eru held ég vel ígrunduð og tekin með varlegum hætti. Ég ítreka það sem ég hef áður sagt, að ég held að þetta sé skynsamleg og rétt leið að fara

Herra forseti. Flokkur fólksins er alfarið á móti því að losa sig við eigur sínar, í þessu tilviki gullgæsina sem eftir lifir hjá Íslandsbanka, og líka algerlega á móti því að við seljum Landsbankann sem við viljum sjá gerðan að samfélagsbanka, sem kæmi með alvörusamkeppni inn á þann brjálæðismarkað sem fjármálamarkaðurinn okkar er í dag. Að ætla að stíga varlega til jarðar — eigum við að skoða aðeins hvað Íslandsbanki og Landsbankinn hafa greitt íslenska ríkinu í arð á árunum 2019–2023? Jú, Íslandsbanki greiddi 44 milljarða í hreinan arð. Jú, Landsbankinn 53,5 milljarða. Þessir tveir bankar,

Það sem af er þessu ári, 2024, hefur hreinn hagnaður bankanna verið 84 milljarðar kr., og við erum í miðjum apríl. Hverjir skyldu nú moka þessu fjármagni inn í þessa bankahít nema fyrirtækin og heimilin í landinu. Við erum hér að verða vitni að stórkostlegustu fjármagnsflutningum allra tíma í boði þessarar ríkisstjórnar. Fórnarlömbin eru fyrirtæki, lítil og meðalstór, ungt fólk sem getur ekki komið sér þaki yfir höfuðið og heimilin í landinu. Millistéttin, fólk sem áður var talið að væri þokkalega vel statt og gæti nokkurn veginn náð endum saman í einu dýrasta samfélag í heimi, er orðin að fátækra stétt. Það er búið að draga millistéttina niður á það plan að eiga ekki fyrir salti í grautinn. Það er stefna þessarar ríkisstjórnar og gengur bara nokkuð vel.

þessi óhæfa ríkisstjórn veit ekki hvort hún er að koma eða fara og hún kann ekki að stjórna landinu. Það er staðreyndin í málinu. Og að nokkur skuli láta sér detta það í hug í einskiptisgræðgisaðgerð að reyna að taka 50 milljarða út úr banka sem malar gull í ríkissjóð

Við erum að reyna að horfast í augu við staðreyndir eins og þær eru hér og nú í dag. Og hvað skyldi nú samfélagið vilja? Hvað viljum við gera? Viljum við fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins, pilsfaldakapítalistanna sem vilja selja allt sem við eigum? Í þeirra huga er það að draga úr þenslu úr þenslu að selja allar ríkiseigur sem þeir mögulega geta. Og hverjir skyldu nú hafa efni á því að græða á því að kaupa þær? Moldríku kapítalistavinirnir þeirra sem þeir eru málsvarar fyrir.

En ég bíð bara eftir að það detti upp. Þess vegna verðum við að vonast til þess að þessi ríkisstjórn, áður en hún gerir meiri óskunda, verði búin að hrökklast frá völdum áður en hún lifir þessa 18 mánaða lífdaga sem hún virðist eiga eftir.

Hugsa sér: Hvað hefur íslenska ríkið gert til að mæta þessu vaxtaokri sem er að sliga samfélagið í dag? Ekki neitt. Við eigum heilan banka og áttum annan til og það er verið að vitna í sölunni á Íslandsbanka, fyrri söluna í júní 2021, að hún hafi gengið svona vel. Það er rangt.

á meðan verið er að heykjast við að styðja við og styrkja þá sem raunverulega þurfa á hjálp að halda? Nei, við skulum ekki taka peninga úr græðgismaskínu bankanna. Uss, uss, uss, við skulum ekki gera það. Og alls ekki leggja meira á stórútgerðina,

Við skulum passa okkur að gera það ekki. En við skulum halda áfram að skattleggja fátækt þannig að þeir sem eru með laun upp á rúmlega 320.000 kr.

Er þessi ríkisstjórn að takast á við þær keðjuverkandi afleiðingar sem það hefur þegar flestallar eignir, sem ættu hugsanlega að geta farið í langtímaleigu og komið til móts við þá þenslu og það ófremdarástand sem ríkir á fasteignamarkaði,

Það liggur algjörlega á borðinu að einskiptisaðgerð í að selja auðlindirnar okkar núna eins og bankarnir eru, sú einskiptisaðgerð sem hér er boðuð, 50 milljarða takk fyrir, að selja 25% í Íslandsbanka eða hvaða prósenta sem verður uppi á teningnum þegar upp er staðið hvað skyldi verða um þessa 50 milljarða kr.? Hvers vegna höfum við ekki sótt þessa peninga þangað sem allar hirslur eru fullar fjár? Af hverju reynum við að losa okkur við það sem er að verpa gulleggjum fyrir samfélagið í heild sinni? Hvers lags skilaboð eru það út í samfélagið í heild sinni? Jú, þessi ríkisstjórn er bara fyrir suma, ekki alla. Þessi ríkisstjórn er ríkisstjórn kapítalistaauðvaldsins.

Hér eru digurbarkalegar yfirlýsingar um það hvernig ætti að koma hlutunum í lag en ég efast ekki um að kjósendur munu láta verkin tala í næstu kosningum.

Nú er efnahagsástandinu þannig komið í dag, vaxtabyrðin er slík og þvílík, að byggingarverktakar treysta sér ekki til að byggja eftir þörfum.

Er ekkert að marka þær aðgerðir sem verið er að ráðast í og níðast á fólkinu í landinu? Hvers vegna er alltaf ráðist á almenning í þessu landi? Hvers vegna eru bognu bökin alltaf beygð meira?

kallað eftir fæði, klæði og húsnæði, grundvallarmannréttindum í lýðræðissamfélagi sem kennir sig við réttarríkið. Hvað skyldu margir geta lagst áhyggjulausir á koddann á kvöldin vitandi að þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af morgundeginum, vitandi að þau hafa þak yfir höfuðið og mat á diskinn og geta veitt börnum sínum grunnþjónustu? Hvar eru nú allar skýrslurnar um það? Fátækt íslenskra barna hefur vaxið úr 9,1%, mismikil fátækt árið 2016, þegar ég geng í það verk að stofna Flokk fólksins, í tæp 15% í ár.

upplýsingar og skýrslur um það hvernig ástandið er hjá íslenskum börnum í dag. Er nema furða að maður sé orðinn miður sín þegar á hverjum einasta degi bætist við fjöldi bréfa sem ég er að fá þar sem fólk er hreinlega að grátbiðja um hjálp? Hverjir eiga að taka utan um samfélagið? Hverjir eiga að hjálpa þessu fólki ef það er ekki ríkisstjórn landsins? Þau voru valin til verka út af loforðaflauminum sem flæddi út úr þeim fyrir síðustu kosningar. Hvar eru efndirnar, herra forseti? Ef þessi ríkisstjórn væri starfinu vaxin væri hún löngu búin að grípa til aðgerða til að draga úr þessu vaxtaokri. Hún væri búin að beita öllum þeim tækjum sem við eigum í töskunni til að aðstoða við það að draga úr þessum vöxtum. Við hefðum meira að segja getað beitt bönkunum til þess. Það er ekkert náttúrulögmál að bankarnir séu búnir að græða 84 milljarða á fyrstu þremur mánuðum ársins. lags peningaupphæðir eru þetta, 84 milljarðar á fyrstu þremur mánuðum ársins? Er það eitthvert náttúrulögmál að koma heimilunum á hausinn á 15 ára fresti?

Það er ekki nóg með að það ætti að ráðast að þessum ríflega 3.000 öryrkjum og eldri borgurum sem höfðu flúið land vegna fátæktar með því að rífa af þeim persónuafsláttinn þann 1. janúar síðastliðinn heldur er gerð hrein og klár aðför að fötluðu fólki sem vinnur á vernduðum vinnustað og þarf að njóta sérstakrar aðhlynningar. Og hver er afsökunin? Þau eru of dýr, þau kosta 150 milljónir. Á sama tíma er haldið hér, eins og ég sagði áðan, yfir 2 milljarða snobbpartí í Hörpunni í fyrra sem stóð eina helgi og megnið af fína liðinu var farið samdægurs af því að þeim fannst ekki meira spennandi að vera þarna en svo, það gisti ekki einu sinni hérna. Ég frábið mér að taka þátt í því að verja slíka ríkisstjórn. Það eina sem ég vil gera er að koma henni frá völdum og það í gær.

Ég þakka hv. þingmanni fyrir sósíalíska eldræðu, sem gekk út á margt. Í upphafi sagði hv. þingmaður að Flokkur fólksins styddi engan veginn sölu á Íslandsbanka, ef ég skildi það rétt, og ekki heldur á Landsbankanum. Mig langar því að spyrja hv. þingmann: Er það stefna Flokks fólksins að eiga þá almennt fjármálafyrirtæki? finnst hv. þingmanni þá eðlilegt að Ísland skipi sér í flokk með ríkjum eins og Norður-Kóreu og Kína þegar kemur að aðkomu ríkisins að eignum á fjármálamarkaði? Þykir Flokki fólksins þá líka eðlilegt að tryggingafélög séu ríkisvædd? Eigum við að ganga lengra og tala um sementsverksmiðjur eða byggingarfélög því að hv. þingmanni varð tíðrætt um stöðuna á íbúðamarkaði? Hvernig telur hv. þingmaður fjármunum ríkisins best varið í eignarhaldi á ýmiss konar fyrirtækjum?

Flokkur fólksins sér svolítið eftir Sementsverksmiðjunni, já. Hún var gefin og það voru engir peningar greiddir fyrir hana eins og svo margt annað sem hefur verið selt til vina og vandamanna án þess að króna hafi komið fyrir það inn í ríkissjóð, ekki ein einasta króna. Við höfum ekki einu sinni fengið að njóta fjármunanna sem eignirnar okkar hafa borið, ekki einu sinni það. Hvort við erum Norður-Kórea eða Kína eða Rússland, eða hvaðeina annað sem hv. þingmaður er að ýja hér að, þá erum við fyrst og síðast kjörnir fulltrúar á Alþingi Íslendinga. Ef það kemur sér vel fyrir okkar ríkissjóð að reka eitthvað eins og banka viljum við að sjálfsögðu ekki losna við þá banka. Ef hv. þingmaður vill höggva og kljúfa niður gullgæsina þannig að ríkissjóður Íslendinga fái ekki notið heldur einhverjir útvaldir gæðingar úti í samfélaginu þá er þetta náttúrlega rétt stefna hennar flokks. En eins og ég segi algjörlega skýrt og skorinort: Að sjálfsögðu munum við í Flokki fólksins aldrei mæla með því að ríkisvæða allt sem heitir tap, að ríkið og íslenskur almenningur komi alltaf inn í og bjargi öllu sem heitir tap. En um leið og eitthvað gengur vel og er að fara að skila hagnaði þá á að einkavæða. Það er ekki stefna Flokks fólksins, svo mikið er víst.

í fjármálafyrirtækjum eins og þeim bönkum sem við eigum í í dag. Ég spurði reyndar hv. þingmann hvort hann væri þá líka á því að bankarnir mættu fjárfesta í tryggingafélögum. Líklega var hv. þingmaður líka að leggja það til að við kaupum okkur aftur inn í sementsverksmiðjur eða annað þess háttar. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fólk tali skýrt. skýrt. Það hefur nefnilega verið þannig, þegar við höfum rætt bankasöluna, að flestir flokkar á þingi hafa verið sammála um að ekki væri framtíð fólgin í því að íslenska ríkið væri að reka fjármálafyrirtæki. Ég ætla reyndar að efast um að margar ríkisstjórnir, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn ætti ekki sæti, myndu raunverulega ganga til verka í þessum efnum. En meira að segja formaður Samfylkingarinnar sagði hér áðan að hún treysti sér til þess að losa um þetta eignarhald. Meira að segja Samfylkingin virðist vera á þeirri skoðun að það sé ekki rétt að ríkið eigi svona miklar

eigenda. Er hv. þingmaður raunverulega að tala fyrir því að ríkissjóður eigi bara að fara í frekari fjárfestingar í fyrirtækjum sem eru oft að ganga vel og geta greitt arð til eigenda sinna? Er það raunverulega stefna Flokks fólksins?

Stefna Flokks fólksins er alveg skýr. Við höfum aldrei verið loðin í svörum um það hvað við viljum gera við bankakerfið, aldrei nokkurn tímann. Flokkur fólksins var á eldrauðu þegar atkvæði voru greidd um það hvort ráðast ætti í þessa bankasölu. Ef það er ekki nógu skýrt svar þá hef ég það ekki mikið skýrara. En hvort við eigum að binda fjármuni í einhverju sem skapar miklu meiri fjármuni til baka, hvort við eigum að halda áfram að fá gullegg, demantsgreitt, frá þeim fyrirtækjum sem við eigum: Já, absalútt, alveg endilega. Ekki einkavæða það og einkavinavæða það til einhverra ríkisbubba til að láta þá græða meira og meira. Nei, alls ekki. Íslenska samfélagið á þá að njóta eigna sinna.

var fyrir og allir vissu að var. Það er bara einfaldlega þannig. En já, við erum algerlega skýr. Ef það er eitthvað sem við högnumst á og greiðir okkur arð í ríkissjóð þá eigum við aldrei að losa okkur við það í græðgisvædda, einkavædda vinavæðingu Sjálfstæðisflokksins.

kannski nægir Landsbankinn til þess, til að byggja upp fjármálastofnun sem hefur samfélagsleg markmið í fyrirrúmi. Þannig þarf ríkið ekki einu sinni að vera ráðandi á markaði til þess að geta ýtt honum í rétta átt, geta tryggt samkeppni með því að þarna sé aðili á markaðnum til að

Ég heyrði t.d. þá hugmynd að kannski væri kominn tími á það að vera með opinbert byggingafélag þegar ég sat viðskiptaþing nú í vor. Og sú hugmynd kom nú bara frá borgarstjóra Reykjavíkur, samflokksmanni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Kannski var hann eitthvað að djóka í hægri mönnunum í salnum, aðeins að stríða þeim. En þetta er umræðunnar virði. Við stöndum frammi fyrir neyðarástandi á húsnæðismarkaði. Það hefur verið neyðarástand á húsnæðismarkaði árum saman. Það er verðbólguhvetjandi, það spilar mjög stórt hlutverk í slæmu efnahagsástandi, stöðu fjölskyldnanna í landinu.

hefði það ekki að meginmarkmiði að græða sem mest heldur að sjá til þess að það sé einhver til að fylla upp í gatið sem hefur verið viðvarandi árum saman?

að eignast öruggt heimili. Við erum meira að segja það ánægð með það að eiga heimili að við erum búin að setja það inn í stjórnarskrána. Við tölum um friðhelgi heimilisins.

Síðan var líka önnur hugmynd, sem var líka mjög flott, fannst mér, alveg glæsileg, og hefur verið við lýði á Norðurlöndunum, hér í kringum okkur, þar sem tvær kynslóðir eru jafnvel að greiða af eina og sama fasteignaláninu.

og ef hann kemst í álnir til að yfirtaka lánin og taka við greiðslunni getur hann gert það og hluti af leigunni gengur upp í útborgun. Síðan tekur hann bara við þeim sköttum og skyldum og þeim

Það líður engum vel sem veit ekki hvar hann á heima á morgun, hvað þá þegar hann er með börn.

Bryndís Haraldsdóttir spurði hvort Flokkur fólksins vildi endilega eiga Íslandsbanka. Ég held að ekkert okkar sem erum hér inni hafi farið í pólitík með það að markmiði að ríkið ætti Íslandsbanka. Við höfum kannski öll verið að berjast fyrir aðeins merkilegri hlutum. Staðreynd málsins er hins vegar sú að það vill enginn selja þennan banka. Almenningur treystir ekki ríkisstjórn Íslands til að selja þennan banka. Það er pattstaða uppi. uppi. Ég er sammála því sem hefur komið fram í umræðunni að það þurfi að anda í kviðinn, það þurfi bara að halda þessum eignarhlut og sjá til seinna, þegar við erum komin með betri ríkisstjórn, sem gæti mögulega verið treystandi til að breyta eignarhaldi á fjármálakerfinu. Þangað til þá er þetta ekkert spurning. Þá þarf ríkið bara að eiga þennan hlut í banka, eiginlega sama hvað okkur finnst um það.

Ríkisstjórnin hefur aldrei getað fylgt reglum um sölu á eignarhlut í bankakerfinu. Það hefur gengið svo illa í síðustu skiptin að minni hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar lagði til að stofnuð yrði rannsóknarnefnd með góðum rökum um það hvernig þáverandi fjármálaráðherra hefði haldið á verkinu. Frekar en að læra af þeirri reynslu er ákveðið að sleppa öllum böndum af ferlinu núna.

Já, það er nú eins og það er, við í Flokki fólksins vorum á rauðu þegar það kom til umræðu hér og atkvæðagreiðslu að selja hlut

það voru greinilega gerð þó nokkuð mikil mistök í fyrstu sölunni við verðmat á Íslandsbanka og þar var tvímælalaust selt á undirverði. Í annarri sölunni var vandinn aðeins stærri eins og hefur verið farið yfir í nokkrum atrennum; Fjármálaeftirlitið, umboðsmaður Alþingis og Ríkisendurskoðun. En það eru enn þá þó nokkrar spurningar sem á eftir að svara betur

nákvæmara orðalag, snerti lög um ráðherraábyrgð með einhverjum hætti. Því tel ég algjörlega nauðsynlegt að áður en farið er út í að selja meira af Íslandsbanka þá verði stofnuð rannsóknarnefnd vegna alla vega annarrar sölunnar, til þess að öll kurl séu komin til grafar varðandi málsatvik í þeirri ráðstöfun. Það er mjög áhugavert að sjá þetta frumvarp í samhengi við fjármálaáætlun og fjárlög ríkisstjórnarinnar

Áttum okkur aðeins á því að það er alveg tilgangslaust fyrir ríkið að eiga marga banka, ríkisbanka eitt, ríkisbanka tvö, ríkisbanka þrjú, það er frekar tilgangslaust. En á sama tíma og ríkið gerir arðsemiskröfu

sameiginlega auðlind okkar allra okkur öllum til hagsbóta, það er ekki beint gerð arðsemiskrafa á Landsvirkjun á sama hátt þó að vissu leyti sé farið að gera það líka. Arðurinn kemur aðallega út í lægra orkuverði þegar allt kemur til

Um ráðstöfun eignarhlutar í Íslandsbanka af þessari ríkisstjórn verður að segjast að núverandi ríkisstjórn getur ekki sagt að hún hafi umboð til þess að selja bankann. Vissulega er hægt að vísa í þetta: Við erum með rosalega marga þingmenn, meiri hluta á Alþingi og það gefur okkur umboð til að gera allan fjandann. En það er ekki alveg svo einfalt. Lýðræðið er flóknara en svo

þá er sagt: Fyrirgefið, nei, við ætlum að skjóta þessu til þjóðarinnar. Hver veit nema einhverjum detti í hug að safna undirskriftum fyrir málskoti á þessu máli til þjóðarinnar,

flokkar geta rottað sig saman og sagt: Við erum með meiri hluta á þingi og þar með erum við með umboð til að gera bara hvað sem er. Við ráðum, við erum með sterkan meiri hluta. Punktur. Nei, lýðræðið er ekki þannig af því að við kjósum í rauninni fólk en þegar allt kemur til alls samt flokka, ekki um einstaka málefni heldur um almennt umboð. Það þýðir að þegar upp koma einstök málefni sem fólk sem styður alla jafna ríkisstjórnarflokkana er ekkert endilega sammála

Það er erfitt að sjá, eftir fyrri og seinni ráðstöfun eignarhluta Íslandsbanka, að ríkisstjórninni sé treystandi til að setja sjálfri sér reglur um það hvernig eigi að selja afganginn.

Við verðum að ná að sinna þeim málum sem við glímum við á aðgengilegan og heiðarlegan hátt. Við stöndum frammi fyrir því núna að við erum með mjög alvarlegt mál á bak við þetta mál hérna þar sem fjármálaráðherra þáverandi brast hæfi til að sinna þeirri sölu.

tilraun. Það er pínulítið skýr mynd sem er verið að mála hér fyrir framan okkur þegar allt kemur til alls. Þrátt fyrir þennan blessaða meiri hluta þá eru samt gallar hér sem við verðum að horfast í augu við og taka til okkar,

sem hefði getað verið hægt að koma í veg fyrir, ef við hefðum verið búin að afgreiða fyrri vandamál, þá erum við einfaldlega óábyrg gagnvart þessu verkefni. Ég hlakka ekkert rosalega til að glíma við þetta verkefni, verð ég að segja, af því að reyndin hefur verið sú að það er erfitt að fá ríkisstjórnarmeirihlutann til að hlusta á gagnrýni.

andófi eða eitthvað því um líkt. Þið meinið ekkert með því sem þið eruð að segja, þið eruð bara að reyna að finna einhvern vinkil sem hljómar vel eða eitthvað því um líkt,

eru ytri kröfur eða væntingar eða ýmislegt svoleiðis sem ekki er hægt að hafa góða stjórn á sem skemma fyrir. Ég Ég held að svo verði einfaldlega í þessu tilfelli því að það er munur á að setja reglurnar til að byrja með og síðan að fara eftir þeim.

er ekki góð. Það er ekki búið að sýna fram á það að lagaverkið á bak við það sem Bankasýslan á að gera sé lélegt heldur bara það að framkvæmdin sé slæm. Það er því ekki nóg að setja góðar reglur þegar ekki er farið vel eftir þeim. Það hefur verið vandinn þegar allt kemur til alls í þessum málum. Það er ekki farið eftir reglunum. Reglurnar voru alveg ágætar en þær náðu ekki yfir þau brot sem urðu síðan. Fólk fór viljandi eða óviljandi fram úr sér í framkvæmd laganna og það er ekki ásættanlegt.

Herra forseti. Fyrst ber að geta þess að þetta frumvarp til laga, um ráðstöfun eignarhlutar í Íslandsbanka, er að mínu mati afar þýðingarmikið og brýnt í ljósi þess að það er mikilvægt að ríkið losi sig almennt við eignarhluti í fjármálafyrirtækjum. Fyrir því eru tvær ástæður.

sem lúta að því hversu lélegur eigandi ríkið er almennt að fyrirtækjum á samkeppnismarkaði. Varðandi fjárhagslegu atriðin þá kemur fram í greinargerð frumvarpsins að eignarhlutur

Vaxtagjöld ríkisins á hverju ári eru um 100 milljarðar, rétt rúmlega, ef litið er til vaxtaberandi skulda, verðbóta og svo reiknaðra vaxta vegna lífeyrisskuldbindinga. Skuldir ríkissjóðs eru rúmlega 1.000 milljarðar eða 1.400 milljarðar nákvæmlega og það er þannig að vaxtagjöld eru þriðji stærsti útgjaldaliður ríkisins á eftir heilbrigðismálum og félagsþjónustunni í heild sinni. Það er því gríðarlega mikilvægt að við horfum til þess hvaða ávinningur er af því að lækka skuldir ríkissjóðs. Ég geng út frá því, herra forseti, og það er það eina skynsamlega í mínum huga, huga, þegar af þessari sölu verður og ríkið hefur losað um allan sinn eignarhlut, að fjármununum verði ráðstafað til lækkunar skulda. Það er skynsamlegasta aðgerðin, það er skynsamlegasta ráðstöfunin

að skuldahlutföll ríkissjóðs geti lækkað um 1% af vergri landsframleiðslu með þessari ráðstöfun. Það er gríðarlega mikilvægt að við náum þeirri stöðu. Þess vegna segi ég að málið sé brýnt, fyrst og fremst til þess að bæta hag ríkissjóðs. Hér hefur verið komið inn á það í þingræðum frá nokkrum hv. þingmönnum að það væri óráð að selja gullgæs.

Þetta er áhætturekstur, þetta er samkeppnisrekstur. Tækninni fleygir fram á þessum markaði og það er ekkert fyrirséð að arðsemi Íslandsbanka eða annarra fjármálafyrirtækja verði jafn góð og hún hefur verið undanfarin ár. En það er líka atriði sem gleymist að taka fram við verðmat á sölu þessara eignarhluta er það vegið inn í verðmætið hver ávinningur er af arðsemi eignarhlutarins til framtíðar litið. Það er búið að gera ráð fyrir því hvað verði hugsanlega greitt í arð á næstu árum. Það er einfaldlega þannig að það er vegið inn í málið og ætti ekki að koma að sök. Eins má líka draga það fram að meðan vextir

augljós að mínu mati og hlýtur að vera það sem þingheimur setur niður fyrir sig og horfir til, þ.e. til hvers er verið að ráðast í þessa sölu.

en það eru fyrirhuguð kaup Landsbankans á tryggingafyrirtækinu TM sem er á einkamarkaði. Þannig væri ríkið að auka umsvif sín á þeim markaði. Það væri verulega óskynsamlegt.

alls ekki að hafa afskipti af daglegum rekstri þessara ríkisfyrirtækja og láta eigendastefnu almennt gilda og hafa millilið sem á að sjá um eftirfylgni með eigendastefnunni

Þetta fer ekki saman. Það eru mýmörg dæmi þess hversu óheppilegt það er að ríkið eigi fyrirtæki í samkeppnisrekstri. Annar vandi kemur síðan skýrlega í ljós það sést á því að stjórnendur slíkra fyrirtækja, forstjóri eða stjórnendur, virka eins og þeir séu ábyrgðarlausir, jafnvel umboðslausir. Eigandavaldið, eftirlitsvald eigandans, er ekki jafn ríkt og er ella í fyrirtækjum á einkamarkaði. Það eru því mýmörg dæmi um stjórnunarvanda að þessu leyti og almennt er ríkið ekki vel til þess fallið að eiga fjármálafyrirtæki, hvað þá í rauninni eignarhlut í tveimur fjármálafyrirtækjum. Því held ég að rökin fyrir því að selja að öllu leyti hlut ríkisins í Íslandsbanka séu ærin og töluverð,

Hún er án einhverra huglægra viðmiða. Það er niðurnjörvað í frumvarpinu allt sem skiptir máli í meginatriðum, fyrst og fremst hvaða leið á að fara. Það er talað um markaðssett útboð sem er þá almennt útboð opið öllum. Þetta er ákaflega skýrt og þetta er einfalt.

er að leggja til sé skynsamleg og hún sé góð. Það eru líka önnur atriði sem eru skiljanleg af þessum sökum. auðvitað verið að bregðast við reynslunni af því sem við höfum séð gerast áður. Ég nefni sem dæmi að það er verið að fastsetja hvert hlutfall söluþóknunar hjá söluaðila eigi að vera.

Hvernig á að koma því fyrirkomulagi fyrir? Þá þarf að breyta því öllu. Eða taka einfaldlega afstöðu til þess að þær gildi ekki í þessu tilviki. Það er mjög skiljanlegt og eðlilegt að þetta sé gert með þessum hætti. Ástæðan er sú, eins og ég var að rekja hérna áðan, að fyrirtækið er þegar skráð á markað. Það er verið að leggja til markaðssett útboð sem er þó opið öllum, fagfjárfestum sem almenningi, þannig að við þessa ákvörðun við söluna er ekkert rými til einhverrar matskenndrar ákvörðunar sem kallar á að ráðherra þurfi að gæta að hæfi sínu. Ég held að þetta sé ágætlega rökstutt hér í greinargerðinni og þau sjónarmið sem eru undirliggjandi og er sammála þeim.

lokum, herra forseti, þá er það þannig að þetta mál er brýnt. Það er mikilvægt að hv. efnahags- og viðskiptanefnd fari yfir öll þessi sjónarmið. Aðalatriðið er að það er verið að bregðast við fyrri sölum, það er verið að taka tillit til þeirrar gagnrýni sem hefur komið fram, fram, gagnrýni sem var á þetta lokaða hlutdeildarmarkaðsútboð sem var framkvæmt 2022 og var lokað fyrir tilteknum fjárfestum. Það er verið að leggja til hér ákveðin grundvallarsjónarmið

Íslandsbanka að fullu og ráðstafa fjármununum til lækkunar skulda. Það er mikilvægt fyrir ríkissjóð og það er mikilvægt fyrir landsmenn alla.

Þegar verið var að undirbúa og framkvæma að ráðast í sölu á Íslandsbanka, í frumútboði og svo

Hér er um að ræða frumvarp frá hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sem að mati yfirstjórnar þingsins fer til umfjöllunar í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Ég hef í sjálfu sér ekkert

til að kalla eftir umsögnum, nefnd getur kallað eftir umsögnum annarra nefnda, þannig að það eru leiðir til staðar, veit ég, í því, og það er sjálfsagt að það samtal eigi sér stað

það á og hversu vel það fer með eigur sínar. Ég get að mörgu leyti tekið undir þetta sjónarmið. Ég kom inn á það í ræðu minni að ég er almennt þeirrar skoðunar að ríkið sé ekki góður eigandi,

Ég vil leiðrétta hv. þingmann smávegis, hann segir að ríkið sé ekki góður eigandi að eignum en kannski er réttara að segja að handhafar ríkisvaldsins hingað til hafi ekki verið mjög góðir eigendur að eignum. Það er munur þar á. Það getur alveg fengist hæft fólk til eignaumsýslu fyrir hönd ríkisins en það hefur bara ekki verið

hafa efnahagslegar afleiðingar. Það að krefja ríkisbankana um mikla arðsemi, gera mikla arðsemiskröfu, setur álag

Aðalatriðið hér er: Það er skynsamlegt, sérstaklega þegar ríkið skuldar yfir 1.000 milljarða, þegar vaxtagjöld eru svona há, að losa um eignarhluti, sérstaklega í Íslandsbanka, og greiða niður skuldir.

Frú forseti. Það þarf að velta við öllum steinum varðandi síðustu sölu á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka, sögðu stjórnarþingmenn, og ekki fyrr en það hefði verið gert yrði ráðist í frekari sölu. En, forseti, það er ekki búið að velta við öllum steinum, a.m.k. er athugun Fjármálaeftirlitsins ekki lokið og stjórnarandstaðan hefur kallað eftir rannsóknarnefnd, sem ekki hefur verið orðið við, einmitt til þess að velta við öllum steinum. Okkur var öllum ljóst að stjórnarsamstarfið var undir þegar stjórnarliðar tjáðu sig um bankasöluna síðustu og ábyrgð fjármálaráðherrans þáverandi á henni.

sem fór rúinn trausti úr fjármálaráðuneytinu í forsætisráðuneytið með viðkomu í utanríkisráðuneytinu. Fyrst þóttust þau í stjórnarliðinu hólpin, að hafa haldreipi í einhverju sem þau kölluðu armslengd, að fjármálaráðherra hefði ekki mátt skipta sér af framkvæmdinni. Svo föttuðu þau, a.m.k. flest þeirra, að það átti ekki við. Þá sögðu þau að stjórnsýslan hefði ekki verið nógu góð en minntust ekkert á ábyrgð ráðherrans í þeim efnum. Umgjörðin var ekki nógu góð, sögðu sum, ekki nógu skýr áttu við lögin sem gilda um söluna nr. 155/2012. En lögin eru ekki flókin og þar er ekkert svigrúm til að senda ábyrgðina eitthvert annað, í burtu frá fjármálaráðherranum. Að selja banka er ekki líkt og að selja prívateign, sagði þáverandi forsætisráðherra, og lýsti áhyggjum af rýrnandi trausti eftir bankasöluna. Lausnin væri að leggja Bankasýsluna niður og setja alla framkvæmd til fjármálaráðherrans. Sennilega hélt hún að það væri til þess fallið að auka traustið en ég efast um að margir séu sammála henni í þeim efnum. Lögin um söluna áttu að skapa trausta umgjörð ef ákveðið yrði að selja hluti ríkisins í fjármálafyrirtækjunum. Leiðarstef laganna eru gagnsæi, hlutlægni, jafnræði og hagkvæmni. Draga átti lærdóm af bankahruninu. Með því frumvarpi sem við ræðum hér er ekki einungis lagt til að lögin um Bankasýsluna verði felld úr gildi heldur einnig lögin um sölumeðferðina.

áttum við 5% í Íslandsbanka, 13% í Arion banka og 81% í Landsbanka. Þá stóð til að halda eftir í eigu ríkisins 70% af Landsbanka en selja 5% og 13% í hinum bönkunum. Það var svo á árinu 2015 sem allt breyttist og ríkið sat með nánast allt bankakerfið í fanginu og umræða hófst um sölu á stærri hlutum. En lögin um söluna eru þau sömu, sem nú á að fella brott áður en næsta sölutörn hefst á hlutum í Íslandsbanka. 2. gr. laganna fjallar um ákvörðun um söluferlið. Bankasýslan á að gera tillögu um sölumeðferðina og þegar ráðherra hefur fallist á tillöguna leggur hann greinargerð um hana fyrir fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Ráðherra leitar einnig umsagnar Seðlabankans, m.a. um gjaldeyrisforða og laust fé í umferð. Í greinargerð ráðherrans eiga að koma fram upplýsingar um helstu markmið með sölu eignarhlutarins, hvaða söluaðferð verði beitt og hvernig sölumeðferð verði háttað. Þegar umsagnir hafa borist ráðherra tekur hann ákvörðun um hvort sölumeðferð verði hafin í samræmi við efni greinargerðarinnar eða hvort hann gerir breytingar á fyrirhugaðri sölumeðferð eftir að hafa tekið tillit til umsagna. Ráðherra hefur heimildir samkvæmt lagagreininni til að gera breytingar á tillögu Bankasýslunnar. Honum er ætlað, samkvæmt þessum lögum, virkt hlutverk í ákvarðanatöku um sölumeðferðina. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um söluna var áfellisdómur yfir bæði Bankasýslunni en ekki síður fjármála- og efnahagsráðherra,

Fjallað er um meginreglur við sölumeðferð í 3. gr. laganna. Áherslan er á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Skilyrðin sem sett eru eiga að vera sanngjörn og tilboðsgjafar eiga að njóta jafnræðis.

kaupendur svo að allir líklegir kaupendur hafi jafna möguleika á því að gera tilboð. Jafnræði verður best tryggt með því að skilyrði við sölu séu fá, skýr og öllum ljós.“ Í skýrslu Ríkisendurskoðunar voru gerðar ítarlegar og alvarlegar athugasemdir um að söluferlið hafi ekki verið opið, það hafi ekki verið gagnsætt og lagt hafi verið huglægt mat á gögn og hagstæðustu tilboðunum ekki tekið.

Ráðherra tekur ákvörðun um hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirritar samninga fyrir hönd ríkisins um sölu eignarhlutarins.“ Nýr hæstv. fjármálaráðherra vill ekki þurfa að fara eftir lögunum og leggur til að þau verði felld brott og hæfisreglum vikið til hliðar. Ég fullyrði að það er ekki til þess fallið að auka traust og trúverðugleika. En hvers vegna, forseti, vill ríkisstjórnin einkavæða bankana? Hvers vegna liggur svona á að selja hluti ríkisins í bönkunum? Vegna þess að það er svo mikil áhætta fyrir ríkið að eiga banka, segja sumir. En það er ekki hægt að blekkja þjóð sem hefur þurft að bera mikinn kostnað af því að einkareknir bankar settu samfélagið á hausinn með slíkum fullyrðingum. Almenningur mun alltaf bera kostnaðinn ef illa fer fyrir kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum. Önnur ástæða sem mikið er tekin fyrir sölu á eignarhlut ríkisins í bönkunum er sú að samkeppnin eflist á einhvern hátt við það að selja bankana. Vísað er til aukinnar samkeppni jafnvel þó að það sé alveg skýrt að það að hluti eignarhalds á öðrum bankanum í eigu ríkisins fari til einkaaðila breytir engu um samkeppnina á milli stóru bankanna þriggja. Þrír stórir bankar sem allir eru kerfislega mikilvægir eru takmarkandi fyrir samkeppni á markaði og geta stuðlað að fákeppni óháð því hvort einn eða tveir bankar séu í eigu einkaaðila. Ef vilji er til að skapa rými fyrir fjölbreyttari og meiri samkeppni milli markaðsaðila þarf að huga að heildarskipulagi kerfisins og gera verulegar breytingar. Í umsögn Samkeppniseftirlitsins vegna áforma um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka þegar hún fór síðast fram var einmitt rætt um þetta. Samkeppniseftirlitið benti á að við undirbúning ákvörðunar um svo veigamikla sölu á eignarhlut ríkisins sé mikilvægt að samkeppnisleg áhrif sölunnar séu metin í þaula og að virk samkeppni ásamt með góðu regluverki geti stutt við fjármálastöðugleika. Ekkert var fjallað þá um samkeppnismál í greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um söluna. Samkeppniseftirlitið benti á að íslenskur fjármálamarkaður beri sterk fákeppniseinkenni. Lántakendur hafi úr fáum kostum að velja og bankarnir þrír í lykilstöðu að því er varðar þróun atvinnustarfsemi í landinu. Forseti. Til að auka samkeppni og fjölbreytni á fjármálamarkaði þarf að huga að framtíðarskipulagi. Í hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið er lögð áhersla á að bankakerfið þurfi að byggjast á þremur grundvallarþáttum, um gott regluverk og öflugt eftirlit með fjármálafyrirtækjum, hagkvæmum rekstri bankanna og traustu eignarhaldi allra mikilvægra eigna á fjármálamarkaði. Hins vegar skortir á að athugasemdir við hvítbókina og almennar umræður um hana hafi leitt til sameiginlegrar sýnar í samfélaginu um hvernig fjármálakerfi þurfi að byggjast upp. Til að skapa traustan grundvöll fyrir framtíð og stefnumörkun í þessum málefnum þarf umræðu. Bankar eru ekki eins og hver önnur fyrirtæki, þeir hafa áhrif út um allt samfélagið og til að móta framtíðarskipulag bankakerfisins þarf almenna umræðu sem upplagt er að taka í aðdraganda kosninga sem ef að líkum lætur, ekki að bíða lengi eftir. Þannig getur framtíðarskipulag bankakerfisins verið eitt af þeim kosningamálum sem kjósendur taka afstöðu til í kjörklefanum. Og jafnvel þó að sagt sé að ákvörðunin um að selja banka byggi á hvítbók um fjármálakerfið er ekki farið eftir þeim aðalatriðum sem þar koma fram, t.d. að huga þurfi heildstætt að framtíðareignarhaldi bankanna og ef Íslandsbanki yrði seldur þá ætti það að vera til erlends aðila með reynslu af bankarekstri. Ég hef talað fyrir því, forseti, að við hefðum átt að nýta þá stöðu betur þegar við sátum uppi með nánast allt bankakerfið í fangi ríkisins til að ákveða hvernig bankakerfi við vildum sjá til framtíðar; með góðri þjónustu við fólk og fyrirtæki með fjölbreytni og fleiri kostum ásamt samkeppni, öflugu eftirliti og neytendavernd með öruggri og ódýrri innlendri greiðslumiðlun. Greiðslumiðlunarkerfi eru grunninnviðir í hverju landi. Því þarf að svara að hve miklu leyti eigi að heimila einkaaðilum eða erlendum stórfyrirtækjum að sjá um þessa grunninnviði samfélagsins og nýta þá til hagnaðar í eigin þágu frekar en almennings. Tækniframfarir eru á fleygiferð og ágóðinn af þeim þarf að falla almenningi í skaut en ekki bara eigendum bankanna. Grænar áskoranir blasa við og grænar fjárfestingar verða samfélaginu enn mikilvægari. Ég er þeirrar skoðunar að við ættum að aðskilja fjárfestingarbankastarfsemi frá viðskiptabankastarfsemi. Fjárfestingarbankastarfsemi verði ekki fjármögnuð með sparnaði almennings. Áhættan í fjárfestingarbankastarfsemi yrði áhyggjuefni eigenda fjárfestingarbankans en ekki ríkisins. Þar liggur mikilvægur lærdómur bankahrunsins. Viðskiptabankastarfsemi, eins konar samfélagsbanki eða þjóðarbanki, verði hins vegar fjármögnuð með innlánum með Seðlabankann sem bakhjarl. Slíkri uppskiptingu fylgir aukin fjölbreytni á fjármálamarkaði og samkeppni sem skortir nú. En fyrst og fremst ætti að fara fram umræða í samfélaginu um framtíð bankakerfisins þar sem vilji almennings í þeim efnum yrði dreginn fram. Síðan má taka til við að selja eignarhluti þegar framtíðarskipulag og æskilegt eignarhald hefur verið ákveðið. Forseti. Við getum haft alls konar skoðanir á því hvernig við viljum sjá bankakerfið þróast og við getum haft hugsjónir og sumir segja jafnvel að það sem ég hef farið yfir hér sé ekki ekki raunhæft. Allt í lagi með það. En við vitum af reynslunni að þessari ríkisstjórn er ekki treystandi til að selja banka. Ég treysti ekki þessari ríkisstjórn til að selja banka jafnvel þó að annar ágætismaður sé kominn í fjármálaráðuneytið. þessu frumvarpi sem við erum að skoða núna, sem á auðvitað eftir að fara í gegnum þinglega meðferð, eru engin ákvæði um málsmeðferð og ákvarðanatöku ráðherrans sjálfs og það skilur eftir tómarúm sem býður hættunni heim. Þau frumvarpsdrög sem hér um ræðir fela það í sér að ríkið ráðstafi eignarhlut sínum í Íslandsbanka með svokölluðu markaðssettu útboði. Íslandsbanki var, eins og hinir stóru viðskiptabankarnir, reistur á herðum heimila landsins sem lágu þá í sárum eftir stórfelldan samfélagslegan skaða sem hlaust af gjaldþrotum forvera þessara sömu banka haustið 2008. Tugþúsundir einstaklinga misstu heimili sín í hendur bankanna og þeir ollu enn fleirum stórfelldu tjóni. Mörg þeirra hafa aldrei náð sér eftir þá aðför sem þau máttu þola. Frá því að ríkið fékk bankana í fangið hefur það alltaf verið afstaða mín sem og þeirra samtaka sem ég leiði, Hagsmunasamtaka heimilanna, að ekki komi til greina að einkavæða þá aftur fyrr en heimilunum hafi verið bætt að fullu það tjón sem þeir ollu þeim og hafa valdið síðan þá. Til þess skuli nýta þá fjármuni sem liggja í bönkunum sem og hagnaðinn af áframhaldandi starfsemi þeirra. Jafnframt má draga í efa þá hugmynd að bankarekstri sé best borgið í höndum einkaaðila. Leyfi til bankareksturs fylgir gríðarlegt vald, ekki aðeins til að skapa með útlánum stærstan hluta þeirra fjármuna sem teljast til peningamagns í umferð heldur einnig til, að því er virðist, nánast ótakmarkaðrar gjaldtöku af þeirri sameiginlegu auðlind þjóðarinnar sem heimilin óneitanlega eru. Jafnframt hefur reynslan sýnt að þegar hin meinta áhætta af því að eiga banka raungerist þá lendir áfallið alltaf á almenningi sem losnar ekki undan þeirri áhættu þó að bankar séu einkavæddir. Upplýst umræða um það fyrirkomulag bankastarfsemi sem hingað til hefur viðgengist hefur aldrei farið fram og almenningi hefur aldrei verið gefinn kostur á að taka lýðræðislega afstöðu til þess, t.d. um það hvort ekki ætti að stofna samfélagsbanka, banka sem tæki hagsmuni neytenda fram yfir hagsmuni fjárfesta, eða hvort það ætti ekki að aðskilja fjárfestingarbanka og viðskiptabanka eins og t.d. Hagsmunasamtök heimilanna hafa barist fyrir næstum því allt frá hruni og Flokkur fólksins stendur svo sannarlega fyrir líka. Þvert á móti var fyrirkomulaginu sem nú gildir komið á fyrir löngu síðan af bankamönnum fyrir bankamenn á bak við luktar dyr, fjarri augsýn og án aðkomu almennings. Jafnframt hefur heimilunum ekki enn verið bætt það stórfellda tjón sem bankarnir hafa valdið þeim. Þvert á móti þá eiga sér nú stað einhverjir mestu fjármagnsflutningar sögunnar frá heimilunum til bankanna nema kannski að hruninu undanskildu. Undanfarin tvö ár hafa stjórnvöld lagt blessun sína yfir aðferðir Seðlabankans sem leggur það eitt til í baráttunni gegn verðbólgunni að færa fé heimilanna til bankanna með grimmilegum hætti. Engar líkur eru á því að það eigið fé sem heimilin glata til bankanna komi samfélaginu til góða með nokkrum hætti, sem væri kannski einhver smáhuggun harmi gegn fyrir heimilin sem eiga engar varnir gagnvart þessu ofbeldi. Nei, þetta fé fer beint í hendur fjárfesta, þeirra sem eru að sópa öllu sem er einhvers virði undir sig á Íslandi. En ríkisstjórnin heldur sig við sama heygarðshornið og ætlar að selja mjólkurkúna fyrir stundargróða í stað þess að njóta afurða hennar um ókomin ár. Það hefur sjaldan þótt mjög gáfulegt, ekki síst þegar hún gefur jafn vel og raun ber vitni. Einnig má ekki gleyma því að sem helstu lánveitendur heimila og fyrirtækja landsins hafa bankarnir gríðarleg völd yfir hag þeirra og velferð. Það hefur sýnt sig að þeir fara illa með þetta vald telji þeir það þjóna hagsmunum hagnaðar og ofurgróða. Það hefur því miður líka sýnt sig að heimilin hafa ekki átt neina vörn í nokkurri ríkisstjórn frá hruninu 2008. Heimilum landsins hefur ekki enn verið bætt það stórfellda tjón sem þau urðu fyrir af hendi bankanna í kjölfar hrunsins og enn er litið á heimili fólks sem einhvers konar botnlausar veiðilendur fyrir bankana til að auka hagnað sinn. Á meðan þessi staða er óbreytt er afstaða Flokks fólksins til einkavæðingar bankanna það líka. Flokkur fólksins er því andvígur markmiði ofangreinds frumvarps eins og hann hefur verið andvígur öllum fyrri skrefum sem hafa verið tekin í sömu átt.

Frú forseti. Það hefur verið gjörsamlega ótrúlegt að fylgjast með því hvernig hæstv. ríkisstjórn umgengst eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum núna á þessu kjörtímabili. Það hefur dregið úr trausti og trúverðugleika og það hefur beinlínis valdið skaða. Við skulum rifja það upp að þegar farið var af stað í seinni fasann á sölu Íslandsbanka árið 2022 þá var því haldið fram fyrir nefndum Alþingis og gagnvart almenningi í landinu að jafnræðis, gagnsæis og hlutlægni yrði gætt, að leitað yrði hæsta verðs, að ráðherra yrði sjálfur upplýstur að fullu leyti um hverja sölu til að geta tekið afstöðu til hvers tilboðs. Þannig var það orðað. Þetta yrði allt saman eins og hlutirnir væru praktíseraðir í löndunum í kringum okkur o.s.frv. Þannig átti þetta allt að vera gert faglega og vel og samkvæmt laganna hljóðan. Hvað gerist svo? Jú, núna tveimur árum síðar liggja fyrir álit og úttektir frá þremur eftirlitsaðilum um að lögum og reglum hafi ekki verið fylgt í ferlinu. Við erum að tala um álit og úttektir frá Ríkisendurskoðun, frá fjármálaeftirlitsnefnd Seðlabankans og frá umboðsmanni Alþingis. Undirbúningur og framkvæmd var í ólagi, sagði Ríkisendurskoðun, markmið á reiki, upplýsingagjöf fjármála- og efnahagsráðuneytisins og Bankasýslunnar til Alþingis ekki til þess fallin að draga upp skýra mynd, tilhlýðilegar kröfur ekki gerðar til umsjónaraðila, söluráðgjafa og söluaðila, ekki gætt nægilega að meginreglum um gagnsæi og hlutlægni, fullt jafnræði fjárfesta ekki tryggt o.s.frv. Eftirspurn eftir bréfunum vanmetin vegna takmarkaðrar greiningar á tilboðabókinni. Vanmat Bankasýslunnar á eftirspurn eftir bréfunum kann jafnvel að hafa haft áhrif á niðurstöðuna, sagði Ríkisendurskoðun,

Þetta var og er alvarlegur áfellisdómur yfir stjórnvöldum og yfir fyrrverandi ráðherra sem bar ábyrgð á sölunni. Næst kom fjármálaeftirlitsnefnd Seðlabanka Íslands og tætti í sig vinnubrögð bankans sjálfs, Íslandsbanka. Alvarleg og kerfislæg brot, sagði Fjármálaeftirlitið. Bankinn villti um fyrir Bankasýslunni. Það var ákveðið degi fyrir útboðið að starfsmenn mættu kaupa hlut í bankanum og ekki voru gerðar viðeigandi ráðstafanir til að hindra hagsmunaárekstra og fleira og fleira. Bankinn fékk hæstu sekt í sögunni. Þetta var niðurstaða Fjármálaeftirlitsins í þessum anga Íslandsbankamálsins. Og svo loks umboðsmaður Alþingis sem rannsakaði það sem stjórnarmeirihlutinn á Alþingi vildi alls ekki að yrði rannsakað og beitti sér gegn á öllum stigum að yrði rannsakað, sem er stjórnsýsla

mátti helst ekki tala um, þótti dónalegt að minnast á hér á Alþingi. Hver var niðurstaða umboðsmanns Alþingis? Jú, niðurstaðan var sú að hæstv. ráðherra hefði heykst á því að gæta að sérstöku hæfi sínu við söluna á Íslandsbanka. Honum brast hæfi vegna aðkomu eignarhaldsfélags föður hans og stjórnsýsla ráðherra var ekki í nægilegu samræmi við stjórnunar- og eftirlitsskyldur ráðherra gagnvart Bankasýslu ríkisins. Stjórnarliðar hér á Alþingi höfðu aftur og aftur gefið í skyn að fjármála- og efnahagsráðherra væri svo gott sem ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum vegna armslengdarreglu og Bankasýsla ríkisins yrði bara að vera á einhverri sjálfstýringu, ráðherra mætti helst ekkert snerta hana. Umboðsmaður Alþingis tætti í sig þennan málflutning í áliti sínu um Íslandsbankasöluna og benti á að ráðherra ber þvert á móti skylda til þess að fylgjast með og tryggja að starfræksla Bankasýslu ríkisins sé í samræmi við lög og góða stjórnsýsluhætti. Hæstv. fyrrverandi ráðherra klikkaði á þessu. Hann vanrækti þetta stjórnunar- og eftirlitshlutverk sitt í veigamiklu máli er varðar almannahagsmuni skaðaði þannig traust þegar kemur að ráðstöfun stjórnvalda á sameiginlegum eignum Íslendinga. Hann sagði af sér, þó það nú væri. Það var kominn nýr ráðherra og þegar við héldum að þessum farsa í kringum eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum væri að ljúka þá byrjaði bara enn einn farsinn, enn eitt dæmið um stjórnleysi og samskiptaleysi þegar kemur að umsýslu á á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum sem birtist í þessu blessaða TM-máli, sem varðar kaup Landsbankans á tryggingafélagi. Þar virðist hæstv. fyrrverandi ráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, hafa verið eindregið þeirrar skoðunar að kaupin gengju gegn eigendastefnu ríkisins og tjáði sig opinberlega í febrúar um þessi mögulegu kaup sem þá höfðu verið fluttar fréttir af. Bankasýslan hafði verið látin vita af þessum möguleika en engu að síður greip ráðherra ekki til neinna ráðstafana samkvæmt þeim heimildum sem hún hefur samkvæmt lögum fyrr en eftir að Landsbankinn hafði lagt fram bindandi kauptilboð og eftir að kauptilboðið hafði svo verið samþykkt þann 18. mars. Hér í þingsal hafa stjórnarliðar réttlætt þetta út frá armslengdarreglu þrátt fyrir umfjöllun umboðsmanns Alþingis sem í raun hrekur þær hugmyndir. En svo kom reyndar í ljós, eftir að stjórnarliðar töluðu hér á þeim nótum, að ráðherra hafði þvert á öll þessi armslengdarsjónarmið fundað sjálf með bankastjóranum um þetta tiltekna mál frekar en að fara hina lögformlegu leið

Þessi atburðarás í kringum kaup Landsbankans á TM og málflutningur Sjálfstæðismanna í kjölfarið bendir ekki til að þau hafi dregið nokkurn einasta lærdóm af Íslandsbankamálinu. Nú er kominn enn einn fjármálaráðherrann, ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Hvar hefur hann staðsett sig í öllum þessum vandræðamálum? Ja, í Íslandsbankamálinu var hæstv. ráðherra í klappliði Bjarna Benediktssonar,

ætlar, að því er virðist, að taka sér einhverja daga eða vikur til að velta þeim hlutum fyrir sér. Gott og vel. Hér flytur hæstv. ráðherra, þriðji fjármálaráðherrann á sex mánuðum,

Mér finnst margt í þessu frumvarpi vekja upp spurningar. Hér er gert ráð fyrir mjög mikilli aðkomu einkaaðila að sölunni sjálfri án þess að settar séu skýrar reglur um val á þessum aðilum og á samningum við þá.

söluþóknun til þeirra sem koma að því að selja þennan banka. Þetta vekur auðvitað upp spurningar. Það eru engin ákvæði í lögunum um málsmeðferð og ákvarðanatöku ráðherra sjálfs eða þau eru einkar óljós nema kannski bara þetta; ráðherra þarf ekki að gæta að sérstöku hæfi sínu sem er auðvitað það sem ráðherra flaskaði á að gera í Íslandsbankamálinu.

og lögfræðilegra ráðgjafa.“ Það væri nú fróðlegt að vita hvort þetta séu sömu ráðgjafarnir og hvöttu stjórnvöld áfram í öðrum fasa útboðsins þar sem gengið var fram í trássi við lög og reglur eins og þrír eftirlitsaðilar hafa nú staðfest. Maður veltir fyrir sér hvers vegna minnisblöð eða úttektir þessara ráðgjafa eru ekki birtar samhliða frumvarpinu sem fylgiskjöl aftast í greinargerð eins og hefur oft tíðkast.

sem fer ekkert mikið fyrir í frumvarpinu, er ekkert verið að blása sérstaklega upp í greinargerð eða í kynningunni á því en er samt algjört grundvallaratriði. Í 6. gr. frumvarpsins kemur fram að við gildistöku þessara laga þá falla úr gildi lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, nr. 155/2012. Það er sem sagt verið að fella brott með einu pennastriki lagarammann sem hefur gilt núna í 12 ár um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum án þess að það komi nein almenn lög um þessi atriði í staðinn þannig að eftir stendur lagalegt tómarúm. Ríkisstjórn sem hefur sniðgengið lög og reglur við sölu á hlutabréfum ríkisins í fjármálafyrirtæki vill fá enn þá frjálsari hendur núna til þess að haga sölunni eftir því sem ráðherra hugnast. Hvers vegna í ósköpunum ætti þingheimur að treysta þeim eftir allt sem á undan er gengið? Nú hafa þau meira að segja heimild í fjárlögum til að ráðast í sölu á Landsbankanum. Með þessu frumvarpi hér þá verður ríkisstjórninni í raun gert kleift að ráðast í slíka sölu í svona hálfgerðu lagalegu tómarúmi, fyrir utan bara þær lágmarksreglur sem má leiða af stjórnsýsluréttinum og lögum um opinber fjármál. Þetta skýtur skökku við. Maður veltir fyrir sér: Er þetta í alvörunni niðurstaðan eftir allan vandræðaganginn með eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum á þessu kjörtímabili, að nú skuli ríkisstjórn Íslands fá

og yfirvegaðan hátt, að afnema bara, fella úr gildi með einu pennastriki þann lagaramma sem hefur gilt um þessi mál í 12 ár. Hvaða brandari er þetta eiginlega, virðulegi forseti? Ætlar Alþingi í alvörunni að gefa hæstv. ríkisstjórn þetta vald? Ég trúi því ekki fyrr en ég sé það.

ein af þeim sem hef enga trú á því að ríkið eigi að standa í rekstri fjármálafyrirtækja eða að eiga banka. Og mikið væri nú gott ef við þyrftum í raun ekkert að vera að fjalla um það frumvarp sem hér liggur fyrir, þ.e. um það hvernig við eigum að losa um eignarhlut okkar í bankanum. En jú, við stöndum í þeim sporum í ljósi þess að bankarnir komu upp í fangið á ríkissjóði eftir hrun og eftir samkomulag við þá sem þá voru eigendur.

er það alveg ljóst, af allri þeirri umgjörð sem sett hefur verið í kringum það eignarhald, að það var alltaf hugsað tímabundið. Ég held þess vegna að það sé ofboðslega mikilvægt að við seljum þennan eignarhlut og að við finnum leiðir til að ráðstafa því fé sem þar liggur í aðra mikilvægari þætti, innviði og þjónustu sem ríkið á að sinna. Í mínum huga er það þannig að ríkið ber

við stöndum vörð um þá sem höllum fæti standa með millifærslum í velferðarkerfinu okkar. En ég get ekki séð ástæðu til þess að ríkið standi í því að eiga og reka banka.

og önnur fyrirtæki sem gefa af sér. Það er þá bara skýrt að það er þeirra stefna en það er ekki stefna Sjálfstæðisflokksins. Það er auðvitað ekki sama hvernig þetta er gert

Og mig langar að segja að ég taldi að við værum með mjög góða umgjörð um það hvernig við myndum losa um eignarhald í bönkunum. Ég lagði mig fram, bæði þegar ég sat í efnahags- og viðskiptanefnd og í fjárlaganefnd, að fara vel yfir þær tillögur sem þinginu bárust,

Ég held að að stærstu leyti hafi það nú gengið býsna vel. En því miður ekki að öllu leyti og við síðasta útboð var ljóst að aðilar sem komu að því að selja eignarhlut

með sem bestum hætti þar sem hvað mest fæst fyrir bankann en engu að síður að það sé í opnu og gegnsæju ferli eins og hér er verið að leggja til. En stóra atriðið sem ég vildi koma á framfæri Ég hef ekki trú á því að ríkið eigi að standa í því að reka banka, jafnvel þó að þessi fjárfesting — sem var í raun ekki fjárfesting, þetta var eign sem kom upp í fang ríkisins — hafi á síðustu árum skapað ríkissjóði töluvert fé með arðgreiðslum. Það er jákvætt og það er gott að svo fór í ljósi þess sem á undan var gengið. En það er engin trygging fyrir því að svo verði í framtíðinni. Bankarekstur er í eðli sínu áhætturekstur, það ættum við öll að þekkja og vita og skilja. Ég hef reyndar þá trú að á næstu misserum og árum muni bankarekstur breytast töluvert mikið með nýrri tækni og þá held ég að slíkur rekstur sé miklu betur kominn í höndum einkaaðila; að það sé okkar hlutverk að búa til regluverkið þar í kring frekar en að fyrirtæki, sem eru í raun í eigu ríkisins þingmenn eða ráðherrar eiga samt ekki að koma þannig að við búum til einhverja armslengdarmilliliði, hægri vinstri, til að tryggja að svo verði. Á endanum verða þetta aðilar sem geta svolítið gert það

Frú forseti. Hér erum við að ræða um fyrirhugaða sölu á eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka. Mig langar að nefna það hér strax í upphafi að ég er almennt hlynntur því að ríkið losi um eignarhald sitt á fjármálafyrirtækjum og

ég held að það færi mjög vel á því að reyna að losa um það eins hratt og hægt er, auðvitað með hliðsjón af markaðsaðstæðum og því hvernig árar hverju sinni, og nota andvirðið til að greiða niður skuldir ríkisins eða fara eftir atvikum í einhverjar innviðafjárfestingar, en helst þó þannig að sem mest fari í niðurgreiðslu skulda. Ég held að það sé mjög mikilvægt atriði. Ég styð það mjög eindregið að eftirstandandi hlutur í Íslandsbanka verði seldur og ég vona að hægt verði að klára það á þessu kjörtímabili ef það

Hér er verið að ræða um fyrirkomulag sem er auðvitað ekkert óumdeilt, en það er þó a.m.k., held ég, heppilegasta fyrirkomulagið þegar verið er að selja hlut í banka, þ.e. að útboðið sé sem almennast, og hér er verið að að leggja það til. Við getum horft til þess að þegar fyrsta útboðið á eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka fór fram þá var það tiltölulega almennt útboð

í bönkunum sem ríkið á. Og að losa um þetta til að greiða niður skuldir held ég að væri mjög jákvætt að gera og nefni í því samhengi að vaxtagjöld ríkisins á hverju einasta ári eru hærri hærri en það sem fæst fyrir eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka ef að líkum lætur. Þetta eru svakalegar upphæðir sem við fáum fyrir eftirstandandi hlut í Íslandsbanka en það er áhugavert að skoða þetta í því samhengi að tæpir 100 milljarðar fyrir þann hlut, þegar allt er talið, myndu ekki duga fyrir vaxtagjöldum ríkisins á einu ári. Ég er þeirrar skoðunar að ríkið eigi ekki að vera á samkeppnismarkaði almennt séð. Það geta auðvitað verið rök sem hníga að því á einstaka mörkuðum en þá þarf hlutverk ríkisins að vera mjög vel skilgreint. Við getum nefnt í þessu samhengi að við erum t.d. með Ríkisútvarpið á fjölmiðlamarkaði en

um fjármálamarkaðinn. Ég hef hins vegar tekið eftir því að mjög mörgum þeirra sem vilja líka selja í Landsbankanum finnst mikilvægt að ríkið eigi eftir einhvern kjölfestuhlut í þeim banka og ég gæti svo sem alveg fallist á það sjónarmið ef það myndi liðka til fyrir sölunni á hinum hlutanum af Landsbankanum. En í öllu falli held ég að við ættum að ná einhverri skynsamlegri lendingu um það. Ég styð a.m.k. þau áform að klára söluna á Íslandsbanka á þessu kjörtímabili. Það er hins vegar ekki sama hvernig það er gert, engan veginn. Og þá komum við aftur að því sem ég nefndi áðan, að það tókst illa til síðast þegar við gerðum það en mun betur þegar farið var af stað í fyrra skiptið. Mig langar líka að nefna í þessu samhengi, sem sumir hafa komið inn á, að það er ákveðin áhætta fólgin í því fyrir ríkið að eiga banka. Það er sjónarmið sem við þurfum að taka til okkar. Það er reyndar þannig, og við þekkjum það úr hruninu, að þegar bankar falla, lenda í mjög miklum vandræðum, þá er oft horft til ríkisins. Ríkið taldi sig t.d. þurfa að stíga mjög sterkt inn þegar bankarnir féllu í bankahruninu,

að ríkið eigi í sjálfu sér ekki banka þá hefur það kannski einhverju hlutverki að gegna, eins og dæmin sanna, þegar það fer eins og gerðist hjá okkur í hruninu. Engu að síður finnst mér óverjandi að við séum með svona mikla fjármuni bundna í bankakerfinu. Eins og ég sagði þá eru þetta um 100 milljarðar í Íslandsbanka sem væri hægt að losa og komið er inn á það í greinargerð með þessu máli að þetta myndi lækka skuldahlutfallið.

Án sölu á eignarhlut í Íslandsbanka eru horfur á að skuldahlutfallið myndi einungis lækka um ríflega 0,1%. Sala á eignarhlut ríkissjóðs í Íslandsbanka er því ráðandi þáttur í lækkun skuldahlutfallsins á árinu.“ Þetta finnst mér auðvitað skipta mjög miklu máli í þessu. Þessi umræða núna litast auðvitað af því hvernig gekk síðast. Þar fór auðvitað ótalmargt úrskeiðis sem við verðum að nefna í þessari umræðu. Sú sala gekk svo illa að fyrirkomulagið sem við höfum haft við þessa sölu á hlutum í

Þetta hafði mikil áhrif á stjórnendur Íslandsbanka, eins og við þekkjum, þegar fram var komin skýrsla um það hvernig haldið hafði verið á málum þar. þar. Bankastjóri bankans þurfti að hætta störfum. Ríkisendurskoðun fór yfir málið og sú skýrsla var einn samfelldur áfellisdómur yfir öllu því sem þar gekk á. Við höfum dæmi um það hvernig við eigum ekki að standa að málum þegar við erum að selja banka. Fyrir utan það þá erum við auðvitað líka með í fanginu þessa atburðarás sem varð

ríkið allt í einu komið í samkeppnisrekstur á tryggingamarkaði og þetta er gert þvert á vilja eigenda bankans. Mér finnst það allt sem ég er að rekja hér vera rök fyrir því að ríkið eigi ekki að vera á fjármálamarkaði og kannski ekki síst sú atburðarás sem við höfum séð með Landsbankann og það sem þar hefur verið að skýrast. Þetta segir okkur auðvitað að þessari ríkisstjórn hefur ekki tekist að hafa umgjörðina um eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum í lagi, hvaða skoðun svo sem við höfum á öllum þeim atburðum sem ég er hér að rekja.

Ég tek auðvitað undir það að þegar verið er að selja þurfi að gæta að öllum helstu mælikvörðum sem við höfum haft til hliðsjónar þegar við erum í svona einkavæðingarferli. Það eru hugtök á borð við jafnræði, gagnsæi, hagkvæmni og hlutlægni sem nefnd eru og skipta mjög miklu máli. Mér finnst mjög brýnt að horfa til þess að við fáum eins gott verð fyrir eignarhlutina og mögulegt er. En það má hins vegar ekki vera það mikið áhersluatriði að það ýti í burtu öllum hinum mælikvörðunum. Mér hefur nefnilega fundist að eftir

verður auðvitað að vera í forgrunni en hún má ekki ýta öllum hinum mælikvörðunum til hliðar. Þarna verður að finna eitthvert jafnvægi á milli.

Ég get svo sem alveg skilið þá hugsun en ég er hins vegar ósammála því að við eigum að bíða. Ég vísa

Auðvitað þarf að selja þegar skilyrði eru hagfelld og það er í sjálfu sér ekkert endilega hægt að kortleggja það á dagatalinu nákvæmlega að fyrsta sala fari fram á þessum tíma og önnur sala á einhverjum öðrum tíma. En ef það er hægt að selja allan eftirstandandi hlutinn á þessu kjörtímabili þá styð ég það heils hugar. Mér finnst líka skipta máli í þessu, sem við þurfum að hafa í huga, að ríkið er mjög umfangsmikið á fjármálamarkaði.

ekki vera neitt sérstaklega þroskuð og hef ekki séð nein sannfærandi rök fyrir því að fara þá leið. Það getur verið að það sé kannski vegna þess að menn hafi ekki lagt sig sérstaklega eftir því að rökstyðja nákvæmlega hvert hlutverk samfélagsbanka í mögulegri samkeppni við einkaaðila á þessum markaði

fara betur með fjármuni almennings nú þegar við erum að berjast við háa vexti og háa verðbólgu. Það er auðvitað eitthvað sem við þurfum að gera, bæði með því að fara betur með þá fjármuni almennings sem koma í gegnum hefðbundinn rekstur og skatttekjur ríkissjóðs en ekki síður þá hefur svona sala, eins og hér er verið að tala um, mikil áhrif á það að við værum ekki að greiða jafn mikið í vexti og ríkissjóður gerir á hverju einasta ári. Það eru auðvitað, eins og ég var að rekja út frá tölunum,

Það má endalaust deila um þær leiðir sem valdar eru til að selja. Hvað varðar þessa sölu hér þá mun ekki standa á mínum flokki að reyna að standa vörð um það að öll þau helstu gildi sem við viljum hafa til hliðsjónar, þegar verið er að selja, verði höfð í hávegum. Ég nefndi þetta allt saman áðan, að það sé jafnræði sem gildir, að það sé gagnsæi og að niðurstaðan eftir sölu sé þá áframhaldandi traust á fjármálamarkaði, að það skaðist ekki í þeirri sölu sem fyrirhuguð er.

hann vill ekki að ríkið sé í bankarekstri og ég held að það sé mjög einfalt að taka undir þá skoðun. Við höfum séð í gegnum tíðina ýmsar ansi skrautlegar aðfarir

hagnað. Ég hef ekki séð alveg nógu góðar skýringar á því hvernig sá hagnaður verður til en augljóslega verður hann til í efnahagslífinu. Hann verður ekki til úr engu. Ég er er að velta fyrir mér hvort ekki þurfi að vera búið að leysa úr því hversu mikill þessi hagnaður er. Nú er bankakerfið að taka svipaðan hagnað og allur sjávarútvegurinn er að gera, ef við skoðum nokkur ár aftur í tímann. Þurfum við ekki að vera búin að finna út úr þessu áður en sala fer fram? Þarf ekki að vera komið á hreint að hagnaðurinn sé eðlilegur og í eðlilegu samhengi við stærð hagkerfisins áður en slíkum fjármunum, slíkum verðmætum, raunverulega framtíðarverðmætum, er ráðstafað? Augljóslega situr sá hagnaður eftir hjá ríkinu og þá eru kannski

Ég held að þetta sem hv. þingmaður nefnir verði auðvitað bara ofur einfaldlega leyst með því að selja. Ég meina, það sem gerist í bankanum og bankakerfinu er þá bara eitthvað sem gerist á fjármálamarkaði og í hefðbundnum rekstri fyrirtækja. Mér finnst hagnaðartala bankans frá einum tíma til annars ekkert endilega vera einhver sérstök rök fyrir því hvort eigi að selja eða ekki eða hvernig það eigi að vera. Mér finnst það bara vera almenn grundvallarregla að ríkið eigi ekki að vera á samkeppnismarkaði þar sem ríkið þarf ekki að vera á samkeppnismarkaði og mér finnst það gilda um fjármálakerfið. Ég minni aftur á það sem ég nefndi í ræðu minni að auðvitað var það ekki þannig að

að vera aðilinn sem setur leikreglurnar. Það að bankarnir skili á hverjum tíma tugum milljarða í hagnað — ég myndi vilja fá

og býr til þennan hagnað, það er bara óhjákvæmilegt út frá þjóðhagfræðilegum sjónarmiðum að sá hagnaður verður til hjá almenningi og það er almenningur sem stendur undir þessum hagnaði.

of lokað vegna þess að við erum með gjaldmiðil sem aðrar þjóðir treysta ekkert sérstaklega mikið. Það hefur þau áhrif að við fáum ekki samkeppni að utan, t.d. á fjármálamarkaði og á mörgum öðrum mörkuðum líka. Það gerir það að verkum að tilhneigingin er alltaf sú að hér verði örfáir mjög stórir aðilar sem geta þá mögulega hagað málum þannig að hagnaðarmyndunin verður að einhverju leyti óeðlileg og á kostnað almennings í landinu. En ég held að svarið sé miklu frekar að reyna að stuðla að því að samkeppni verði meiri og virkari, bæði á fjármálamarkaði og á öðrum mörkuðum. Það myndum við t.d. gera til lengri tíma með því að búa þannig um hnútana að það yrði meira meira aðlaðandi fyrir stór fyrirtæki utan úr heimi að hasla sér völl á markaði í samkeppni við innlendu fákeppnisaðilana. Íslensk fákeppni eins og hún er stunduð á mörgum mörkuðum hér er meinsemd gagnvart neytendum í landinu.

Fá þessara mála hafa verið jafn neyðarleg og klúðursleg og salan á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Hvort sem það snýst um mistök við að hámarka virði bankans eða að passa upp á gagnsæi eða fullkomlega einfalda hluti eins og tengsl aðila sem kaupa við aðila sem komu að ákvörðuninni, þá er þetta með því verra en þar sem ræðutíminn verður takmarkaður er sennilega betra að láta staðar numið í þessari upptalningu. Þrátt fyrir að ekki séu öll kurl komin til grafar hvað varðar síðustu bankasöluna sjáum við hér enn eina atlögu að því að selja skuli banka. Við höfum kallað eftir því að sett verði á fót rannsóknarnefnd til að skýra almennilega hvað það var sem gerðist síðast. Án þess getum við ekki myndað traust um þetta ferli. Það virðist vera eina lausnin við vandamálum ríkisstjórnarinnar að selja banka, m.a. til að leysa úr fjármögnun ríkissjóðs. Vandamálið er að það gerum við bara einu sinni og því leysir það engan vanda, það bara frestar honum. Við leysum ekki fjármögnunarvanda ríkissjóðs með bankasölu. Með því höldum við hins vegar áfram að bregðast trausti almennings. Og talandi um bankasölu

skemmtilega „on brand“ fyrir íslenska stjórnsýslu. En talandi um Bankasýsluna, er það ekki beinlínis hennar hlutverk að fara með hlut ríkisins í bönkum? Miðað við nýjustu væringar í Landsbankanum þá gengur það ekki neitt sérstaklega vel. Maður hlýtur samt að spyrja sig: Til hvers er Bankasýslan ef ekki til að selja banka? Er stofnunin svo rúin trausti að henni er ekki einu sinni falið að framkvæma það sem er hennar lögboðna hlutverk? Til hvers er hún þá? Er henni ætlað að verða skúffustofnun? Getum við ekki frekar reynt að nýta það fjármagn eitthvað betur? Allar kannanir benda til þess að almenningur hvorki vilji selja bankann né treysti þessari ríkisstjórn til þess. Hvers vegna erum við þá að selja þessa eign þegar það er ljóst að vilji almennings snýst ekki um að selja bankann? Treystir ríkisstjórnin ekki áliti þeirra sem hún situr hér í umboði fyrir? Nú vitum við að það hefur verið alveg sérstakt áhugamál Sjálfstæðisflokksins að selja banka. Þá virðist litlu máli skipta hvaða banka, það þarf bara að selja hann. En er það nóg? Dugar það hinum í ríkisstjórn, þessi eindregni áhugi, þrátt fyrir allt sem á undan er gengið? Ætti ekki að vera tækifæri til að róa þetta aðeins og staldra við? Liggur í alvörunni svona mikið á? Miðað við það sem hefur gengið á þarf að vera ljóst að þessi tillaga á engan rétt á sér. Ég tel að ríkisstjórn eða ríkisstjórnir hafi ekki umboð til slíkra grundvallarbreytinga þegar svona mikið rót hefur átt sér stað og blasir við að umboðið er ekki það sama og það var í upphafi kjörtímabils. Vilji þessi ríkisstjórn fá umboð til að fara í þessa framkvæmd ætti hún einfaldlega að endurnýja umboðið, ekki síst í ljósi nýjustu tíðinda þar sem ljóst er að meðferð þingsins á niðurstöðum kosninga stóðst einfaldlega enga skoðun. Það kann að vera sumum erfitt en að sjálfsögðu þurfum við að bera virðingu fyrir vilja almennings. Nú vék hæstv. fjármálaráðherra að því í ræðu sinni hér áðan að það þyrfti að víkja frá hæfisreglu. Er það í alvörunni það sem við ætlum að bjóða þjóðinni upp á, að í staðinn fyrir að við tryggjum að rétt sé að þessu staðið ætlum við að leyfa okkur smá? Ef það er raunin þá bara kunnum við ekki að selja banka. Er það í alvörunni lausnin á vandanum að til að gera ekki eitthvað sem er bannað þá einfaldlega leyfum við það? Hversu lítil er virðingin fyrir verkefninu ef það er raunverulega lausnin? Stóra vandamálið við fyrri sölur á hlut ríkisins hefur að mestu snúist um skort á trausti. Það er vandamál sem þarf að ávarpa. Að taka reglurnar úr sambandi er eingöngu til þess fallið að minnka enn það litla traust sem eftir er. Ef einhver kvartar yfir utanvegaakstri á viðkvæmum svæðum leysum við það vandamál með því að stoppa utanvegaaksturinn. Það er utanvegaaksturinn sem er vandamálið, ekki það að hann sé bannaður. Það sem við erum að horfa upp á hér er það að raunverulega stendur til að við leyfum utanvegaaksturinn og malbikum í hjólförin. Ég vildi að ég gæti haft trú á ferlinu. En það sem við þó vitum um fyrri sölur sýnir án nokkurs vafa að það er engin innstæða fyrir trausti á því. Freistnivandinn er einfaldlega of mikill. Við fengum að sjá á bak við tjöldin og við fengum að sjá hvað gerist þegar fólk býst við að það sem gerist komi ekki fyrir augu almennings. Við sáum tengda aðila kaupa, við sáum matskennd viðmið um hver hefði hæfi til þátttöku. Við fengum að sjá á bak við tjöldin. Það sem við sáum var ekki fallegt. Hvað frumvarpið sjálft varðar er verið að selja bæði almenningi og fjárfestum, með leyfi forseta: „Tilboðsbók A skal taka við sölutilboðum á föstu verði, sem skal nema meðalverði hlutabréfa í Íslandsbanka hf. síðustu 15 daga fyrir birtingu útboðslýsingar, með að hámarki 5% fráviki til lækkunar. Í tilboðsbókina skal vera heimilt að gera tilboð frá 100.000 kr. að 20.000.000 kr. Einungis einstaklingum skal vera heimilt að gera tilboð. Reynist nauðsynlegt að skerða áskriftir til að mæta eftirspurn skal það gert hlutfallslega, svo að allt hlutafé seljist.

en lágmarksverð skal þó ekki vera lægra en fasta verðið í tilboðsbók A. Reynist nauðsynlegt að skerða áskriftir til að mæta eftirspurn skal það gert á grundvelli tilboðsverðs eingöngu. Reynist nauðsynlegt að skerða lægstu samþykktu tilboð skal það gert hlutfallslega.“ Af hverju lægsta? Af hverju skyldum við ekki taka hæsta verðinu sem býðst? Ég skil þetta ekki. Ég gæti mögulega skilið það ef við ætluðum að hlífa einstaklingum eitthvað. En hvers vegna skyldum við vera að vernda sérstaklega hagsmuni fjárfesta? Forseti. Getum við ekki gert betur? Ef við miðum við það sem forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar segja hér þá er allt í lukkunnar velstandi. Því skyldum við þá vera að selja þennan hlut þegar bókstaflega allt mælir gegn Við höfum ekki rannsakað til hlítar hvað fór úrskeiðis síðast og til þess þyrftum við að skipa rannsóknarnefnd. Það er líka ljóst að almenningur vill ekki selja bankann. Síðasta sala kallaði á að núverandi forsætisráðherra segði af sér embætti fjármálaráðherra, til að verða utanríkisráðherra. Það eru samt bara rúmir sex mánuðir síðan en ekki sex ár. Almenningur treystir ríkisstjórninni ekki til að selja bankann. Það er hætt við að almenningi og fleirum verði gróflega misboðið með því að sleppa hæfisreglunum. Er fólk svo stjórnlaust að það ræður ekki við að fara að lögum og eru þá raunverulega engin úrræði við því? Áður en nokkuð annað er gert ættum við að leysa það vandamál. Við getum ekki boðið almenningi upp á þetta. Við getum ekki boðið upp á endurtekið efni þar sem illa verður farið með hlut almennings í bankanum.

Hin spurningin er: Á þessi ríkisstjórn að selja banka? Sumir telja að ríkið eigi alls ekki að vera í bankarekstri yfir höfuð. Það er sannarlega ákveðinn hagsmunaárekstur á milli ríkissjóðs og banka eins og annarra fyrirtækja. Rök fyrir því að ríkið reki banka hafa að gera með smæð ríkisins, fákeppni og samfélagslegt hlutverk bankanna. Sumir þeirra sem eru á móti því að ríkið sé í bankarekstri styðjast fyrst og fremst við kenningar um að ríkið eigi ekki að vera í samkeppnisrekstri og að markaðurinn virki best án of mikilla afskipta, hvað þá þátttöku, ríkisvaldsins. Þessi afstaða byggir auðvitað á ákveðnum forsendum sem ekki eru alltaf fyrir hendi. Markaðsfyrirkomulagið, þar sem markaðsöflin vinsælu, framboð og eftirspurn, ráða för, getur auðvitað hentað til að auka afköst, bæta þjónustu, auka val neytenda,

Þegar þessi orsakatengsl eru ekki til staðar þá er það ekki svo einfalt að lögmálin um framboð og eftirspurn séu að fara að bjarga málunum. Sú hugmynd að markaðsfyrirkomulagið stuðli ávallt að þessum gæðum, þ.e. lágu verði, auknu úrvali og auknum gæðum, gerir í raun ráð fyrir því að um sé að ræða óendanlega stórt hagkerfi þar sem óendanlega margir aðilar geta hafið þátttöku í samkeppninni á hvaða tímapunkti sem er. Þannig verður til þrýstingur sem er til þess fallinn að bæta þjónustu og lækka verð.

Annar þáttur sem skiptir máli hér, og er vanmetinn, er þegar um er að ræða þjónustu sem við höfum ekki mikið val um að nota nema með því að haga hlutum hjá okkur á allt annan hátt en samfélagið gerir almennt ráð fyrir. Við getum tekið lán erlendis. Við getum notað erlend lén. Við getum verið upp á kant við allar stofnanir landsins sem krefjast skilríkja. Við getum auðvitað búið í kofa uppi á hálendinu. Við höfum það val. En til að búa við íslenskan veruleika, án þess að vera í stanslausu stríði við ákveðin fyrirtæki, þá borgar maður bara það sem er rukkað og samþykkir þá skilmála sem manni er sagt að samþykkja. Við slíkar kringumstæður vantar samkeppni sem forsendu og þá er ekki lengur hægt að leggjast á bæn og biðla til hinnar ósýnilegu handar um að láta lögmál markaðarins hafa þau áhrif sem við ætlumst til. Markaðslögmálin ganga ekki út frá þessum tilteknu aðstæðum, koma ekki að tilætluðu gagni og fyrirkomulagið getur valdið skaða. Þetta þýðir tvennt. Smæð markaðarins, sem svo sannarlega á við á Íslandi, getur haft þau áhrif að það sé við hæfi að hlutir séu ríkisreknir á Íslandi sem kannski væri ekki við hæfi annars staðar, annaðhvort í heild eða að hluta. Það má í raun jafnvel orða það þannig að það sé eðlilegt að smærri hagkerfi séu lengra til vinstri en stærri. Ein lausnin á þessu er að stækka hagkerfið, sem má m.a. gera með þátttöku í alþjóðlegu samstarfi

en það eru heldur engin lögmál, og þetta er mikilvægt, sem tryggja að einkaaðilarnir væru betri. Einkaaðilar í þessari stöðu búa raunar við sérstakt ábyrgðarleysi því að ríkisfyrirtæki er alla vega hægt að beita pólitískum þrýstingi en einkafyrirtæki svara einungis efnahagslegum þrýstingi, sem er enginn þegar samkeppnin

Munu neytendur hafa raunverulegt val en ekki bara teoretískt sem er oft samkvæmt kenningum sem ganga út frá óendanlega stóru hagkerfi? Svarið er í öllu falli ekki endilega já eða nei. Stundum er svarið óljóst. Stundum erum við ekki bara að reyna að fá sem mesta skilvirkni heldur líka aðgang að þjónustunni óháð efnahag. Þá þarf að taka það með í reikninginn, horfast í augu við það, að þegar kenningin er ekki hönnuð til að ná því markmiði sem við erum að reyna að ná, t.d. jafnræði og aðgengi í þeim aðstæðum sem við búum við, þá er kannski ekki rétt að láta hana eina ráða för. En þá að stærri spurningunni, sem ég held raunar að sé mikilvægasta spurningin hér í dag. Ég held að við séum mörg hér sem höfum tekið til máls sammála því að svarið við henni sé henni sé einfaldara en við fyrri spurningunni og svarið sé: Nei. Sú spurning er: Er þessari ríkisstjórn treystandi til að selja banka?

Framkvæmd bankasölunnar á fyrri stigum hefur verið alvarlega gagnrýnd af hálfu allra þeirra aðila sem hana hafa skoðað. Ríkisendurskoðun lýsti hroðvirknislegum vinnubrögðum Bankasýslunnar. Umboðsmaður Alþingis gerði alvarlegar athugasemdir við aðkomu fyrrverandi fjármálaráðherra að málinu. Fjármálaeftirlitið lagði á bankann langhæstu sekt sem lögð hefur verið á fjármálafyrirtæki hér á landi vegna þess að lögum og innri reglum bankans var ekki fylgt við undirbúning og framkvæmd útboðsins. Ein lausnin sem boðið er upp á í því máli sem við erum að ræða hér í dag er einfaldlega að taka þær reglur sem brotnar voru úr sambandi. Það er ein leið. Forseti. Sitjandi ríkisstjórn nýtur ekki trausts þjóðarinnar. Það er eign þjóðarinnar sem hér er verið að selja. Hringekja ábyrgðarleysis og ítrekaðir stólaleikir til þess að telja almenningi trú um að ráðherra hyggist bæta ráð sitt benda ekki til þess að nægur lærdómur hafi verið dreginn til að koma í veg fyrir endurtekin óvönduð vinnubrögð, gegnumgangandi virðingarleysi við landslög og hirðuleysi um ábyrga og vandaða stjórnsýsluhætti og geta ekki verið til þess að efla það traust. Ríkisstjórnin nýtur ekki trausts til að klára þetta ferli. Staða seljandans í þessum viðskiptum ríkisstjórnarinnar er ekki sterk í þessu ferli og ekki styrkir það stöðu hennar að þurfa að klára söluna til að ná markmiðum Óháð afstöðu fólks til sölu bankans yfir höfuð væri það því afleikur að þvinga söluna í gegn undir þessum kringumstæðum. Hvað ef það berast bara léleg tilboð? Kemur til greina að hafna tilboðum sem berast séu þau ekki í samræmi við væntingar? Eða stendur til að selja bankann, sama hvað? Ríkisstjórnin nýtur ekki trausts til þess að klára þetta ferli. Vænlegast væri, til að efla traust almennings til sölunnar, sölu á verðmætri eign almennings, og til að tryggja að hagsmunir eiganda séu ekki fyrir borð bornir í ferlinu, er að ljúka við að teikna upp heildarmyndina af því sem fór úrskeiðis, sem okkur vantar

afstaða Miðflokksins hefur lengstum verið sú að réttast væri — og kannski sérstaklega í ljósi þess vandræðagangs sem verið hefur við að

En mér sýnist sú leið endanlega vera úr sögunni og þá er best að halda áfram og leggja áherslu á það sem mestu máli skiptir við meðferð þessara eigna, sem er stöðugleikaframlag sem ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar dró í bú hér á árunum 2013–2016 og hefur verið grundvöllur að því að skapa þá sterku stöðu sem ríkissjóður var í til að mæta áföllum Covid-heimsfaraldursins eins og við þekkjum.

afraksturinn verði notaður til að greiða niður skuldir hins opinbera. Vaxtakostnaður er, eins og við þekkjum, bæði úr umræðunni hér í dag og af þeim gögnum sem birtust í fjármálaáætlun, og svo sem margoft áður, þriðji stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs og mikið til þess vinnandi að draga úr honum sem mest við megum. Það er auðvitað þannig að að í greinargerðinni, sem hér liggur fyrir, er svolítið slegið í og úr hvað þetta varðar. En hæstv. fjármálaráðherra talaði skýrt á kynningarfundi í morgun í þá veruna að afraksturinn yrði nýttur til niðurgreiðslu skulda. En texti greinargerðarinnar býður kannski upp á rýmri túlkun. Ég verð að segja fyrir mitt leyti að ég óttast það dálítið að freistnivandinn verði mönnum

Við vitum það öll sem hér sitjum að innviðafjárfestingar eru margar hverjar orðnar býsna nauðsynlegar og raunar viðhald sömuleiðis þar sem eignir hins opinbera grotna niður, sama hvort það eru vegir vestur á firði eða byggingar sem mygla.

að klára sölu Íslandsbanka á þessu kjörtímabili, jafnvel þó að ríkisstjórnin skakklappist alveg til 20. september 2025, sem er síðasti löglegi laugardagur gagnvart næstu alþingiskosningum. Hér segir m.a., með leyfi forseta:

blasir auðvitað við að varla verður framkvæmd nein sala fyrr en í haust. Mér er það til efs í ljósi sögunnar að ríkisstjórnin treysti sér til að fara í annan sölufasa á næsta ári, á árinu 2025, verði hún enn við völd á þeim tíma,

hann þetta stuttlega í lokaræðu sinni komi hann í slíka, hvort það sé raunverulega þannig að af 1,3% lækkuðu skuldahlutfalli ríkissjóðs af vergri landsframleiðslu

þannig að sala á hlutabréfum Íslandsbanka sé frá. Og síðan að áfram verði

að klára þessa sölu? Í ljósi þess að það er verið að selja eignir þjóðarinnar, skiptir þá ekki máli að það ríki mikið traust til þeirra aðila sem taka að sér það verkefni að selja þessar eignir? auðvitað gríðarlega miklu máli að þeir sem höndla með ríkiseignir njóti trausts. Ég hef nú talað um það í samhengi við þau vandamál sem við okkur blasa í orkumálum, að komast áfram með orkuframkvæmdir, að það væri miklu haganlegri leið að setja mál áfram þar á grundvelli sérlaga heldur en í gegnum rammaáætlunarferlið, sem hefur nú verið þeim göllum gætt sem við okkur blasa.

hætti salan gengur fram og er römmuð inn. Ég held því að nefndin sem fær málið til umfjöllunar verði í færum til þess að hafa miklu meiri áhrif en annars væri á sölu eins og þessa,

meiri tök á því að setja mark sitt á söluna með þessari leið en þeirri sem farin var síðast og í raun þarsíðast líka. Ég held að það hafi

farið fram á það og við líka í þinginu sem eigum að hafa aðhald og eftirlit með svona hlutum, að við getum klárað þessa rannsókn, fengið allar upplýsingar upp á borðið, áður en við förum í áframhaldandi sölu.

er auðvitað því marki brennd, eins og við blasir, að traust til hennar er lítið. Og þegar, eins og ég kom inn á í störfum þingsins hér við upphaf þingfundar, þrjú helstu áhersluatriði ríkisstjórnarinnar eru öll í uppnámi, hvort sem horft er til frekari orkuöflunar, málefna er varða útlendingamál eða fjármála hins opinbera og efnahagsmálanna í heild sinni, þá

Ég held að það fari í sjálfu sér ekki frá þinginu að taka þá ákvörðun jafnvel þó að sala á eftirstæðum hlut í Íslandsbanka væri kláruð. Það var auðvitað augljóslega ekki vilji til að fara þá leið á sínum tíma þegar hæstv. þáverandi fjármálaráðherra kallaði eftir úttekt Ríkisendurskoðunar. Rétt

Í öllum störfum stjórnvalda er hvergi eins mikil hætta á spillingu og þegar ríkiseignir eru seldar. Þess vegna skiptir svo miklu máli að það ríki traust til þeirra sem leiða slíka sölu. Það skiptir máli að ríkisstjórn sem selur eignir almennings hafi sterkt umboð. Fyrrum fjármálaráðherra, sem bar ábyrgð á fyrri atrennu að sölu Íslandsbanka, sem endaði á því að hann seldi pabba sínum óvart hlut í bankanum á afslætti,

Framkvæmdin við sölu bankans var ekki í samræmi við lög og þekktir leikendur úr bankahruninu, auk pabba ráðherra, eignuðust hlut í bankanum á afslætti. Afslátturinn sem átti að laða að langtímafjárfesta nýttist þess í stað bröskurum í gróðavon. Söluaðilar voru staðnir að því að selja sjálfum sér og margir á kaupendalistanum höfðu stöðu innherja. Skilgreiningin á hæfum fjárfestum var svo óljós að alls konar braskarar komust að.

maðurinn sem hefur skilið eftir sig slóð spillingarmála og klúðrað málum þegar kemur að sölu ríkiseigna. Það var í raun algerlega galið þá, fyrir samstarfsflokka hans í ríkisstjórn, að treysta honum fyrir því að selja ríkiseignir eftir allt sem á undan var gengið. Hann var og er enn allt of persónulega tengdur inn í íslenskt viðskiptalíf til að geta talist hæfur til að fara með slíka sölu. Það er alveg ljóst að nýr forsætisráðherra nýtur ekki trausts og þessar nýjustu hrókeringar stjórnarflokkanna til að ríghalda í völd sín við brottfall forsætisráðherra njóta ekki trausts. Mikilvægt skref í að auka traust er að hlusta á áhyggjur og ákall þjóðarinnar og ná samstöðu og ná samstöðu í þinginu og í samfélaginu um hvernig við höldum áfram með þetta mál. Það skiptir öllu máli upp á trúverðugleika og traust að við gerum fyrri sölu upp að fullu en til þess þurfum við að skipa rannsóknarnefnd. Tilgangur skipunar rannsóknarnefndar er bæði að rannsaka sjálfa framkvæmd útboðsins í þaula en einnig að leiða fram pólitísku ábyrgðina og rekja alla þá þræði sem til þarf svo að heildarmyndin verði skýr. Þetta hefur ekki verið gert og það er óforsvaranlegt fyrir umboðslausa ríkisstjórn að ætla að halda áfram að selja banka án þess að hafa leitt fyrri bankasölu til lykta og axlað raunverulega ábyrgð. Það er svo ótalmörgum spurningum ósvarað þrátt fyrir að talsverðar upplýsingar liggi nú þegar fyrir. Ég velti fyrir mér hvort það sé vegna þess að afmörkun rannsóknarinnar var ákveðin af þáverandi fjármálaráðherra en það var einmitt hann sjálfur sem óskaði eftir úttekt ríkisendurskoðanda án samráðs við þingið. Mér þykir mjög eðlilegt að við í stjórnarandstöðu köllum eftir óháðri og sjálfstæðri rannsókn á sölunni þegar ríkisstjórnin ætlar sér að keyra næstu sölu áfram í óþökk almennings. Það er eðlileg krafa að skipa rannsóknarnefnd til að upplýsa málið að fullu. Það er alger forsenda þess að skapað verði traust um meðferð nýrrar ríkisstjórnar á ríkiseign. Eins og landið liggur í dag er allt of lítið traust til staðar í samfélaginu til þessarar ríkisstjórnar til að réttlæta framkvæmd þessarar sölu. Það þarf að upplýsa málið til fullnustu. Forseti. Almenningur á skilið uppgjör í málinu.

um að þessari ríkisstjórn sé illa treystandi til að selja banka eftir allt það sem á undan er gengið. Ég vil rétt koma inn á atriði sem ég náði ekki að koma að í fyrri ræðu minni sem er að það er stórhættulegt, mjög varhugavert, að selja ríkiseignir í einhverju bríaríi. Það einmitt til þess fallið að koma í veg fyrir að hæsta mögulega verð fáist fyrir hlutinn hverju sinni. Ég hef áhyggjur af þessu þegar kemur að sölunni á Íslandsbanka þar sem tímaramminn er fremur knappur. Svo hef ég eiginlega enn meiri áhyggjur af þessu sama atriði þegar kemur að tryggingafélaginu TM sem Landsbankinn keypti á dögunum. Ég las fyrirsögn sem var eitthvað á þessa leið: Munum skoða að losna strax við TM. TM. Þetta er mjög sérkennilegur þankagangur, að losna strax við TM. Markmiðið hlýtur að vera að fá gott verð fyrir TM, ekki að losna strax við TM af einhverjum dogmatískum ástæðum. Ég vék að því í ræðu minni í dag að með brottfalli laga um sölumeðferð á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum yrði algjört lagalegt tómarúm þegar kemur almennt að sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Ég vil hins vegar árétta það að í lögum um opinber fjármál er að finna sérstaka lagaáskilnaðarreglu þegar kemur að sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þetta er kannski jákvæða hliðin á brottfalli þessara tilteknu laga, að

samskipti við söluráðgjafa og þá sem munu taka við söluþóknunum. Ég hefði haldið að það væri eðlilegast að marka betri ramma um þau samskipti í þessum tilteknu lögum og eins þegar kemur að málsmeðferð ráðherra við söluna. Ég held að það sé mikilvægt, ef farið verður í þessa vegferð, sem ég treysti ríkisstjórninni ekki til að gera, að búa betur um þessi atriði.

Ég ætla mér nú alls ekki að lengja þessa umræðu neitt að ráði. Hún hefur verið ágæt og farið um víðan völl. Það eru einhverjir punktar sem mig langaði aðeins að koma á framfæri

í allmörg ár, svo sem af ákveðinni ástæðu sem við öll þekkjum en engu að síður er liðinn töluvert langur tími síðan. Við höfum stutt hugmyndir um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka en jafnframt rætt um mikilvægi þess að það ríki gegnsæi um sölu þessa hlutar og að hagsmunir almennings séu þar leiðarljósið en ekki hagsmunir einhverra tiltekinna aðila sem hugsa sér gott til glóðarinnar. Við höfum líka undirstrikað að andvirði sölunnar fari í niðurgreiðslur skulda ríkissjóðs og síðan í skýrt afmarkaða innviðafjárfestingu. Þetta hefur verið stefnan. Það er kannski áhugavert á þessum tímum sem við erum núna að hugsa hversu gott það hefði nú verið ef staða ríkisfjármála hefði verið þannig að þessi eign hefði verið seld og peningarnir runnið í

á sama tíma og þetta eru tölur sem skipta okkur gríðarlegu máli, þetta eru tölur sem skipta hagsmuni okkar samfélags miklu máli, þetta eru tugir milljarða sem við getum notað, þá skiptir öllu máli að við náum að taka hraustleg skref í að greiða niður skuldir ríkisins, í að lækka vaxtaberandi skuldir, lækka vaxtagreiðslur og mögulega fara á einhvern hátt hraðar í innviðauppbyggingu sem mikil þörf er á. En umræðan hér, af ástæðum sem við þekkjum öll svo gríðarlega vel, vel, fer í traustið: Er þessari ríkisstjórn treystandi fyrir þessu verkefni? Dæmin sýna að svo var ekki með síðasta skref í þessari sölu. Og þá erum við komin að því: Er þetta frumvarp til þess fallið að tryggja að hagsmuna almennings í þessari sölu sé gætt? Mér finnst mikilvægt að halda því til haga að hagsmunir almennings, jafn ríkir og þeir eru af því að viðunandi verð fáist fyrir hlutinn og að þeir peningar puðrist ekki út í einhverja óráðsíðu í rekstri heldur séu nýttir í niðurgreiðslu skulda

á árunum í kringum 2008. Þetta er svo óendanlega mikilvægt verkefni og það er þess vegna sem svíður svo hvernig til tókst í meðförum ríkisstjórnarinnar við fyrri sölu, síðustu sölu á hlut í Íslandsbanka;

Efnahags- og viðskiptanefnd tekur núna boltann og það er ástæða til þess líka að

ríkisins en ella, geti leitt til þess að færri aðilar taki þátt í sölunni af orðsporsáhættu, vegna þess að það er ekki niðurnjörvað hver ber ábyrgð, hver hefur umsjón með verkferlum og öðru slíku. Ég ætla bara rétt að vona að efnahags- og viðskiptanefnd verði með augun á öllum þessum boltum sem kastað er upp; væntum fjárhagslegum ávinningi af sölunni, traustinu, orðsporinu,

Ég er ekkert endilega viss um að við fáum mjög mörg tækifæri í viðbót til að sýna að við ráðum við þessi verkefni og það er mjög miður. Akkúrat núna ætla ég ekki að hafa fleiri orð um þetta. Við í Viðreisn munum nefndina til góðra verka, taka þátt í þessu og ég vona að við munum ekki þurfa að horfa upp á endurtekið efni þegar þetta mál verður afgreitt.

Við deilum held ég þeirri sýn að ekki sé skynsamlegt að binda mikið fé ríkissjóðs í fjármálafyrirtækjum. Við eigum jú annan banka og ekki stendur til að selja hann. Það hefur einmitt komið hér fram, og kom fram í síðustu ræðu, að það að fella út þessar heimildir sem við höfum í dag til fjármálafyrirtækja verður auðvitað ekki gert öðruvísi en að það komi sérlög hér inn á þing og mér finnst líka mikilvægt að árétta það.

einmitt leiðin til að komast út úr þessum vanda, að byggja upp traust að nýju, að læra af reynslunni og fara þá leið sem við erum að fara hér; að leggja lög fram á þinginu sem eru þá nægilega skýr til þess að framkvæmdarvaldið geti farið eftir þeim.

við erum að fóta okkur í og ef vel tekst til er til mikils unnið, ekki bara í tengslum við þetta verkefni heldur mögulega sölu ríkiseigna í framtíðinni komi til þess, akkúrat þess vegna og aftur í ljósi þeirra umsagna sem bárust inn í samráðsgátt, þar sem verið var að vara við því nákvæmlega að vegna þess að þetta væri ný leið þyrfti að vanda til verka og svara ákveðnum spurningum, þá finnst mér mikilvægt að þingið allt,

En aftur er auðvitað mikilvægt að geta tekið það samtal við þingnefndina og við þingið þannig að það sé alveg skýrt hvað við erum að fara að gera, það sé á opnu borði og gerist síðan nákvæmlega

lægra verð fáist. Ég held að í því tilviki séu þeir hagsmunir verðmeiri að hlutirnir séu gagnsæir og að allar upplýsingar séu uppi á borðunum heldur en hugsanlega að ná einhverju örlitlu hærra verði. Ég vil segja það hér. Auðvitað eigum við að sækjast eftir því að fá sem hæst verð en út frá þeim grunnupplýsingum og grunngildum sem við göngum út frá. Ég vildi bara nota síðustu sekúndurnar í mínu andsvari til að koma því á framfæri og þakka að öðru leyti fyrir umræðuna.

Áhersla verður lögð á að vindorkuver byggist upp á afmörkuðum svæðum nærri tengivirkjum og flutningslínum þar sem unnt verði að tryggja afhendingaröryggi og lágmarka umhverfisáhrif. Sá sem hér

sem komið höfðu upp við vinnu starfshópsins, auk þess sem settir voru fram ýmsir valkostir um hvaða leiðir væru færar til að leysa úr þeim. Starfshópurinn taldi að slík stöðuskýrsla, þar sem fram kæmi almenn greining á málinu,

Við útgáfu voru jafnframt haldnir opnir kynningarfundir um allt land um vindorku og starfshópurinn, ásamt þeim sem hér stendur, sat fyrir svörum um málefnið. Haldnir voru fjölmennir fundir í Reykjavík, á Hvolsvelli, á Egilsstöðum, í Búðardal og á Akureyri. Á umræddum fundum fóru fram líflegar og uppbyggilegar umræður um viðfangsefnið sem skýrslan fjallar um, m.a. þau áhrif sem slík starfsemi gæti haft á daglegt líf þeirra sem búa í grennd við hugsanlega virkjunarstaði. Eins og allir þekkja hefur vindorka verið hagnýtt um allan heim með góðum árangri. Hérlendis hafa enn sem komið er ekki risið stór vindorkuver en þó hafa verið reistar einstakar vindmyllur í tilraunaskyni og Landsvirkjun er um þessar mundir að leggja grunn að talsvert stóru vindorkuveri, Búrfellslundi, sem samþykkt var af Alþingi í nýtingarflokk rammaáætlunar í þriðja áfanga hennar.

Nú er hins vegar svo komið að orkuskortur með tilheyrandi orkuskerðingu virðist orðinn viðvarandi í landinu. Eins og ég hef ítrekað bent á þá verðum við sem þjóð að bregðast við með öllum tiltækum ráðum. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef okkur á að takast að ná þeim opinberu markmiðum sem við höfum sett okkur í loftslagsmálum og varðandi kolefnishlutleysi landsins. Í þessu sambandi verður að minna á að hér á Alþingi var á árinu 2021 samþykkt að kolefnishlutleysi landsins verði náð eigi síðar en 2040 eða eftir 16 ár. Í stjórnarsáttmála kemur fram að sama ár eigi Ísland að verða óháð jarðefnaeldsneyti fyrst þjóða. Það er nokkuð ljóst að hagnýting vindorku mun ekki leysa allar áskoranir í orkumálum landsins. Það verður ekki gert nema með samstilltu átaki þar sem horft er til annarrar orkuöflunar eins og jarðhita og vatnsafls auk annarra þátta eins og raforkukerfisins sjálfs og umhverfi þess ásamt því að horfa til þátta eins og t.d. betri orkunýtni og orkuöryggis.

Orkuvinnsla með vindorku heyrir undir rammaáætlun samkvæmt gildandi lögum. Á það hefur hins vegar verið bent að málsmeðferð og það ferli sem gert er ráð fyrir í rammaáætlun henti ekki að öllu leyti varðandi vindorku sem er um margt frábrugðin hinum hefðbundnu virkjunarkostum. Þar er helst að nefna að vindurinn er ekki takmörkuð auðlind eins og jarðhiti og vatnsafl auk þess sem hagnýting auðlindarinnar er ekki jafn bundin við tiltekna staðsetningu og aðrir orkukostir sem nýta verður þar sem auðlindin er staðsett. Þessi atriði ásamt fjöldamörgum öðrum tók starfshópurinn um vindorku til skoðunar við vinnu sína. Eftir ítarlega skoðun hópsins var það samdóma álit hans að meginreglan eigi að vera sú að vindorka heyri áfram undir rammaáætlun og gerir frumvarp þetta ráð fyrir því. Mikilvægt þótti að vindorkan yrði eins og aðrir virkjunarkostir metin á samræmdan og miðlægan hátt og það á sérstaklega við þegar þeir náttúruhagsmunir sem hætta er á að verði raskað við slíkar framkvæmdir eru ekki staðbundnir heldur geti varðað alla landsmenn.

Svæði sem eru á heimsminjaskrá UNESCO eða hafa verið tilnefnd á skrána. Fjórir staðir á Íslandi eru á skránni, þ.e. þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarður, Katla jarðvangur og Surtsey.

og Laxá, Snæfells- og Eyjabakkasvæðið og Þjórsárver. Öll þessi svæði eiga það sameiginlegt að vera að mestu óröskuð votlendissvæði ásamt því að vera mikilvæg búsvæði fuglastofna eða yfir 1% ákveðinna stofna. Svæðin hafa þegar öll verið friðlýst nema hluti slíks svæðis innan Skútustaðahrepps. Svæði innan marka miðhálendislínu Íslands. Hér er um meginbreytingu að ræða enda markar miðhálendislínan stærsta hlutann af hálendi Íslands.

Miðhálendið þekur um 40% af flatarmáli Íslands og hefur að mestu verið óbyggt allt frá landnámi. Því hefur verið haldið fram að á Íslandi séu um 43% af síðustu ósnertu víðernum Evrópu.

þá standa samt eftir margfalt fleiri mögulegir virkjunarkostir í vindorku heldur en virkjunarkostir í vatnsafli eða jarðhita. Ástæðan er auðvitað sú að hægt er að virkja vindinn á flestum stöðum eða svæðum landsins á meðan einungis er hægt að virkja vatnsorku og jarðhita þar sem auðlindirnar eru staðsettar.

Meginregla gildandi laga er að hvorki sveitarfélög né eigandi þess lands þar sem er að finna auðlindir til raforkuvinnslu geti hindrað nýtingu staðbundinna og takmarkaðra auðlinda landsins. Þannig getur eigandi lands t.d. ekki komið í veg fyrir nýtingu vatnsafls og jarðhita á eignarlandi sínu, nema að því er varðar rétt hans til að semja um greiðslu fyrir réttindin eða rétt til bóta á grundvelli eignarnáms ef ekki nást samningar um greiðslur.

Niðurstaða starfshópsins eftir að hafa skoðað þetta ítarlega var að vindorkan væri einfaldlega þess eðlis að óhjákvæmilegt væri að endanleg ákvörðun um það hvort virkjunarkostur rísi á tilteknum stað eða ekki að vera á forræði sveitarfélags eins og gildir um aðra skipulagsskylda starfsemi. Mikilvægt er að horfa til þeirrar staðreyndar að auðlindin er hvorki staðbundin í þeim skilningi að hana þurfi að virkja á tilteknum stað eins og gildir um vatnsafl og jarðhitann né er hún takmörkuð að því leyti að einungis væri hægt að virkja hana á fáum stöðum landsins. Starfshópurinn taldi því eðlilegt að einstök sveitarfélög hefðu víðtækari heimildir en gilda um aðra virkjunarkosti til að taka ákvarðanir um slíka landnotkun innan marka þeirra í tengslum við gerð skipulagsáætlana sinna.

Gera verður ráð fyrir að vinnsla á orku til sölu á opnum og frjálsum innanlandsmarkaði falli undir skilyrðið en t.d. annar iðnaður líkt og rafmyntargröftur falli ekki undir skilyrðið. Á þessu undirbúningsstigi hugsanlegra framkvæmda verður að hafa í huga að vart er hægt að ætlast til að fyrir liggi skuldbindandi samningar um fyrirhugaða hagnýtingu raforkunnar.

taldi starfshópur um vindorku mikilvægt að reynt yrði að hlífa óröskuðum svæðum og hálendi landsins fyrir uppbyggingu vindorkumannvirkja. Í stöðuskýrslu starfshópsins, Vindorka – valkostur og greining, kom fram að forgangsraða þurfi þeim gæðum sem tengjast óspilltri náttúru landsins umfram þau gæði að hafa slík mannvirki ekki í sjónmáli

Í fjórða og síðasta lagi að virkjunarkostur sé ekki á svæði þar sem mikið er um villta fugla sem metnir eru í hættu eða verulegri hættu á válistum eða fuglategundir með hátt eða mjög hátt verndargildi.

Skilyrði greinarinnar kunna að vera uppfyllt, jafnvel þó að virkjunarstaðurinn sé innan svæðis sem formlega er skilgreint sem mikilvægt fuglasvæði ef nýjustu upplýsingar og rannsóknir benda til þess að staðsetning virkjunarkostsins sé ekki líkleg til að valda óásættanlegum skaða á slíkum fuglategundum.

Í frumvarpinu er því lagt til að verði frumvarpið að lögum verði þau endurskoðuð innan fjögurra ára með tilliti til reynslu af framkvæmd þeirra. Mikilvægt er að við söfnum saman og nýtum okkur þá reynslu sem mun liggja fyrir í tengslum við frekari uppbyggingu þessa orkukosts hérlendis og hún verði nýtt innan þessa tiltölulega skamma tíma til að endurmeta og hugsanlega bæta þá aðferðafræði sem við viljum hafa

Hæstv. forseti. Ég ætla að leyfa mér að hafa bæði málin frá hæstv. ráðherra undir í þessum andsvörum enda hanga þau algjörlega saman, frumvarpið og stefnan. Ég vil að það komi fram að ég tel, og við í Samfylkingunni, að vindorkan eigi heima innan rammaáætlunar. Við tókum

hvernig ráðherrann sér það fyrir sér að þetta fari fram. Það er kannski ekki einfalt að gera þetta svona og það gæti orðið til þess að að einhverjum þætti flýtirinn of mikill eða skilyrði ekki uppfyllt af því að þetta verður á endanum alltaf matsatriði. Ég sé kostina í því að sveitarfélög hafi skýrt hlutverk

vegna þess að okkur vantar græna orku. Við höfum gert ótrúlega lítið í 15–20 ár þegar kemur að grænorkumálum og það er komið að skuldadögum. Það er bara mjög alvarlegt fyrir íslenska þjóð. Síðan er það auðvitað þannig að þetta form, eins og hv. þingmaður þekkir, að búa til græna orku, hefur líka ákveðna sérstöðu. Allar þær þjóðir sem við berum okkur saman við, og ég tala nú ekki um Evrópusambandið sjálft, ég veit að hv. þingmaður þekkir vel til

Það skiptir máli hvernig þetta er gert og það skiptir máli hvaða hlutverk verkefnisstjórn hefur og hvaða skilyrði á að uppfylla. Það er bara þannig, það þarf að skýra það. En það verður þá kannski skýrt út í meðferð nefndarinnar. Hitt er, og ég tek algerlega undir með ráðherranum, að auðvitað þarf að afla meiri orku og nýta vindorkuna, eins og ég tók fram í mínu fyrra andsvari. Það sem ég skil hins vegar ekki, og þætti vænt um að fá að heyra, er hvernig og hvar í lagaumgjörðinni ráðherrann sér færi á því

Þarna finnst mér að það vanti tenginguna. Ég hef enn ekki heyrt hvernig stjórnvöld ætla að sjá til þess að þetta verði svona. Ég

Nú er það þannig að verksmiðjur sem notuðu rafmagn eru að nota olíu. Ef við skoðum loftslagsbókhaldið milli ára, hvar erum við að auka losun?

er jarðefnaeldsneytisorkuver sem notaði fyrir nokkrum árum 200.000 lítra af dísilolíu og mun á þessu ári nota 3,6 milljónir lítra.

að okkur vantar græna orku í slíka starfsemi. Ég nefndi hér sérstaklega rafmyntagröft af því að það er erfitt að halda því fram að það kannski nái einhverjum af þessum markmiðum. En hins vegar er almenna reglan sú

og virðist ekki standa til að breyta því samkvæmt þessu frumvarpi. Hins vegar er verið að opna á sérstaka málsmeðferð að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og við í Samfylkingunni erum ekkert á móti því að vera með sérstaka málsmeðferð fram hjá rammaáætlun ef það verður þá til þess að flýta uppbyggingu sem rík sátt er um og þar sem ekki er verið að ganga mjög freklega á mikla verndarhagsmuni, og þá einmitt helst að uppbyggingin sé á þegar röskuðum svæðum. Það sem ég staldra kannski helst við í þessu frumvarpi er þetta skilyrði um að sérstaka málsmeðferðin verði að vera í þágu orkuskipta og kolefnishlutleysis og að matið á þessu skuli fara fram af hálfu verkefnisstjórnar rammaáætlunar. Hingað til hefur verkefnisstjórn rammaáætlunar ekki verið að meta

til að tryggja að þessir tilteknu vindorkukostir, sem eru teknir fram hjá rammaáætlun, feli í sér orkuframleiðslu sem verði endilega nýtt til orkuskipta. Og hvers vegna er farin þessi leið að vera með þetta sérstaka skilyrði?

var fjármögnuð og reist á vakt Samfylkingarinnar. Þeistareykjavirkjun var sérstakt áherslumál Samfylkingarinnar í ríkisstjórn og sett í nýtingarflokk rammaáætlunar í stjórnartíð Samfylkingarinnar. Stærstu orkuöflunarverkefnin sem nú eru á dagskrá, Hvammsvirkjun og Búrfellslundur, rötuðu í nýtingarflokk með stuðningi Samfylkingarinnar. Við greiddum atkvæði með því að þessi tilteknu verkefni færu í nýtingarflokk.

hæstv. ráðherra sér til þess eða ætlar hann bara að koma hérna upp aftur og aftur og halda þessa sömu ræðu sína um að ekki hafi verið framleidd næg orka og Alþingi eigi að skammast sín þegar hann og hans flokkur hafa farið með þessi mál í öll þessi ár? Það liðu níu ár

Ekki var farið í nokkurn skapaðan hlut og í ofanálag var það bara sagt mjög skýrt, sem er einfaldlega ósatt, og við erum í vandræðum út af því núna, að það þyrfti ekki græna

Herra forseti. Við Íslendingar höfum lengi prísað okkur sæla að þrátt fyrir að við búum í erfiðri náttúru þá veitir hún okkur um leið mikið magn hreinnar grænnar orku, ólíkt svo mörgum öðrum þjóðum sem þurfa fyrst og fremst að reiða sig á jarðefnaeldsneyti eða neyðarúrræði eins og vindmyllur til að verða sér úti um rafmagn. En nú allt í einu hefur ríkisstjórn Íslands fengið mikinn áhuga á því að reisa hér vindmyllur uppi um allar koppagrundir, nokkuð sem við fram að þessu gátum verið fegin að þurfa ekki að horfa upp á. En í ljósi þess og vegna þess að ekki hefur verið ráðist í að nýta aðra orkukosti, hagkvæmari traustari orkukosti, þá er þessu varpað fram hér til að sýna, að því er virðist, að menn séu að gera eitthvað í málunum. Hvers vegna, eins og rætt var hérna áðan, halda menn ekki bara áfram að framleiða hreina græna orku með þeim hagkvæmu og áreiðanlegu orkugjöfum sem við höfum? Hvers vegna að færa umræðuna, dreifa málum jafnvel á dreif með þessu vindmyllutali? Líklega er það vegna þess hversu ímyndarstjórnmálin eru orðin allsráðandi og þar eru vindmyllur eitt helsta táknið.

komandi til útlanda séð strax á flugvellinum og svo á skiltum víða auglýsingar frá olíufélögunum með myndum af vindmyllum, svona eiginlega til að grænþvo ímynd sína og þá telja menn best að gera það með vindmyllum. Og ríkisstjórn Íslands virðist hafa komist að sömu niðurstöðu og ætlar að grænþvo sig með vindmyllutali þó að það væri auðvitað miklu betra, bæði fyrir samfélagið, náttúruna og og framleiðsluna hér á landi, að halda áfram að nýta þá góðu, traustu grænu orkukosti sem við höfum fyrir. En hversu grænar eru þessar vindmyllur í raun og veru? Þetta eru gríðarlega stór mannvirki. Það er ekki víst að allir geri sér grein fyrir því hversu stórar þessar nútímavindmyllur eru, þær sem nú eru reistar til að reyna að ná hagkvæmni; hæglega þreföld Hallgrímskirkja á hæð þegar spaðinn er í efstu stöðu og hver spaði fyrir sig hæglega hærri en Hallgrímskirkja. Allt þetta þarf að flytja auðvitað en fyrst að framleiða. Það þarf gríðarlegt magn af stáli í eina vindmyllu. Það stál er yfirleitt framleitt í Kína, framleitt þar með kolabruna og auðvitað eru kol notuð líka í efnahvörfin sem þarf við stálframleiðsluna. Svo er þetta stál flutt langar leiðir, um hálfan heiminn og meira, með mengandi flutningaskipum. Spaðarnir eru framleiddir úr gerviefnum og eru óendurvinnanlegir. Það er stórkostlegt vandamál víða hvað eigi að gera við úrelda spaða en þessar vindmyllur endast að jafnaði í um 20 ár áður en þarf að endurnýja og þá vita menn ekkert hvað á að gera við þessa gríðarlegu gerviefnaspaða. Í túrbínurnar sjálfar þarf mikið magn af fágætum málmum og gröftur eftir þeim í Kína og Afríku hefur sums staðar lagt heilu héruðin í eyði vegna mengunarinnar sem fylgir þeirri vinnslu. Hafa menn hugleitt það hvað þarf til að svona gríðarlega stór vindmylla haldist standandi og geti tekið á sig það álag sem fylgir svo miklum vindi? Það þarf að reisa gífurlega stóran sökkul fyrir hverja vindmyllu fyrir sig, undirstöðurnar úr steinsteypu og mjög rækilega járnbentri steinsteypu. Hvort tveggja losar gróðurhúsalofttegundir eins og allt annað í framleiðslunni og flutningi og raunar uppsetningu líka og svo þarf að tengja þetta allt saman. saman. Vindmyllurnar þurfa gífurlega mikið pláss. Það er rétt að hafa það í huga að til þess að þær nýtist almennilega þá þarf að vera töluvert pláss á milli þeirra og vindmyllugarðarnir þess vegna oft mjög víðfeðmir. Svo þarf að tengja hverja vindmyllu fyrir sig við aðrar, eðli máls samkvæmt, með raflögnum og með vegum auðvitað til að geta komið þessu upp um allar koppagrundir og reist þetta þar með stórvirkum vinnuvélum, heldur betur. Svoleiðis að þetta hefur mjög veruleg áhrif á loftslagið og sumir vilja meina, þegar allt dæmið er reiknað, að þetta spari ekkert, sé í rauninni ekki grænn kostur. Í öllu falli er ljóst að þetta hefur mikil áhrif á loftslagið og mjög veruleg áhrif á náttúruna. Þetta er auðvitað ekki fögur sjón, þessar vindmyllur, alveg forljótt mannvirki ef mannvirki skyldi kalla því að raunar líta þær út eins og þær séu reistar af geimverum eða einhverjum sem eru ekki alveg mannlegir því að þær eru ekki mannlegar í útliti. Fyrir vikið skerðast umhverfisgæði á mjög stórum svæðum þar sem ráðist er í byggingu þessara garða.

þessu, nema jú — og þá koma undantekningarnar fyrir öll skilyrðin — nema þetta sé sérstaklega réttlætanlegt í nafni

höfum hugfast að allir vinsælustu ferðamannastaðir landsins eru á svæðum sem hefur verið raskað vegna þess að þangað liggja vegir. Þar eru oft hús, þjónusta og þar býr fólk. Þetta eru í mörgum tilvikum fallegustu staðir landsins sem féllu þarna undir af því að þeir njóta ekki verndar í samræmi við

vegna þess að menn treysta sér ekki í að halda einfaldlega áfram að framleiða hina stöðugu og hagkvæmu orku eins og við höfum gert hér um áratugaskeið. Þetta er með öðrum orðum til þess fallið, að því er virðist, fyrst og fremst að skapa einhverja ímynd, liður í því, en einnig kann að vera að það sé stjórnvöldum þóknanlegt að einhverjir ráðist í svona framkvæmd sem lið í einhverju stærra stærra orkuplani en það plan væri alltaf betra með hefðbundnu orkunni sem við eigum nóg af. Þessi ríkisstjórn kynnti þrjú megináherslumál þegar hún tók til starfa, sem voru hver? Útlendingamál, orkumál og fjármál ríkisins.

Jú, með ímyndarvinnu á borð við vindmyllur. Það kann að vera að einhvers staðar sé tilefni til að setja upp vindmyllur á Íslandi við sérstakar aðstæður en ég myndi nú þó frekar hvetja ríkisstjórnina til að líta á skynsamlegu nálgunina nálgunina og leggja kraft í það að setja af stað orkuvinnslu, hefðbundna íslenska orkuvinnslu, nýta jarðvarmann og vatnsaflið og gera það hratt og vel fremur en að láta alla umræðuna næstu árin snúast um vindmyllur sem kannski koma einhvern tímann en vonandi ekki of margar, því að ef Ísland verður þakið vindmyllum allan hringinn þá erum við búin að missa einhver mestu gæði sem við Íslendingar eigum: Fallega landið okkar.

mjög áhugavert að heyra hvernig hv. þingmaður talar um vindmyllur því að bæði eru þær svo stórar að þær sjást alls staðar að og svo vill hann hafa þær þar sem enginn sér þær. Ég veit ekki alveg hvaða staður á landinu það

var mjög lítið ef nokkuð gert í því að afla grænnar orku á þeim tíma. Það er vandinn. Við höfum gert mjög lítið í 15 ár í raforkunni og í 20 ár í hitaveitunni.

geri sér grein fyrir því hversu barnalegt það er að hann skuli aldrei, nánast aldrei, geta komið í andsvör í þinginu öðruvísi en að ásaka þann sem er að spyrja hann

Ég ítrekaði margoft í ræðu minni mikilvægi þess að við réðumst í ný verkefni til að afla grænnar orku og gerðum það hratt og vel með þeim leiðum sem við þekkjum og hafa reynst traustastar og bestar. Það er ekki verið að leggja það til hér. Hæstv. ráðherra hefur ekki komið með frumvarp um að keyra af stað ákveðna nýtingarkosti eins og hann var raunar spurður um áðan og á enn eftir að svara, hæstv. ráðherra er ekki mikið fyrir að svara þegar hann er gagnrýndur.

Eins og ég rakti hér í tiltölulega löngu máli þá er öll framleiðsla og uppsetning á vindmyllum til þess fallin að losa mikið af gróðurhúsalofttegundum og eftir standa gríðarlega stórir spaðar til að mynda og mikið rask á náttúrunni þegar vindmyllurnar hætta að virka. Það er ekkert augljóslega grænn orkukostur.

Nágrannaríki okkar eru búin að gera þetta í áratugi. Ég hvet hv. þingmann til að fara með þessa ræðu til Noregs, Danmerkur og Norðurlandanna, Evrópu, Bandaríkjanna og Kanada og útskýra þessa miklu visku sem hv. þingmaður fer hér með.

Vatnsafl, jarðvarmi vindur, birtuorka, vonandi sjávarföll í framtíðinni; við þurfum á mjög miklu að halda til að ná markmiðum okkar þegar kemur að kolefnishlutleysi og framþróun á Íslandi. Og okkur liggur á. Þess vegna er þetta lagt hér fram. En samt sem áður er frumvarpið þannig að það er verið að vernda þá hluti sem hv. þingmaður var að kalla eftir að þyrfti að vernda.

um andstöðu mína við orkuframleiðslu og annað slíkt þá er margoft búið að svara því. En hann hjakkar í þessu aftur og aftur af því að hann hefur ekkert annað, hann hefur ekki svörin við spurningunum. Það þarf ekki mig til að fara um heiminn og útskýra fyrir fólki að það fylgja því ýmsir gallar

andmælt því af hörku og vísað í, eins og ég geri nú, að huga þurfi að heildarmyndinni. Ekki eigi bara að líta á vindmyllur sem eitthvert ímyndarmál heldur þurfi að líta á heildaráhrifin af framkvæmdinni. Það skortir algerlega hjá þessari ríkisstjórn að líta á heildaráhrif

en ég ætla að sjá hvort við getum ekki gert eitthvað gott úr þessu. Fyrst langar mig að taka undir þessa mikilvægu áminningu frá hæstv. ráðherra, þ.e. að þakka hv. þingmanni fyrir að hafa staðið í stafni ríkisstjórnar þegar Ísland gekk inn í Parísarsáttmálann. Það var mikilvægt skref og sýndi að við værum tilbúin til að vera þjóð á meðal þjóða þegar kemur að skuldbindingum okkar á alþjóðavísu. Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann — ég held að

meiri sýn á það hvernig menn ímynda sér að þetta þróist. Það geta sannarlega verið til staðir á landinu sem réttlæta nýtingu á þessu neyðarúrræði til orkuframleiðslu

Maður mætir á ársfund hjá Landsvirkjun og þá varpa þau upp á skjá þeirri staðreynd að síðustu 10 til 15 ár hefur verið hægur en stöðugur vöxtur í orkuframleiðslu. Þau hafa verið að reisa nýjar virkjanir, stækka virkjanir í rekstri.

ár eða næstum fjögur; þetta var síðasta vorið fyrir kosningar. Þessu máli var síðan slátrað á milli stjórnarflokkanna þannig að það dó bara í nefnd.

Frú forseti. Eins og fram hefur komið í umræðunni hér í dag er mikil þörf á skýrari lagaramma utan um þróun vindorkukosta á Íslandi, og hefur verið um nokkurt skeið. Það sem hér hefur verið kallað í umræðunni gullgrafaraæði held ég að fari nú ansi nálægt tilfinningunni sem fólk í ýmsum sveitum hefur þegar það sér þær skýjaborgir sem einhverjir fjárfestar hafa varðandi uppbyggingu á vindorkuverum í sveitarfélagi viðkomandi. Það er því mikilvægt að við stígum inn með einhvern ramma sem geti

Þetta frumvarp er dálítið seint fram komið miðað við það hversu brýnt verkefni ríkisstjórnin hefur sagt að hér væri á ferðinni. Frá stofnun hefur staðið til að leggja fram frumvarp til að slá lagaramma utan um vindorkuna.

Það er þess vegna áhugavert að ekki hafi verið bætt í, ekki hafi verið unnið hraðar en raun ber vitni,

Afraksturinn liggur loksins fyrir, frumvarpið sem við ræðum hér nú og tillaga til þingsályktunar sem við ræðum á eftir, þremur árum eftir að Alþingi hefði þannig séð getað samþykkt lagaramma utan um þetta

En gott og vel, nú er frumvarpið fram komið. Það litast hins vegar af því að enn eru ýmsir endar lausir, t.d. hjó ég eftir því í framsögu hæstv. ráðherra, þegar hann nefndi hvar væri lagt til að ekki væri í boði að

ekki enn þá kláraður af hæstv. ráðherra þó að hann sé kominn langt yfir tímann þar. Síðan er grundvöllur þeirrar undanþáguleiðar sem er búinn til hér fyrir hluta vindorkuvera

ekki nógu skýr vegna þess að t.d. hefur aldrei verið skilgreint hvað felst í kolefnishlutleysi. Það hefur verið lögfest en það hefur ekki verið skilgreint. Þá hefur ekki verið lögfest

þá er einfaldast að spyrja bara á móti: Já, en hvaða tryggingu höfum við fyrir því að eitt einasta nýja megavatt rati í einhverja loftslagsvæna aðgerð? Þar hefur ríkisstjórnin látið undir höfuð leggjast að breyta regluverkinu.

málið gengur til hennar og það er þessi ágæta hugmynd um að slá skjaldborg utan um miðhálendið okkar, þessa miklu og einstöku náttúru sem Ísland býr yfir sem allt of mikil ásókn er í að nýta á óafturkræfan hátt þannig að gæði hennar skerðist varanlega. Mér finnst góð hugmynd að við sammælumst um að vindorkuver eigi ekki heima uppi á hálendi. En mér finnst jafn góð hugmynd að við sammælumst um að aðrar tegundir af orkuverum eigi ekki heldur heima þar uppi. Þetta er eitthvað sem við í umhverfis- og samgöngunefnd þurfum að sjá hvort hægt sé að ná saman um vegna þess að ef við horfum til langrar framtíðar þá eru eru ósnortin víðerni eitthvað sem mun halda áfram að vaxa í verðmæti, ekki bara fjárhagslegu verðmæti í þeim skilningi að fólk sæki þangað sem ferðamenn heldur líka bara vegna þess hvað þau gefa fólki þegar það fer þangað, innblásturinn sem fólk fær á hálendinu, eitthvað sem ég held að hæstv. ráðherra þekki jafn vel og hver annar sem duglegur fjallamaður og skytta, ef ég man rétt.

Þá langar mig að nefna hér örstutt það sem er kannski umdeildast af því sem hægt er að ráða af umsögnum við málið á fyrri stigum

held að grundvallarhugmyndin um að vindorkuver eigi heima í rammaáætlun eins og önnur orkuver sé í grunninn mjög góð

5. gr. snýst í rauninni um það að ákveðin vindorkuver heyri ekki undir rammann og forsendurnar fyrir því þurfa að vera eins skýrar og hægt er. Þar

Það eru ekki bara ungir umhverfissinnar heldur Samtök iðnaðarins sem segja að það sé vafi um hvort slík almenn tilvísun sé nægilega skýr til að hægt sé að beita þessu ákvæði. Þar að auki vekur þetta enn fremur spurningar um það hvort stjórnsýslan sé í stakk búin til að takast á við verkefni á borð við svona flýtimeðferð. Það hefur ítrekað komið fram við umfjöllun umhverfis- og samgöngunefndar um ólík mál, um leyfisveitingaferli Orkustofnunar t.d. og þau lögbundnu hlutverk sem sú stofnun hefur, stór ástæða fyrir því að tafir verða á afgreiðslu mála þar er fjárskortur. Vanfjármögnuð stjórnsýsla getur ekki sinnt flýtimeðferð.

þá stendur hann í 15 milljörðum á fyrsta ári áætlunarinnar, lækkar svo umsvifalaust niður í 12 milljarða, að mig minnir, að mestu leyti vegna þess að dregið er úr framlögum til Orkusjóðs, og svo helst framlagið nokkuð óbreytt út líftíma áætlunarinnar. Ég veit að það er ekki allt mælt í krónum og aurum en hérna hljótum við að geta lesið eitthvað út úr fyrirætlunum ráðherrans. Það þarf að fara saman hljóð og mynd. Það þarf að fara saman að ætla að setja hluti í forgang og veita stjórnsýslunni þau verkfæri sem þarf til þess að setja hluti í forgang.

Landverndar, að það sé kannski fullgeyst að vera að klára frumvarpið án þess að vera búin að móta alla undirliggjandi stefnu. Hér er ég búinn að nefna það að markmið í loftslagsmálum og orkuskiptum og um kolefnishlutleysi eru kannski ekki nógu fast undirlag til að byggja á en það gæti átt við um fleiri þætti í þessu. Þetta er allt eitthvað sem við munum taka til skoðunar í nefndinni Að lokum langar mig bara að vekja athygli á breytingartillögu sem

Það segir sig eiginlega sjálft að þessu samhliða þurfi að styrkja stjórnsýslu orkumála. Með slíkri breytingu myndi fjölga verulega þeim kostum sem teknir eru til umfjöllunar en þetta væri líka leið til að tryggja heildstæðari umfjöllun um virkjunarkosti sem geta leitt af sér umtalsverð umhverfisáhrif með því að nota þá faglegu ferla sem við eigum til staðar, faglegu ferlana sem felast í málsmeðferð verkefnisstjórnar rammaáætlunar.

það hvar viðkomandi vindorkulindir verða. Varðandi að það vanti lagaramma utan um vindorkuna þá erum við með lagaramma núna og erum búin að samþykkja núna á þessu þingi, því miður ekki allir sem samþykktu það, í bæði Búrfellslund og Blöndulund. Ég ætla ekki að fara aftur yfir hvað við erum búin að gera á þessu kjörtímabili, það er miklu meira heldur en var gert á undanförnum áratugum, en ég þarf augljóslega að fara oftar með þá upptalningu.

Varðandi loftslagsvænar aðgerðir erum við núna í öfugum orkuskiptum, við erum að fara að nota jarðefnaeldsneyti þar sem við notuðum áður græna orku. Það segir sig sjálft að það er verk að vinna við að breyta því eins hratt og mögulegt er. Varðandi Orkustofnun

Frú forseti. Nú er ég svo mikill tossi að ég skrifaði ekki hjá mér virkjanirnar sem Landsvirkjun hefur tekið í gagnið eða stækkað á síðustu 15 árum en ég hefði haldið að hæstv. ráðherra vissi af þeim.

þá er það dálítið skrýtin notkun hæstv. ráðherra á því orði. Ég myndi ekki kallað það kyrrstöðu þegar búið er að stækka virkjanir og reisa nýjar. En gott og vel, þetta er bara ólíkur málskilningur.

Orkustofnun geti miðað gjaldtöku við umfang verkefna. Það hefur náttúrlega staðið stofnuninni fyrir þrifum að það er fræðilega séð hægt að drekkja henni í verkefnum

leyfisveitingar og utanumhald um eiginlega alla auðlindanýtingu landsins afgreiddar af örstofnun, sem Orkustofnun er. Staðan er þá náttúrlega sú að hvert verkefni er á herðum eins starfsmanns og hver starfsmaður er með mörg stór verkefni sem í flestum ríkjum væru kannski heilu deildirnar.

Síðan eru verkefni sem eru í rauninni samkynja, þau eru í fleiri en einni stofnun, og þess vegna erum við að fara í þessar sameiningar sem hv. þingmaður þekkir mjög vel og eru núna inni í nefnd,

og allar tölur sýna fram á það, hvort sem það er raforkuframleiðsla eða hitaveitan. Ég nefndi ekki hér að tveir þriðju hitaveitna sjá fram á vanda í sínum rekstri vegna þess að það vantar heitt vatn.

Þar er okkur vandi á höndum vegna þess að um er að ræða stofnanir sem almennt hafa verið vanfjármagnaðar, undirmannaðar, og samlegðaráhrifin af sameiningunni Þannig að ég hef áhyggjur af því að ný Umhverfis- og orkustofnun yrði bara fjölmennari en alveg jafn illa bær til að sinna verkefnunum eins og hún vildi gera, eins og stofnanirnar eru í dag. Þetta er vegna þess að hæstv. ráðherra leggur fram frumvörpin án þess að gera ráð fyrir því að einhverjar aukningar verði á fjárheimildum aðrar en rétt, hvað var það, eitt stöðugildi í hálft ár til að sinna innleiðingarfasanum. Þetta held ég að sé gríðarleg bjartsýni hjá ráðherranum að gangi upp og muni skila bættri þjónustu. ætti nefna vegna þess að hæstv. ráðherra klykkir út með einum af uppáhaldsfrösunum sínum um að það veiti ekki af að drífa í að virkja ef við ætlum að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum þá kemur bara staðlaða svarið: Það er ekkert í regluverkinu sem tryggir það að 1 MW sem virkjað er upp á nýtt rati í einhver loftslagsmál. Þar strandar enn á því að ríkisstjórnin slái einhvern lagaramma utan um það, um forgangsröðun raforku.

Eitt held ég hins vegar að við getum öll verið sammála um í þessum sal: Það er og verður endalaus eftirspurn eftir raforku. En ég vil þó taka undir það sem fram hefur komið í máli ýmissa annarra hv. þingmanna um að það hafi jú ýmislegt verið gert. Til að mynda hefur að frumkvæði hæstv. ráðherra verið lagt í breytingar á sömu löggjöf til að reyna að auka möguleikana á því að ná fram meiri aflaukningu út úr þeim virkjunum sem þegar eru og fara þá betur með þá auðlind sem þar rennur í gegn en jafnframt betri nýtingu á þeim svæðum sem þegar hefur verið raskað til orkuöflunar. Og það er nú vel og er bara eitt gott dæmi um hvað hæstv. ráðherra hefur lagt sig fram um að reyna að tryggja hér aukna raforku. Ég er þó þeirrar skoðunar að við munum aldrei geta mætt allri eftirspurninni þótt við getum mögulega verið sammála um það hér í salnum að það verður endalaus eftirspurn eftir raforku. En af því að ég sagði hér í upphafi, virðulegur forseti, að ég og

Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann, því að hann vakti athygli okkar á breytingartillögu sem fram er komin um mikilvægi þess að færa stærðarviðmiðunin niður í 1 MW úr 10,

Frú forseti. Fyrst aðeins varðandi þessa endalausu eftirspurn sem er eftir góðri vöru eins og raforku sem er framleidd með endurnýjanlegum kostum. Stundum eru hlutir bara uppseldir, ég held við þurfum líka að fara að ræða það. Stundum er bara ekki hægt að framleiða meiri Það eimir enn eftir af einhverri ofgnóttartilfinningu sem ég held að hafi einkennt Íslendingar lengi vel, að hér væri svo mikið af flæðandi vatni að við gætum bara virkjað endalaust og hér væri svo mikið af gufu að við gætum bara tappað af henni út í hið óendanlega. En það hefur runnið upp fyrir fólki á síðustu árum að hér er um tæmandi auðlindir að ræða og það má kannski einna helst þakka það vinnunni í kringum rammaáætlun. Þá var allt í einu komin þessi heildarsýn þar sem er bara búið að kortleggja landið og fólk áttaði sig á því að obbosí, það væri bara næstum búið að fullvirkja landið. finnst dálítið smitast af þessari tilfinningu yfir í umræðu um vindorkuna, að tala um að það sé svo mikið af vindi á Íslandi að það sé bara ótæmandi orka. En einhvers staðar þurfa orkuverin að vera sett niður það er tæmandi auðlind líka og bændur eru svo sannarlega farnir að finna fyrir því hvernig samkeppnin er þegar fjármagnsöflin koma og reyna að kaupa undir sig bújarðir til að nýta þær í annan ábatasamari rekstur. En vegna þess að hv. þingmaður spyr um breytingartillöguna þá skulum við segja að ég geti verið opinn fyrir því að geyma breytingu á lögunum í heild varðandi stærðarmörkin en við þurfum að passa að það sé ekki haldið af stað með þessa nýju tegund af orkuvinnslu með röngum mörkum.

vindorka á sannarlega heima undir lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun og þar hefur viðmiðið verið eins og það stendur í lögunum, 10 MW. Ég tel hins vegar mig vita að ég og hv. þingmaður höfum sömu áhyggjurnar þegar kemur að viðmiðunum

talandi um að við setjum okkur einhverjar sérstakrar viðmiðanir en erum ekki að horfa til innleiðinganna eins og þær koma beint frá Evrópu. Við þurfum sannarlega að takast á við þessa áskorun en ég hefði að svo komnu máli talið farsælla að við gerðum það í heildarsamhengi hlutanna sem að hluta til er nú farið inn í greinargerð með þessari breytingartillögu hv. þingmanns við þetta frumvarp Ég tel mig vita það að ég og hv. þingmaður deilum sömu — eða áhyggjurnar eru runnar undan sömu rifjum, þ.e. að fenginni reynslu þessa viðmiðs í lögum, þessa séríslenska viðmiðs í lögum, þá hefur hefur víða, og hafa bæði Skipulagsstofnun og fleiri aðilar bent á það, verið gengið ansi freklega í það að slefa sem næst upp í 10 MW viðmiðið þar sem ekki er horft á umhverfisáhrif hlutaðeigandi virkjunarkosts.

Frú forseti. Ég held að vandinn sé kannski sá að megavött er glataður mælikvarði í þessum lögum. Megavatt er bara mælikvarði á framleiðslugetu orkuverðs. Það sem við viljum ná utan um með þessum ákvæðum í lögum um rammaáætlun er einhvers konar áhrifamat þannig að þær virkjanir sem mestu áhrifin hafi rati í þetta ferli og aðrar geti fengið eitthvert léttara ferli. Þá getur það oft verið þannig að virkjun sem er 8 MW getur 8 MW getur valdið meiri skaða en 20 MW virkjunin við hliðina. Þetta er kannski eitthvað sem við getum skoðað aðeins, gert atrennu að umræðu um það inni í nefndinni hvernig væri hægt að ná þessum viðmiðum nær einhverju áhrifamati frekar en bara afkastamati virkjunar. Síðan er

finna upp á 9,9 MW vatnsaflsvirkjunum en þá eru þær bara stak. Sá möguleiki opnast hins vegar með vindorkuver að

allt í einu orðið að einhverjum risastórum vindmylluskógi upp á eitthvað miklu meira en stærðarmörkin sem miðað er við í lögum um rammaáætlun. Við þurfum að skoða þetta og athuga hvort þessi gullhúðun ráðherrans eigi erindi inn í lagasafnið eða ekki.

þó svo að hann sleppi miðhálendinu og öðrum náttúruminjum, enda hefur formaður flokks hæstv. ráðherra sagt: Virkja, virkja og virkja, að það sé eina leiðin til að halda áfram. Það er hins vegar athyglisvert að aðrir aðilar sem hafa þekkingu á þessum málum eins og t.d. orkumálastjóri, sem er reyndar í stuttu fríi, sagði í viðtali við Heimildina að stærsta áhættan við nýja framleiðslu, fleiri virkjanir, í samhengi við orkuskiptin, væri að orkan væri ekki að nýtast inn í þau verkefni sem stjórnvöld hefðu sett á oddinn.

fleiri fyrirtæki til að skapa atvinnu. En hv. þingmaður vildi reyndar ekki fá neina útlendinga inn í landið til að vinna við þessa vinnu. Ég veit ekki alveg af hverju það að skapa fullt af atvinnu var svona mikilvægt. Það er líka athyglisvert að fylgjast með því að á meðan hæstv. ráðherra leggur fram áætlun þar sem allt gengur út á að virkja og virkja þá er formaður samstarfsflokks hæstv. ráðherra, hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra,

Orðræðan í samfélaginu um orkumál hefur tekið breytingum á undanförnum misserum. Hún gengur sífellt meira út á að það eina sem þurfi til að ná árangri í loftslagsmálum sé aukin orkuöflun í miklum mæli og helst án tafar. Þessu er ég ósammála enda um mikla einföldun að ræða. Loftslagsmál ná til mun fleiri þátta en orkuöflunar auk þess sem taka þarf ríkt tillit til bæði faglegra sjónarmiða og náttúruverndar við alla orkuöflun. Það er dálítið áhugavert að lesa þetta á sama tíma og ráðherra í sömu ríkisstjórn er að leggja fram frumvarp um að virkja, virkja og virkja.

— eru ekki lengur keyrðar áfram með grænni orku heldur með jarðefnaeldsneyti. Það gengur ekki ef þú ætlar að ná markmiðum í loftslagsmálum.

Það er það sem heimurinn er að gera, það er það sem við erum að gera. Og menn eiga að tala um þá hluti eins og þeir eru. Það er auðvelt að vísa í alla umræðu um loftslagsmál úti um allan heim til að sjá að þetta er nákvæmlega það sem menn eru að gera.

Það er t.d. algerlega ótrúlegt að það skuli vera risastór virkjun á Austurlandi sem einungis

Þetta er það sem við þurfum að vera að vinna í, að nýta betur orkuna sem við erum þegar með. Það er það sem ég vil sjá hæstv. ráðherra vera að vinna í, ekki að vera að dreifa vindmyllum úti um allt land undir þeim formerkjum að það muni bjarga öllu.

Eins og ég hef bent á, út frá staðreyndum, ekki skoðunum, höfum við gert mjög lítið í raforkumálum síðustu 15 árin og mjög lítið þegar kemur að heita vatninu og því er komið að skuldadögum.

Það er ánægjulegt að heyra að verið sé að fjárfesta meira í tengivirkjunum.

fram í.) í staðinn fyrir rafmagnið. Ég ætla rétt að vona að Austfirðingar fái að vera fyrsta flokks íbúar þessa lands og það sé sett í forgang að gera það. að gera það. Það sem ég og hæstv. ráðherra erum kannski ekki alveg sammála um er þessi orkuþörf. Til orkuskipta þurfum við græna orku og vonandi getum við fengið hana með því að nýta orkuna betur. En þær áætlanir sem hæstv. ráðherra benti á og ég er ekki sammála eru um alla aðra notkun á þessari orku sem er verið að fara að virkja,

var að tala niður vindorkuna og ég hugsaði: Þetta getur ekki verið satt, að einhver sé hér enn í dag á móti jafn mikilvægum virkjunarkosti og vindorkan er. Ég ætla að fá að blanda mér örlítið í þessa umræðu og byrja á því að óska hæstv. ráðherra til hamingju með þetta frumvarp,

Svo labbaði ég auðvitað inn á hótelið sem er upphitað og lýst með rafmagni og setti símann minn í samband og pantaði mér hamborgara og hafði það náðugt. Ég held nefnilega stundum að við gleymum því að við þurfum á þessari orku að halda. Hún kemur ekki bara úr innstungunni, það þarf að flytja hana um landið og það þarf að virkja til að framleiða orkuna. Á hverri einustu ráðstefnu eða fundi sem ég hef komið á eftir að ég settist á þing og fór að skipta mér af þessum málum, og ég hef mikinn áhuga á umhverfis- og loftslagsmálum svo og málefnum norðurslóða, þá er verið að fjalla um orku og mikilvægi orkuskiptanna. Það væri algerlega fáránlegt ef við Íslendingar ætluðum ekki líka að nýta vindorkuna. Við erum að sjálfsögðu með vatnsaflið og jarðvarmann en auðvitað eigum við að fylla upp í þetta mikilvæga mynstur okkar með vindorkunni líka.

og þá sá maður svona eina og eina vindmyllu uppi á fjalli og ég man að þeir voru ekkert rosalega bjartsýnir á þetta enda voru þeir að fá langmest af sinni orku bara með því að brenna olíu. Í dag eru þeir komnir í 60%,

En ef við tökum loftslagsmálin alvarlega þá eigum við að nýta skynsamlega virkjunarkosti og vindurinn, sem við eigum bara nokkuð mikið af hér á þessu landi, hlýtur að vera einn af þeim.

en gefur góðar vonir og væntingar og ég vona svo innilega að við séum líka að fylgjast með þeirri þróun því að við ættum líka að eiga næga krafta í sjávarföllum okkar þegar að því kemur að hægt verður að virkja þau.

við Íslendingar byggjum ekki bara okkar sérstöðu í umhverfismálum og loftslagsmálum á því að þeir sem á undan komu höfðu dug í sér og þrek og þor til að nýta græna orku, taka út fyrst kol og gas og síðan olíu. Við Við getum þakkað þessum kynslóðum mjög mikið og við þurfum að standa undir væntingum og halda þeirri vegferð áfram. Það liggur alveg fyrir miðað við það magn sem við þurfum að við þurfum að leita annarra leiða heldur en bara þeirra sem við höfum notað fram til þessa, þó að auðvitað þurfum við að fara í skynsamlega nýtingu þar.

vann þessa vinnu lagði gríðarlega mikið á sig til að ná sem flestum sjónarmiðum fram, ná eins góðri sátt og mögulegt er, bæði voru skoðuð önnur lönd en ekki síður var samtal

sérstaka starfshópi sem ég skipaði sumarið 2022 til að gera tillögur og sem drög að lagafrumvarpi til að ná þeim markmiðum sem stjórnarsáttmálinn kveður á um varðandi vindorku.

Stefnan skiptist í fjóra meginþætti ásamt talsverðum fjölda undirþátta: 1. Meginforsendur uppbyggingar virkjunarkosta í vindorku. Í þessum fyrsta þætti stefnunnar er fjallað um helstu markmið stjórnvalda og lagt til að uppbygging vindorku, bæði á hafi og á landi

Í öðru lagi er í stefnunni að finna skilgreiningu á þeim svæðum landsins þar sem lagt er til að uppbygging vindorku verði óheimil. Um er að ræða sömu svæðin og ég hef þegar farið yfir með tillögu til breytinga á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun og vísa til þess sem þar kom fram.

Í fjórða lagi er fjallað um orkuvinnslu og orkukerfið. Þar er að finna áréttingu um að nauðsyn þess að raforkuvinnsla með vindorku verði liður í því að efla framboð á raforku þannig að unnt verði að uppfylla framtíðarþörf landsins fyrir raforku.

Í þessum þætti er fjallað um ýmsar aðrar forsendur sem starfshópnum þótti mikilvægt að unnið yrði eftir við framtíðaruppbyggingu vindorku hér á landi. Í þessum þætti stefnunnar er jafnframt bent á ýmsa þætti sem mikilvægt er að stjórnvöld vinni að á næstunni ef vindorka á að ná fótfestu hérlendis. Í fyrsta lagi er bent á að fyrir hendi þarf að vera samhæfð opinber stjórnsýsla í málaflokknum. Mikilvægt er að stofnanir sem koma að málinu og fara með stjórnsýslu á þessu sviði hafi styrk og faglega getu til að sinna verkefninu. Í þessu sambandi er lagt til að stuðlað verði að aukinni samvinnu og samráði þeirra opinberu aðila sem fara með málefni vindorku og stjórnsýslu á því sviði, hvort sem er á sviði skipulagsmála, umhverfismála, orkumála eða málefna flutningskerfisins, með það að markmiði að samræma, einfalda og flýta málsmeðferð og eftirliti vegna verkefna á þessu sviði án þess þó að það komi niður á gæðum við meðferð mála og ákvarðanatöku. Áhersla verður jafnframt lögð á að auðvelda og einfalda mismunandi stjórnsýslustofnunum að vinna samhliða að verkefnum er lúta að einstökum virkjunarkostum.

Í öðru lagi er fjallað um hljóðræn og sjónræn áhrif vindorkumannvirkja. Þar er áhersla lögð á að við mat og skoðun á virkjunarkostum í vindorku verði ávallt reynt að velja starfseminni haganlega staðsetningu í landslagi sem hentar hverju sinni til að draga úr neikvæðum hljóðrænum og sjónrænum áhrifum en ekki sé einungis horft til þess að hámarka nýtingarhlutfall virkjunarkostsins.

Í þriðja lagi er fjallað um stærð vindorkuvera. Ekki er í raun lögð til sérstök stefna um stærð vindorkuvera en bent á að umhverfisáhrif þurfi að vera í beinu samhengi við stærð mannvirkjanna og að stærri vindorkuver kunni að hafa minni umhverfisáhrif á framleidda orkueiningu en minni vindorkuver.

Von mín er að verði frumvarpið að lögum og stefna þessi samþykkt muni það leiða til þess að umgjörð vindorkumála hérlendis verði mun skýrari og einfaldari. Skýr stefna og lagaumgjörð á þessu sviði mun gagnast umhverfinu og náttúrunni sem og þeim sem hyggja á raforkuframleiðslu með vindmyllum.

Ef uppbygging vindorkuvera nær einhverju máli erum við mögulega að tala um dálítið mikla orku sem þarf að vera hægt að kalla þar til.

Ég reikna með að einhverjir starfsmenn ráðuneytisins séu að hlera umræður okkar hér og vil bara koma því á framfæri að ég hef mikinn áhuga á að heyra hvernig vinnu þessa sérstaka hóps um

það er ekki hægt að troða stórum orkuverum hvar sem er inn á kerfið. Þess vegna er það mjög praktískt og verkfræðilegt að hugsa og kjósa bara að staðsetja orkuverin þar sem auðveldast er að stinga þeim í samband til að koma orkunni áfram.

orkukostir, hvort sem það er vindorka, vatnsafl eða jarðvarmi, eru mismunandi hagkvæmir vegna þeirra laga og reglna sem gilda nú þegar.

Það er mikilvægt að við vitum hvert við ætlum að fara og séum búin að reyna að átta okkur á því fyrir hvaða horn við þurfum að sjá þegar kemur að þessum málum.

áhuganum á að reisa hér einstakar rellur og/eða stærðarinnar vindorkuver. Það hvernig við berum okkur að við þetta allt saman þarf því eðli málsins samkvæmt að lúta stefnu og það er gott að við komum okkur saman um það áður en en hugmyndirnar verða stærri og meiri og það án þess að hafa eitthvert haldreipi eins og í stefnu sem þessari. Hafandi sagt það þá höfum við séð aukinn áhuga og aukinn vöxt í þessa veru, þ.e. vilja til þess að reyna að hagnýta vindinn, og sumum hefur nú alveg þótt nóg um allan þennan áhuga vítt og breitt um landið. En gott og vel, látum það liggja á milli hluta. Öll vitum við að það getur enginn hreyft sig í þessum málum

Umræðan hefur líka þroskast og henni hefur fylgt ýmislegt sem við verðum að átta okkur á og skilja og að einhverju leyti er tekið á því,

En ég held að það sé með þetta eins og svo margt annað að við þurfum bæði að melta í samhengi umræðunnar þær hugmyndir sem dregnar hafa verið upp og þá mynd sem hefur verið dregin upp. Í þessu samhengi langar mig að minna á það sem hefur stundum verið minnst á hér í þingsalnum, að hv. umhverfis- og samgöngunefnd, sem fær vonandi þetta mál til umfjöllunar og umræðu samhliða frumvarpi hæstv. ráðherra um breytingar á lögum um svokallaða rammaáætlun,

Nú, gerði hann það? Hann nefndi hins vegar mjög margt í Evrópu. En ég veit að hæstv. ráðherra og öðrum er fullkunnugt um að þar hefur ekki bara umræðan þroskast heldur framkvæmdir tekið á sig ýmsar myndir. Það var afar forvitnilegt fyrir okkur í umhverfis- og samgöngunefnd að kynnast þessu, heyra ofan í kollega okkar á skoska þinginu og fleiri aðila sem við hittum um hvar vítin eru til að varast. Eitt af því sem ég hjó eftir til að mynda í orðum einhverra kollega okkar á skoska þinginu — ég spurði bæði þar og svo seinna þegar hluti þeirra kom í heimsókn til Íslands

þá var fyrsta viðbragðið það að við ættum að horfa til þess að reisa þetta frekar úti fyrir landi, á sjó, hvar Skotar hafa meiri meiri háttar áform um að gera, í stað þess að leggja land undir þetta. Svo voru ýmis sjónarmið því fylgjandi, sér í lagi hvað beri að varast í samhengi þeirra aðila sem annars sækjast eftir því að byggja upp og eignarhalds á landi og því sem skilið er eftir í samfélögunum og hvernig farið er með það fjármagn, af því að eðli málsins samkvæmt er krafa um það.

það er ávarpað í þessu samhengi öllu saman að í upphafi skuli endinn skoða, þ.e. að ekki er í boði að ætla sér bara að byggja en ganga svo ekki frá eftir sig þegar líftímanum lýkur. Því fagna ég og held að það sé til mikilla bóta og er þetta eitt af þeim atriðum sem voru sérstaklega tilgreind í heimsókn okkar í Skotlandi. En ég held að við í hv. umhverfis- og samgöngunefnd þurfum samt í ljósi þeirrar stefnu sem við erum hér að ræða að skoða

ytri umhverfisaðstæðum, svo sem í sterkum vindi eða nálægt sjó, er eyðingin á þeim vindmylluspöðum sem núna eru í notkun mjög dramatísk, svo ég leyfi mér að nota það orð, virðulegi forseti, virðulegi forseti, sem í einhverjum tilfellum, eins og rannsóknir sýna, veldur aukinni örplastmengun sem skapar líka bara ákveðin önnur vandræði sem við þurfum að eiga við. Þannig að ég held að við í hv. nefnd þurfum að horfa til þessara atriða sérstaklega þegar við förum yfir þessi áhersluatriði sem hér eru.

því samtali sem sá starfshópur átti vítt og breitt um landið; niðurstaðan um að uppbygging vindorkuvera ætti heima innan rammaáætlunar. Það tel ég vel, enda er mikilvægt að við tryggjum fagleg ferli og horfum til náttúruverndarsjónarmiða við könnun á fýsileika þess hvort ráðast eigi í nýtingu á tiltekinni auðlind. Svo ég fagna því. Annað atriði sem ég vil draga fram og hegg eftir er að það er sérstaklega kveðið á um hér í kaflanum 1.5, Vindorka og samfélag, með leyfi forseta: „Ákvörðun um uppbyggingu virkjunarkosta í vindorku eigi sér stað með virkri og lýðræðislegri aðild og aðkomu nærsamfélagsins til að unnt sé að ná sem breiðastri sátt um hana út frá hagsmunum íbúa á nærliggjandi svæðum.“ Við höfum nefnilega orðið þess áskynja í þessari umræðu sem við höfum fylgst með hér á undanförnum misserum að víða skapa hugmyndir um akkúrat uppbyggingu til orkunýtingar verulega skiptar skoðanir og stundum reiði í nærsamfélögunum. Það gleður mig því að sjá þetta ávarpað með ákveðnum hætti í þessari tillögu að stefnu, vegna þess að þetta er atriði sem við getum einfaldlega ekki horft fram hjá. Það gerum við heldur ekki á vettvangi stjórnarsáttmála þeirra flokka sem hér starfa saman því að það er einmitt komið inn á þetta mikilvæga atriði sáttarinnar sem þarf að vera um uppbyggingu og nýtingu hinna mismunandi auðlinda í samfélaginu. Við þekkjum of margar sögur í íslensku samhengi þar sem umræða um orkuframkvæmdir hefur klofið heilu samfélögin, jafnvel heilu fjölskyldurnar, og þetta getur ekki verið ásættanleg niðurstaða þegar við erum að reyna að komast að niðurstöðu um það hvernig við ætlum að nýta sameiginlegar auðlindir okkar. Að öðru. Ég vildi draga sérstaklega fram atriði sem ég sé að hefur ratað inn í tillöguna og er í kafla sem hér er númeraður 2.1, Samhæfð opinber stjórnsýsla,

að taka áætlunina til meðferðar á Alþingi oftar en á fjögurra ára fresti séu tilteknir virkjunarkostir tilbúnir til slíkrar meðferðar. Ég hygg að þetta sé eitt af þeim atriðum sem hæstv. ráðherra hefur dregið fram í sinni umræðu um að flýta málsmeðferð.

En varðandi þetta atriði þá held ég að við þurfum að taka til sérstakrar skoðunar í hv. umhverfis- og samgöngunefnd að komi til þess að þessi möguleiki verði nýttur verði horft til þess hvernig þessar mismunandi hugmyndir sem gjarnan eru kallaðar virkjunarkostir,

Herra forseti. Mig langar að þakka hv. þingmanni fyrst fyrir að fara dálítið heildstætt yfir sviðið og draga fram álitaefni sem við þurfum að skoða í nefndarvinnunni. Ég held að það skipti máli að við vöndum til verka vegna þess að alltaf þegar við snertum á þessum málaflokki þá erum við nálægt dálítið trámatískum stað í þjóðarsálinni. Deilur um það hvar eigi að setja niður virkjanir í náttúru Íslands hafa gengið mjög nærri mörgum samfélögum, mjög mörgum einstaklingum og það er skiljanleg ástæða þess að að oft bregst fólk illa við öllum hugmyndum. Það er fyrsta viðbragð af því að það er svo brennt af reynslunni. Það er gott að við berum virðingu fyrir þessari upplifun fólks í gegnum áratugina og reynum þess vegna að vanda til verka.

beinu reynslu sem við fengum af vindorkuverum vegna þess að kúrekastemmningin, sem við tölum stundum um í kringum viðskiptahugmyndir fólks hér á landi,

bara mjög öfluga uppbyggða vegi til að koma á staðinn þeim stærstu krönum sem landið gæti átt til að reisa þessi möstur og viðhalda þeim.

því að hv. þingmaður kom inn á akkúrat þennan punkt hér í umræðum áðan og skrifaði þetta sérstaklega hjá mér líka vegna þess að þetta er sannarlega atriði sem verður að horfa til vegna þess að þetta er ekki stak í samhengi hlutanna,

og ég held að við ættum að horfa á þetta sérstaklega með þeim augum því við höfum heilmikil tækifæri í að gera alveg einstaklega vel í þessum málum í ljósi þess að þetta er nær óbrotið land að öllu leyti í íslensku samhengi fyrir utan einstaka myllur, eins og ég kom inn á hér áðan.

Þetta er atriði sem er mikilvægt og ég fagna því að við séum skipulega farin að ræða og ávarpa það inni í atriðum eins og þessum. Það er Það er enginn ágóði af því fyrir samfélag og/eða einstakar fjölskyldur að allir séu klofnir í herðar niður í óeiningu og ágreiningi um einstaka mál er þessu tengjast.

og svo voru svæði þar fyrir utan sem sveitarfélag gæti einfaldlega ráðstafað undir svona framkvæmdir. Þarna var forgangsröðunin ákveðin í rauninni út frá þeim skertu náttúrugæðum sem gætu hlotist af framkvæmdunum. Mér finnst það dálítið skemmtileg nálgun, frekar en að miða alltaf við megavött eða hvað það er. Í þessari tillögu kveður hins vegar svo við að forgangsröðunin er ákveðin út frá einhverju sem er alveg utan landsvæðisins og alveg utan vindorkuversins, snýst bara um það í hvað raforkan verði hugsanlega notuð. Það verður sett upp sérstök málsmeðferð ef orkan nýtist í þágu orkuskipta og kolefnishlutleysis. Ég er enn þá aðeins efins um þetta vegna þess að undir þennan hatt er hægt að setja allan fjárann. Ég sá nú bara í Silfrinu í gærkvöldi gamlan Sjálfstæðismann halda fram úreltu klisjunni um að það væri svo frábært að nota íslenska orku í að framleiða ál vegna þess að þannig væri verið að bjarga loftslaginu. Það væri bara verið að koma í veg fyrir það að einhver kolaorkuver úti í heimi væru að knýja álver annars staðar.

veggi eða línur sem ekki á að fara yfir. Þá minnir mig nú endilega, ef ég rifja þetta upp hafandi séð og lesið og skilið það frumvarp ágætlega á þeim tíma, að þar hafi til að mynda verið umræða um mikilvæg fuglasvæði. Þau eru hins vegar ávörpuð með öðrum hætti í þessari tillögu hér.

spöðum sem verða fyrir miklu umhverfisálagi hvað varðar örplastið. Ekki viljum við það í auknum mæli í vatnið okkar.

maður missir pínu dampinn en ég ætla að sjá hvort ég næ honum ekki fljótt upp aftur. Það er búið að fara yfir mikið af þeim álitaefnum sem eru í tengslum við þetta frumvarp, hluti sem mætti gera betur varðandi það sem lagt er til í frumvarpinu og síðan hversu langeygir stúdentar eru orðnir eftir almennilegum heildarúrbótum á þessu kerfi sem var komið á með lögum árið 2020. 2020. Ég ætla ekki að dvelja mikið við þann hluta umræðunnar heldur gera hér grein fyrir breytingartillögu sem lögð hefur verið fram af hv. þm. Gísla Rafni Ólafssyni þar sem færð eru fram ákvæði sem birtust í frumvarpi sem þingflokkur Pírata og þingflokkur Flokks fólksins standa sameiginlega að, stærra frumvarpi sem snýr að bættri stöðu námsmanna, en hér er búið er að taka ákveðna þætti inn og herma upp á þetta frumvarp. Eins og Eins og við ræddum fyrr í umræðunni þá heyrum við oft slagorð eins og mennt er máttur og fjárfestum í framtíðinni, þegar er talað um mikilvægi þess að ungt fólk mennti sig, en mikilvægið og þessi fögru slagorð eiga það til að gleymast þegar kemur að því að gera hinum almenna námsmanni einfaldlega kleift að stunda nám.

Sem betur fer stendur til hjá hæstv. ráðherra að hækka þetta viðmið en þetta nær engu máli. Svo batnar þetta ekki þegar húsnæðisliðurinn er tekinn inn og þar dugar sá liður varla fyrir stúdentaíbúð, hvað þá ef þú þarft að fara á hinn almenna leigumarkað.

Stúdentar þurfa sem sagt að vinna með skóla til að framfleyta sér. Þetta kerfi gengur ekki upp. Ef markmiðið hjá okkur er að nemendur geti einbeitt sér að námi að þeir þurfi að velja að lifa mannsæmandi lífi — það á ekki að þurfa að velja þarna á milli. Það sem þarf að gera er t.d. að auka hlutfall styrkja í kerfinu jafnt og þétt og draga úr því að fólk sitji uppi með lán sem það þarf að borga af í áratugi, enda er það nú einhver skynsamlegasta fjárfesting sem stjórnvöld geta ráðist í að stytta skuldahalann sem stúdentar taka með sér út í lífið að námi loknu. Þar væri alvörufjárfesting í fólki og framtíðinni.

hin svokallaða sjálfbærni námslánakerfisins sem snýst um að ríkið þurfi ekki að leggja neitt til þess. Þetta er ekki stuðningskerfi lengur heldur er lánahlutinn þannig að honum er bara viðhaldið með greiðslum þeirra sem hafa tekið námslán áður, þannig að ef vanskil aukast eða ef aðstæður breytast í samfélaginu almennt þá er það bara sá hópur sem er innan námslánakerfisins sem stendur straum af því sjálfur. Þarna er ríkið ekki bakhjarl eins og ætti að vera. Það sem mig langar að gera grein fyrir eru sum breytingartillögur á þingskjali við þetta frumvarp sem byggjast á frumvarpi sem er 13. mál á núverandi löggjafarþingi, nokkurs konar menntabandormur sem, eins og fyrr segir, Píratar lögðu fram með liðsinni Flokks fólksins.

þar er nú aldeilis fólk sem ber skarðan hlut frá borði, fólk sem þarf að reiða sig á fæðingarstyrk námsmanna — né heldur er hér fjallað um breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar. Umræða um þann þátt var þó mjög áberandi í gegnum Covid þar sem stúdentar komu að luktum dyrum hjá stjórnvöldum og færðu vel rök fyrir máli sínu um að það þyrfti að setja öryggisnet undir stúdenta sem ekki gætu fundið vinnu yfir sumarmánuðina en allt kom fyrir ekki, þessu var ekki breytt af ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur þá.

Stúdentar hafa ítrekað kallað eftir hærri framfærslulánum þar sem núverandi fjárhæðir hrökkva hvorki fyrir húsnæðis- né framfærslukostnaði. Grunnframfærslukostnaður námsmanns í eigin húsnæði eða á leigumarkaði er samkvæmt Menntasjóðnum tæpar 150.000 kr. á mánuði ef aðeins er miðað við skólaárið en ef heildarfjárhæðinni er dreift yfir almanaksárið þannig að námshlé dekkist líka fer fjárhæðin niður í 112.000 kr. Heildarútgjöld bíllauss einstaklings án húsnæðisliðar eru hins vegar 167.000 kr. á mánuði og leiga fyrir einstaklingsherbergi á stúdentagörðum eitthvað í kringum 118.000 á mánuði. Staðan er því þannig nú að stúdentar geta ekki framfleytt sér án þess að vinna með námi, með tilheyrandi álagi og auknum líkum á brottfalli úr námi. Þessi staða er óásættanleg, sérstaklega þegar haft er í huga að um er að ræða lán en ekki styrk. Því er lagt til í 1. tölulið breytingartillögunnar að grunnframfærsla námsmanna skuli taka mið af grunnatvinnuleysisbótum fyrir fullt nám. Fjárhæðin skerðist síðan í samræmi við lækkað námshlutfall. Er þetta ekki bara eðlilegt viðmið, forseti, að sú upphæð sem við áætlum að fólk þurfi til að framfleyta sér þegar það er án atvinnu sé sú sama og við

lágmarkseiningafjöldi til að fá lánsrétt lækki úr 44 einingum á ári í 24 einingar. Sumar námsleiðir eru þannig uppbyggðar að fall í aðeins einum áfanga getur valdið því að nemandi hafi ekki lengur rétt til neinna námslána, ekki einu sinni að hluta. Þetta fyrirkomulag veldur eðlilega kvíða hjá nemendum, einkum í prófatöku, þegar framfærsla fólks er undir, eðlilega. Ástæða þess að lagt er til að miða við 24 einingar, þ.e. 12 einingar á önn, í þessari breytingartillögu er að námsfólk fær ekki atvinnuleysisbætur stundi það nám sem nemur 12 einingum eða fleiri á önn og í núgildandi lögum er lágmarkskrafan til lánsréttar miðuð við 22 einingar. Þarna er sem sagt gat, það er ekkert opinbert kerfi sem grípur námsfólk sem stundar nám og lýkur einingum á þessu einingabili. Það færi betur á að þessi kerfi spiluðu saman. Að mati þeirra sem standa að frumvarpinu sem hér er lagt fram sem breytingartillaga þessi skilyrði einfaldlega óþarflega ströng og réttara að miða við 24 eininga námsframvindu á ári og líkt og áður þá myndi fjárhæð grunnframfærslu einfaldlega skerðast hlutfallslega miðað við námshlutfall líkt og verið hefur. Þá er mælt fyrir þeirri nýjung í b-lið 2. liðar í breytingartillögunni að norskri fyrirmynd að hægt sé að fá greitt út fullt námslán þrátt fyrir að uppfylla ekki skilyrði um lágmarksnámsframvindu. Sem dæmi má nefna að ef námsmaður skráir sig í 30 eininga nám á einni önn og lýkur aðeins 20 getur hann eftir sem áður fengið námslán miðað við 30 einingar, þær tíu einingar sem út af standa yrðu þá skráðar. Þessi heimild takmarkast við 60 útistandandi einingar að hámarki. Með breytingunni yrði enn hvati í kerfinu til að ljúka námi á réttum tíma eins og var meginmarkmið breytinganna 2020, því annars fengi námsmaðurinn ekki afskrifaðan hluta lána sinna sem styrk. Það er því engin ástæða til að ætla að fólk nýti sér þessa heimild nema nauðsyn krefji. Í 3. lið breytingartillögunnar er síðan lagt til að hækka styrkhlutfall lána úr 30% í 40% að gefnum þeim skilyrðum sem lögin setja. Í Noregi er námsstyrkur veittur í formi 25% niðurfellingar á höfuðstóli láns í lok hverrar annar í hlutfalli við fjölda þreyttra eininga, til viðbótar síðan við 15% niðurfellingu við námslok. Markmiðið með breytingunni er að með þeim hætti færist kjör íslenskra námsmanna nær því sem tíðkast í nágrannalöndunum, sem aftur var nú yfirlýst markmið ráðherrans sem lagði fram það frumvarp sem varð að lögum um Menntasjóð námsmanna. Hér ber svo við að ólíkt flestum breytingartillögum sem lagðar eru fram við 1. umræðu þá er búið að kostnaðarmeta þennan lið.

Við lítum hins vegar á það sem sjálfsagða fjárfestingu í því að fólk, hvað eigum við að segja, geti hlaupið hraðar eftir útskrift, sé í betri færum að takast á við lífið, ekki með sama skuldaklafa og ella; sjálfsagður stuðningur ríkissjóðs við fólk þegar það er að hefja lífið að loknu námi.

fjárhagsörðugleika, alvarlegra og varanlegra veikinda eða annarra sérstakra ástæðna. Hugmyndin með þessu er að koma til móts við þær kvartanir sem komu í ljós þegar við áttum samráð við stúdenta. Það var ítrekað kvartað undan því að ýmis ófyrirséð atvik eins og slæm veikindi það er þannig að þegar þau koma upp í kerfinu eins og það er í dag þá hefur sjóðurinn einfaldlega ekki nægilegt svigrúm til að taka tillit til aðstæðna og fella niður skuldir. Til þess er þessi sveigjanleiki hugsaður. Svo mætti svo sem alveg taka umræðu um það hvernig Menntasjóðurinn nálgast skuldara

en ég ætla ekki að lengja umræðuna með því að fara út í þá sálma. Ég hef hér gert stuttlega grein fyrir breytingartillögu sem liggur hér fyrir við frumvarpið við 1. umræðu þess

Þær eru þær breytingar sem nauðsynlegar eru til að kerfið taki fólki betur.

Um þetta frumvarp bárust fjórar umsagnir í samráðsgátt frá Bandalagi háskólamanna, BHM, Stúdentaráði Háskóla Íslands, umboðsmanni skuldara og Hagsmunasamtökum heimilanna. Allt eru þetta ítarlegar umsagnir sem allar innihalda ábendingar um eitthvað sem betur mætti fara. Það vekur því furðu að í 5. kafla greinargerðar frumvarpsins sem fjallar um samráð eru þær allar afgreiddar með eftirfarandi orðum: „Fjórar umsagnir bárust, sem ekki kölluðu á breytingar á frumvarpinu.“ Það er eiginlega dónalegt hvernig umsagnirnar eru afskrifaðar á svona snubbóttan hátt og hunsaðar án þess að minnst sé á innihald þeirra, auk þess sem þessi fullyrðing stenst einfaldlega enga skoðun. Það má velta fyrir sér til hvers verið sé að kalla eftir samráði ef þetta er afgreiðslan. Þarna eru hagsmunaaðilar og baráttusamtök fyrir réttindum lánþega að gefa álit sitt. Þetta eru aðilar sem þekkja þessi mál betur en flestir aðrir og það er því slæmt að raddir þeirra séu hunsaðar með þeim hætti sem hér er án þess að ávarpa með nokkrum hætti áhyggjur þeirra eða ábendingar um það sem betur mætti fara. Það er m.a. ljóst að Bandalagi háskólamanna, BHM, þykir afraksturinn sem kemur fram í þessu frumvarpi vera frekar rýr en í umsögn þeirra stendur, með leyfi forseta: „Í ljósi langs aðdraganda, yfirgripsmikilla athugasemda frá hagaðilum og þeim vanköntum sem reifaðir eru í skýrslu ráðherra um endurskoðun á Menntasjóðnum furða BHM og LÍS sig á takmörkuðu umfangi þeirra aðgerða sem boðaðar eru í frumvarpinu. Ljóst er að tilefni er til mun viðameiri aðgerða og ekki síst í ljósi þeirra áskorana sem framundan eru í kjarasamningum háskólamenntaðra á opinbera markaðnum. BHM og LÍS hvetja stjórnvöld til að stíga metnaðarfyllri skref til skamms tíma og stefna að endurskoðun á námslánakerfinu á breiðum grunni til lengri tíma. Skilvirkt námslánakerfi vinnur með markmiðum stjórnvalda um mannauðsdrifið hagkerfi til framtíðar.“ Svo mörg voru þau orð. Ég vona svo sannarlega að hv. allsherjar- og menntamálanefnd taki meira tillit til umsagna sem berast en ráðuneytið gerði við vinnslu þessa frumvarps. En í þessari ræðu minni ætla ég að fjalla um tvennt, annars vegar um niðurfellingu ábyrgðarmannakerfisins, sem ég fagna, og hins vegar að ekki sé felld niður undanþága námslána frá áhrifum gjaldþrotaskipta, sem ég mótmæli harðlega. Það að felld sé niður undanþága námslána frá áhrifum gjaldþrotaskipta samkvæmt 26. gr. laganna hefur verið baráttumál Hagsmunasamtaka heimilanna frá því að lögin voru sett 2020. Þessa grein laganna þarf einfaldlega að fella brott og fyrir því eru sterk rök. Tveggja ára fyrningarreglan í 165. gr. laga um gjaldþrotaskipti var sett árið 2010 í kjölfar bankahrunsins og hefur reynst mikilvæg réttarbót enda er gjaldþrot oft eina leiðin sem einstaklingar hafa út úr óviðráðanlegum skuldavanda. Með 26. gr. laga um Menntasjóð námsmanna var vegið að því úrræði og þar með grafið verulega undan réttarstöðu skuldara. Sjóðurinn er í raun eini kröfuhafinn sem hefur ekki viljað una slíkri fyrningu og hefur höfðað fjölda dómsmála til að reyna að slíta henni en tapað þeim öllum. Í öllum dómum Hæstaréttar Íslands í þeim málum var því hafnað að sjóðurinn hefði sérstaka hagsmuni umfram aðra kröfuhafa af því að kröfur hans fyrndust ekki samkvæmt ákvæðinu. Ákvæði 26. gr. menntasjóðslaga ganga í berhögg við þessar afgerandi niðurstöður Hæstaréttar Íslands og því ber að fella þau brott og algjörlega ótrúlegt að þau hafi verið fest í lög árið 2020 þvert á fjölmarga dóma.

Ég ætla að leyfa mér að lesa tvær af þeim frásögnum sem ég hef persónulega fengið til mín um áhrif þessarar skelfilegu greinar, 26. gr. Sú fyrsta kom frá konu en það var farið hryllilega með hana og eiginmann hennar eftir hrun í skjóli hinna svokölluðu Árna Páls-laga með þeim afleiðingum að þau misstu heimili sitt. Þótt sú saga ætti svo sannarlega að heyrast í þessum sal passar hún ekki undir þessum lið. En svo skrifar hún: Mig langar að spyrja þig ef þú veist hvort einhverjum hafi tekist að semja við LÍN. Mér er búið að takast að hreinsa mig af flestu en eftir hanga námslánin. Nokkrar milljónir. Maðurinn minn er ábyrgðarmaður. Á meðan það er svoleiðis er ógjörningur fyrir okkur að eiga neitt, hvorki bíl né íbúð sem við ættum í raun alveg að geta keypt. Ég veit bara ekki hvort það sé hægt að semja. Þetta er auðvitað hjá lögfræðistofu, ég einhvern veginn þori ekki að fara í þetta einu sinni og heyri bara að LÍN semji ekki. Afsakaðu ef ég er að trufla þig. er að trufla þig. Afsakaðu ef ég er að trufla þig, segir kona sem í örvæntingu er að leita svara þegar ekkert er fram undan nema svartnættið. Hérna er önnur frásögn, aðeins lengri, með leyfi forseta:

Fljótlega eftir að námið hófst fékk ég fyrstu stefnuna frá LÍN um að námslán fyrrverandi eiginmanns míns væru fallin á mig. Stuttu seinna kom svo önnur stefna vegna láns frá bankanum. Sá fyrrverandi sumsé stakk af frá námsláni og bankaláni sem ég var í ábyrgð fyrir, samtals 11 milljónum sem voru uppreiknaðar í eitthvað enn meira vegna vanskila og innheimtukostnaðar. Ég reyndi að standa í þessu basli í einhvern tíma en með þrjú börn og í viðbót við þessar skuldir og nýtekið námslán sem ég tók sjálf gafst ég upp tæpum fjórum árum síðar, missti húsið mitt, bílinn minn, kennitöluna mína og möguleikann á að klára námið mitt en þá átti ég bara eftir ritgerðina. Minn fyrrverandi hafði farið fyrst í greiðsluaðlögun og svo í gjaldþrot með aðstoð umboðsmanns skuldara sem greiddi fyrir hann skiptakostnaðinn. Ég reyndi þá leið en var synjað um aðstoð þar sem ég hafði ekki sótt um vægari úrræði fyrst. Ég sótti því um vægari úrræði en fékk aftur synjun á þeim forsendum að skuldirnar væru það miklar að ég gæti aldrei staðið undir þeim. Ég var því föst. Á næstu árum tókst mér að finna mér vinnu og skrapa saman þeirri upphæð sem þurfti til að geta óskað sjálf eftir gjaldþroti. Það voru skref sem voru ótrúlega þung að taka. En loksins þegar það tókst þá var nýbúið að breyta lögum Menntasjóðs um fyrningarfrest svo ég er strand. Menntasjóður sendir mér reglulega stefnu og viðheldur kröfunni og ég sé aldrei fram á að losna úr þessu. Ég er á sextugsaldri, á ekki neitt, kem aldrei til með að eignast neitt og sé bara ekki fram úr þessu og þess vegna er ég að velta fyrir mér þessu ákvæði um endurskoðun á þessum lögum. Þetta er Þetta er skelfileg staða sem 26. gr. laga um Menntasjóð námsmanna setur fólk í. Fólki er haldið í greipum heljar um ókomna tíð. 26. gr. verður að fella niður og ég mun leggja fram breytingartillögu um það. En nú skal nefnt það sem vel er gert. Ég fagna því mjög að í ofangreindum frumvarpsdrögum sé það lagt til að ábyrgðarmannakerfi námslána verði fellt niður að fullu. Ábyrgðarmannakerfið er barn síns tíma og löngu tímabært að það hljóti sinn náttúrlega dauðdaga. Þegar mál vegna skuldavanda einstaklinga koma inn á borð Hagsmunasamtaka heimilanna er, eins og áður var sagt, mjög algengt að þar á meðal séu skuldir vegna námslána. Mörg dæmi eru um að slíkan vanda sé hægt að rekja til ábyrgðar á námslánum sem hafa fallið á viðkomandi vegna greiðsluerfiðleika lántaka og erfiðleikar eins hafi þannig leitt til erfiðleika annars. Frumvarpsdrögin vekja þó upp spurningar um stöðu ábyrgðarmanna sem þegar hefur verið gengið að vegna greiðslufalls á námslánum hingað til eða a.m.k. frá gildistöku núgildandi laga um Menntasjóð námsmanna, nr. 60/2020. Til að gæta jafnræðis hlýtur að verða að gera þá jafnsetta við þá sem munu njóta góðs af þeirri breytingu sem er lögð til í frumvarpsdrögunum. Ef ekki með með því að endurgreiða þær ákveðnu kröfur sem hafa verið innheimtar hjá þeim verður a.m.k. að sjá til þess að fjárnám sem kunna að hafa verið gerð hjá þeim og vanskilaskráningar ásamt neikvæðum áhrifum þeirra á lánshæfismat viðkomandi einstaklinga falli að sama skapi niður.

Undanþágan námslána frá fyrningartíma í kjölfar gjaldþrotaskipta er í andstöðu við meginreglu skuldaskilaréttar um jafnræði kröfuhafa. Auk þess felur hún í sér mismunun milli skuldara eftir tegund skulda og hverjum er skuldað sem kann að brjóta í bága við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Stytting fyrningar og sérstök skilyrði fyrningarslita í kjölfar gjaldþrotaskipta, sem voru lögfest með lögum nr. 142/2010, hafa reynst mikilvæg úrræði fyrir einstaklinga sem geta ekki fundið aðra leið út úr óviðráðanlegum skuldavanda. Jafnframt hefur Hæstiréttur Íslands ítrekað hafnað því að Menntasjóður námsmanna, sem áður hét Lánasjóður íslenskra námsmanna, hafi sérstaka hagsmuni umfram aðra kröfuhafa af því að kröfur hans fyrndust ekki samkvæmt ákvæðum laga um gjaldþrotaskipti. Enn fremur hefur komið í ljós að Menntasjóður námsmanna virðist túlka ákvæðið þannig að það eigi einnig við um námslán sem voru tekin í gildistíð eldri laga þegar engin slík undanþága var til staðar en verulegur vafi leikur á því hvort slík afturvirkni standist enda hefur hún íþyngjandi áhrif. Hæstiréttur hefur enda dæmt ítrekað að þannig lög séu andstæð stjórnarskrá ef þau skerða

Þegar ég skoðaði þetta frumvarp þá leist mér ágætlega á mörg atriði í því og þó svo að það sé alveg ljóst að að á því séu einnig gallar þá virðist það að mörgu leyti vel gert. Það er oft sagt að lítið eitt sé betra en ekki neitt og það á kannski við í þessu,

Hafi lánþegi lokið fyrsta ári í lánshæfu námi, í samræmi við það sem skipulag námsins gerir ráð fyrir, getur hann áunnið sér námsstyrk fyrir það nám, ákveði hann að skipta yfir í annað lánshæft nám, strax á næsta skólaári.

„Við 2. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Takmörkun skv. 5. málsl. við að skipta einu sinni um námsleið á ekki við ef lánþegi stundar nám sem er lagt niður og honum því gert ókleift að halda því námi áfram.“ Þetta ætti ekki að vera teljandi breyting á lögunum en gæti orðið mörgum nemendum mikilvægt ef þeir myndu lenda skyndilega í því að það nám sem þeir stunda sé bara ekki til staðar lengur. Þeir hafi þá tækifæri til þess að halda áfram að afla sér menntunar og styrkja sína stöðu.

við þetta frumvarp. Mér þótti mikilvægt að þessi breytingartillaga kæmi fram við 1. umræðu þessa máls þar sem við höfðum einmitt verið að ræða

Þess vegna vildi ég koma þessari breytingartillögu að strax í dag. Ég ætla ekki að fara efnislega yfir breytingartillöguna af því að hv. þm. Andrés Ingi Jónsson gerði það og ég gerði það einnig að hluta til í minni ræðu í gær. Mig langar hins vegar að þakka sérstaklega þingfundaskrifstofunni fyrir aðstoðina við að koma þessari breytingartillögu saman

Samkvæmt bókuninni munu Ísland og Grænland veita allt að tveimur skipum aðgang að efnahagslögsögu hvors um sig til veiða á allt að 10.000 tonnum af makríl úr eigin aflamarki, svo fremi sem hvorugur aðili geri hlutasamning um stofninn. Ef annaðhvort ríki gerir hlutasamning er heimilt að segja bókuninni Grænlenskum skipum, sem veiða makríl í lögsögu Íslands, verður skylt að heimila eftirlitsmanni Fiskistofu að vera um borð, fari íslensk stjórnvöld fram á það. Í samræmi við grænlensk lög kann þess sömuleiðis að vera krafist að íslensk skip hleypi eftirlitsmanni Grænlendinga um borð.

fundarmenn því eflaust fyrir sér hvers vegna ég skyldi hafa áhuga á makríl en það skýrir málið eflaust fyrir nærstöddum þegar ég nefni það að makríllinn er nefnilega farandfiskur, en eins og mörg vita hef ég sérstakan áhuga á ferðafrelsi.

Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna er alþjóðlegur samningur um réttindi og skyldur ríkja við nýtingu hafsvæða sem saminn var á þriðju ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um hafréttarmál sem haldin var frá 1973–1982. Í dag eru 156 ríki auk Evrópusambandsins aðilar að samningnum. Hann nær yfir viðskipti með sjávarafurðir, umhverfismál, nýtingu sjávarafla, auk þess að skilgreina landgrunnsréttindi, landhelgi og efnahagslögsögu ríkja með strönd við sjó. Sagan um Ísland og makrílinn hófst skömmu eftir aldamótin þegar atlantshafsmakríllinn fór skyndilega að berast í auknum mæli inn á Íslandsmið. Þetta mál vakti áhuga minn þegar ég var við nám í Belgíu frá 2012 til 2013 þegar Evrópusambandið var að hóta að beita íslensk stjórnvöld og beita Ísland refsiaðgerðum fyrir ofveiði á kvóta sem ekki var búið að semja um skiptingu á. Þetta var sem sagt þannig að þarna breyttist ferðamynstur makrílsins. Makríllinn fer til að fóðrast í norðurhöfum seinni hluta ársins og heldur sig í kringum Hjaltlandseyjar og Noreg að vetri til. Hann heldur síðan norður fyrir sumarið með u.þ.b. fjórða hluta stofnsins sem kemur inn í íslensku efnahagslögsöguna á fæðutíma sínum og borðar,

vegna loftslagsbreytinga mögulega, sem gerði það að verkum að makríllinn jók viðveru sína gríðarlega mikið á norðausturhorninu og virðist nú vera á Íslandsmiðum allt árið um kring. Um þrisvar sinnum meira fannst af makríl í íslenskri efnahagslögsögu árið 2010 en árið 2009. Afli á íslensku og færeysku hafsvæði var um 21% af tilkynntum afla árið 2010. En fyrir þetta voru íslensk skip ekki að veiða mikið af makríl og aðallega sem aukaafurð, þar sem hið hefðbundna veiðisvæði makrílsins var við Hjaltlandseyjar og undan vesturströnd Skotlands og Írlands. Með breytingum á því sem kallað er göngumynstur makrílsins er hann orðinn þriðja mest veidda fisktegundin á íslenskum skipum.

„Strandríkin“ — þessi strandríki — „eru sammála um að leggja áherslu á að komast að samkomulagi um skiptingu norsk-íslensku síldarinnar vegna sérlega slæmrar stöðu stofnsins.“ Það hefur ekki enn náðst samkomulag um skiptingu stofnanna og vegna þess að ekki liggur fyrir samkomulag um skiptingu hlutdeildar í heildaraflamarki milli ríkjanna hafa ríkin sjálfstætt gefið út kvóta til sinna skipa á grundvelli þess hluta sem þau segjast eiga rétt á að veiða. Vegna þessa hafa stofnanir verið veiddir langt umfram ráðgjöf. Frá árinu 1999 var ákvarðanataka um makrílstofninn sameiginlega í höndum Evrópusambandsins, Noregs og Færeyja. Ísland hafði þá ítrekað óskað eftir að taka þátt í þessari stjórnun stofnsins innan Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar allt frá árinu 1999 en var upphaflega hafnað af hinum ríkjunum. Frá árinu 2008 hefur Ísland því úthlutað sér einhliða hlut í heildarafla makríls samkvæmt ráðleggingum Alþjóðahafrannsóknaráðsins. Í kjölfar breytinga á göngumynstri makrílsins hleyptu ríkin Íslandi loksins að borðinu árið 2010 en því miður hafa þessi ríki ekki enn náð samkomulagi um hlut hvers ríkis í aflamarkinu. Þess í stað hafa ríkin sem áður sagði einhliða sett sér kvóta með þeim afleiðingum að makrílstofninn í Atlantshafinu hefur orðið fyrir ofveiði ef marka má vísindarannsóknir. Árið 2010 náðu Evrópusambandið og Noregur tvíhliða samkomulagi sem gaf Evrópusambandinu 62% af aflamarki og Noregi u.þ.b. 28% og skildi hin ríkin eftir með 10%. Þessir tveir aðilar voru þannig að semja um hlutdeild aðila sem sátu ekki við það borð en samanlagður einhliða kvóti fyrir Ísland og Færeyjar, sem áttu að vera inni í þessum 10%, var u.þ.b. 23%.

Vegna mikilvægis iðnaðarins fyrir þjóðarbúið leggur Ísland mikinn metnað í að stýra greininni á arðbæran hátt og er víða talið hafa tekist það. Þannig hefur Ísland haft gríðarlega mikil áhrif á þessu sviði í alþjóðlegu samhengi.

Strandríkið skal ákveða leyfilegan afla hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögu sinni. 2. Strandríkið skal tryggja með viðeigandi verndunar- og stjórnunarráðstöfunum, á grundvelli bestu vísindalegu niðurstaðna sem því eru tiltækar, að tilveru hinna lífrænu auðlinda í sérefnahagslögsögunni sé ekki stofnað í hættu með ofnýtingu.

Þessar ráðstafanir skulu einnig miða að því að stofnum nýttra tegunda sé haldið í eða komið aftur upp í stærð sem getur gefið af sér hámarkslangtímaafla, með þeim takmörkunum sem felast í viðkomandi umhverfis- og efnahagsaðstæðum, m. a. efnahagslegum þörfum strandveiðistöðva og sérþörfum þróunarríkja, og skal hafa hliðsjón af veiðiháttum, innbyrðis tengslum stofna og almennt viðurkenndum alþjóðlegum lágmarksreglum Þegar strandríkið gerir þessar ráðstafanir skal það taka tillit til áhrifa þeirra á tegundir sem eru tengdar eða háðar nýttum tegundum svo að stofnum þessara tengdu, eða háðu tegunda sé haldið ofan við eða komið aftur upp fyrir mörk þar sem viðkomu þeirra kann að verða alvarlega

og eins og ég nefndi hérna áðan hótaði Evrópusambandið um árabil að beita Ísland refsiaðgerðum, sem var augljóslega ekki til þess fallið að liðka fyrir þeim viðræðum, auk þess sem það hefði falið í sér brot á alþjóðalögum þar sem Evrópusambandið hafði engan engan lagagrundvöll í þjóðarétti til að beita neinum refsiaðgerðum um atriði sem ríkjum, samkvæmt alþjóðalögum, ber eingöngu að koma sér saman um. Það er náttúrlega ekki þannig að tveir aðilar af mörgum geti bara tekið ákvarðanir fyrir alla og ætli síðan að refsa hinum fyrir að fallast ekki á það. Þetta var kannski örlítill útúrdúr. Þessi deila er ákaflega áhugaverð og það er áhugavert hversu lengi hefur verið reynt að leitast við að ná einhvers konar samkomulagi. Það verður fróðlegt að sjá hvernig málin þróast á næstunni en í öllu falli tel ég tilefni til að fagna þessu samkomulagi sem við erum að staðfesta hér með þessari þingsályktunartillögu.

ekki er framleiðendum og innflytjendum heimilt að greiða úrvinnslugjald af umbúðum á grundvelli upplýsinga um meginsöluumbúðir í samræmi við reiknireglur sem koma fram í viðauka XVIII við lögin. Með lögum nr. 103/2021, sem tóku að fullu gildi þann 1. janúar 2023, voru fleiri tegundir umbúða felldar undir framleiðendaábyrgð og látnar sæta úrvinnslugjaldi.

Í öðru lagi er lögð til breyting sem felur í sér að bætt er við valmöguleikum um meginsöluumbúðir fyrir tiltekið tollskrárnúmer í viðaukanum og gerðar breytingar á hlutfallstölum milli umbúðaefna. Innflytjendur og Skatturinn hafa bent á að valmöguleika um umbúðir hafi vantað í ákveðnum tilvikum. Breytingin er til þess fallin að auka valmöguleika innflytjenda og þannig tryggja að þeir sem nýta reiknireglurnar geti valið þær meginsöluumbúðir sem sannarlega eiga við.

Til að mæta þeim vanda sem þá skapast er með frumvarpi þessu lagt til að sett verði tímabundin heimild til að ákvarða úrvinnslugjald í slíkum tilvikum miðað við líklegustu tegund söluumbúða út frá tollflokkun viðkomandi vöru. Lagt er til að ákvæðið gildi til 1. janúar 2026 til að gefa innflytjendum tíma til að aðlaga sig að kröfum um tilgreiningu umbúða. Með frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar á ákvæðum laganna um úrvinnslugjald á ökutæki. Kveðið verður með skýrari hætti á um greiðanda gjaldsins, grundvöll þess og gjalddaga. Til að tryggja að álagning úrvinnslugjalds leggist á framleiðendur og innflytjendur í samræmi við framleiðendaábyrgð en ekki á skráðan eiganda er talið mikilvægt að skerpa á ákvæðum laganna hvað þetta varðar þar sem álagning á sér stað við nýskráningu

Þegar við skoðum tölfræðina þá hefur hlutur rafbíla minnkað gríðarlega mikið og þeir eru ekki lengur allsráðandi í nýjum bílum heldur blasir við allt önnur mynd. Mér sýnist að þarna hafi bara ákveðnar skýjaborgir verið reistar því þetta ferli og þessi þróun og þessar fyrirætlanir eru bara engan veginn sjálfbærar. Því hefði ég velt fyrir mér hvort þessi gríðarlega fjárfesting hefði ekki skilað sér betur með því að nýta fjármagnið í aðra þætti.

að það sé alveg ljóst að rafbílar þurfi að taka sinn þátt í rekstri vegakerfisins og mögulega sé eðlilegt að setja skilagjald á rafhlöður þá raðast þetta inn mjög þétt og það er með ólíkindum.

að þessi hugmynd, að ætla að takast á við loftslagsvandann með því að fjölga hér einkabílum, gengur bara ekki upp því að rafmagnsbílarnir eru bara hrein viðbót. En mig grunar sterklega að það standi ekki til og að áfram verði skilað auðu og árangurinn verði í samræmi við það.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða gjaldtöku Orkustofnunar vegna leyfisveitinga og eftirlits stofnunarinnar. Megintilgangur frumvarpsins er að mæla fyrir um heimildir til töku þjónustugjalda vegna vinnu Orkustofnunar við afgreiðslu leyfisumsókna vegna auðlindanýtingar og vegna eftirlits með því að leyfishafar uppfylli skilyrði leyfisveitinga. Með gjaldtöku í samræmi við veitta þjónustu má auka skilvirkni leyfisveitinga og stuðla þannig að hröðun orkuskipta.

Í samráðskafla greinargerðarinnar er greint frá umsögnunum og viðbrögðum við þeim. Orkustofnun er falið eftirlits- og leyfisveitingarhlutverk í ýmsum lögum sem varða nýtingu auðlinda.

ákvæðum laga sem vörðuðu veitingu og endurskoðun á afturköllun leyfa vegna framkvæmda sem háðar voru umhverfismati. Þá var leyfisveitingarhlutverk fært frá ráðherra til viðeigandi undirstofnunar. Þá tók Orkustofnun við hlutverki ráðherra sem leyfisveitandi samkvæmt áðurgreindum lögum er varða auðlindanýtingu.

Til að tryggja samræmi gjalda við veitta þjónustu skal byggt á rekstraráætlun þar sem þau atriði sem ákvörðun gjalds byggist á skulu rökstudd. Útfærsla gjaldskrárinnar er lykilatriði hvað það varðar en lagt er til að hún sé háð staðfestingu ráðherra. auki vil ég taka fram að til þess að við náum þeim markmiðum sem sett hafa verið fram í loftslagsmálum og um kolefnishlutleysi er grundvallaratriði að allir ferlar séu skilvirkir, einfaldir og árangursríkir. Allar þær breytingar sem ráðuneytið mitt vinnur nú að, svo sem varðandi stofnanaskipulag, vindorku og þetta mál sem hér um ræðir, eru liður í því stóra verkefni.

Herra forseti. Þennan vetur hefur þingflokkur Pírata nýtt tækifærið í kjördæmavikum og þegar tími gefst og tekið hús á ýmsum aðilum sem tengjast orkugeiranum, bæði opinberum fyrirtækjum, stofnunum og einkaaðilum á markaðnum, það hefur einmitt verið dálítið áhugavert að heyra ákveðinn samhljóm varðandi það sem þetta frumvarp snýst um. Fólk er almennt að kalla eftir því að Orkustofnun verði heimilað að taka gjald fyrir þá þjónustu sem hún er að veita til þess að hún geti veitt betri þjónustu, þannig að hún þurfi ekki að reka sig á framlögum í gegnum fjárlög sem

og einhvern veginn þarf að vera hægt að máta saman gjaldskrána og upphæðirnar sem lagðar eru á hverja umsókn við umfang úrvinnslunnar sem er Orkustofnunar megin þannig að bæði sé ekki verið að rukka meira en sem nemur raunverulegum kostnaði og líka til að Orkustofnun fái örugglega sem nemur þeirri vinnu sem innt er af hendi. eins og ég skil hæstv. ráðherra þá á að taka mið af einhverjum tölum í rekstraráætlunum sumra verkefnanna sem um ræðir.

það sé almennur samhljómur um þetta. Við höfum farið í mikla vinnu varðandi einföldun leyfisveitingarferla og skoðað sérstaklega Orkustofnun og verkferla þar með það að markmiði að stofnunin Við höfum líka kallað eftir hjá Orkustofnun öðrum hugmyndum um það hvernig við getum verið með einfalt, skilvirkt og gagnsætt fyrirkomulag þegar kemur að þjónustugjöldum. Þetta er nokkuð sem við höfum auðvitað

prinsipp eða reglur í gildi milli Umhverfisstofnunar, Skipulagsstofnunar og Orkustofnunar, svo að dæmi sé tekið. Það er ekki bara misræmi, það gerir það líka að verkum að það er erfitt að sinna verkefnum þegar tekjurnar koma ekki á móti. Ég treysti því, vegna þess að það er komin umtalsverð reynsla á þetta í nokkuð langan tíma, að hér séu menn að fara leið sem er allt það sem við viljum sjá, bæði skilvirk, réttlát og gagnsæ. Ég hef svo sem ekki miklar áhyggjur af því að þeir sem greiða þessi gjöld muni ekki gæta sinna hagsmuna. Við munum örugglega fá í gestakomum og umsögnum um frumvarpið gagnrýni ef menn telja að hér sé ekki gengið fram með skynsamlegum og réttlátum hætti.

tökum umsókn um vinnslu jarðefnis. Við erum með regluverk sem er kannski opnara en það ætti að vera ef við horfum á ásókn fyrirtækja í jarðefni á Íslandi en það er svona opið vegna þess að það er búið til til að bóndinn eigi auðvelt með að sækja möl í hlaðið eða hvað það er. Það er því ákveðinn sjálfsþurftarbúskapur byggður inn í hluta af regluverkinu þegar kemur að auðlindanýtingu. Það er alveg ástæða til að að skilja þarna eitthvað á milli og herða reglurnar þannig að við getum ekki lent í því að einhverjir auðhringir hópist hingað og fari að flytja heilu fjöllin úr landi til að mylja ofan í steypu erlendis.

vandamál og það hefur ekki ratað inn á mitt borð sem slíkt. En svona almennt þá erum við auðvitað að sameina stofnanir til að koma í veg fyrir tvíverknað, auðvelda samvinnu og síðan er okkar markmið þegar kemur að leyfisveitingum að

Þarna er verið að sameina tvo mismunandi sjóði. Nú hefur það verið þannig að loftslagssjóður hefur sérstaklega einblínt á stuðning við nýsköpunarfyrirtæki og nýsköpunarverkefni

þær upphæðir sem settar verða í nýsköpunarstuðninginn aukast með þessu eða munu þær dragast saman og fara meira yfir í það sem Orkusjóður hefur verið að gera hingað

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Stóra málið er þetta: Það verða náttúrlega ekki til fleiri peningar við það að sameina sjóði en það sparast peningar við umsýslu

en síðan muni áherslurnar auðvitað breytast. Það segir sig sjálft að t.d. þær áherslur sem eru á orkuskipti varðandi rafbíla munu vonandi einhvern tímann og sem fyrst heyra sögunni til vegna þess að við verðum búin að ná þeim markmiðum sem við þurfum. Alltaf

síðan erum við auðvitað líka með sjóðaumhverfi sem er miklu stærra og öflugra þegar kemur að nýsköpun og ég treysti því að það sé sömuleiðis alltaf línan og stefnan hjá þessum stóru sjóðum að styðja við græna nýsköpun

og síðan verður þetta deildaskipt sem mun síðan breytast eftir áherslum á hverjum tíma.

arði til sinna hluthafa. Þurfum við að vera að setja fjármagn í þessa aðila? Er ekki miklu betra að setja það í aðila sem hafa ekki efni á því að gera þessa hluti frekar en þá sem geta alveg

Virðulegi forseti. Nú er það þannig að við tökum þátt í fyrirkomulagi með EES-ríkjunum, með ETS og LULUCF.

og þar eru menn að reyna að fá eins mikið fyrir hverja krónu og mögulegt er. Ef það er hagkvæmt að styðja einhvern aðila til að draga úr losun, þ.e. fyrir skattgreiðendur, fyrir útgreiðsluna, þá er forgangsraðað í það. er forgangsraðað í það. Það sem hv. þingmaður er hér að vísa til eru styrkveitingar sem hafa skilað mjög miklu þegar kemur að losun. Það er útgangspunkturinn.

út í hversu vel þessir tveir sjóðir eiga saman. Við erum annars vegar að ræða um Orkusjóð, sem til þessa hefur veitt styrki eða niðurgreiðslur að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og það hlutverk er í rauninni að blása út margfalt með því að niðurgreiðslur á rafbílum færist þangað inn, og hins vegar erum við með samkeppnissjóð sem byggir á faglegu mati á umsóknum. Þetta virkar eins og verklag sem er svo ólíkt að

set nefnilega ákveðið spurningarmerki við að það myndi nást mikill sparnaður í umsýslu við sameiningu þessara sjóða vegna þess einfaldlega hversu ólík verkefnin eru.

Í þessu tilfelli er þetta mjög einfalt. Þú ert með tvo sjóði sem eru með sömu markmið og það er miklu einfaldara að deildaskipta sjóðunum í staðinn fyrir að vera með marga sjóði. Ef við trúum því að það sé gott að hafa sjóð um hvert verkefni þá skulum við líka fara að fjölga þeim hressilega.

og það er mun einfaldara að fjölga deildum, eða fækka þeim, heldur en að fjölga sjóðum. Ef við trúum því að það sé ekki samlegð milli þessara sjóða vegna þess að hér séu

einn sjóð deildaskiptan en fleiri sjóði ekki deildaskipta. En hann svaraði ekki spurningunni. Spurningin var: Hver er aukakostnaðurinn sem ráðuneytið metur að falli niður?

Fjárveitingar til hans eru í engu samræmi við þær tekjur sem ríkið er farið að hafa af ETS-kerfinu. Í prinsippinu ætti þetta hins vegar að vera sama talan. En það sem er að gerast núna síðustu misserin er að frekar en að nota ETS-tekjurnar til að styrkja aðra til að draga úr losun þá er verið að nota þær til að niðurgreiða kostnað hjá flugfélögum. Það er 3,1 milljarður á næstu tveimur árum sem er verið að gefa frá ríkinu í mögulegum uppboðstekjum samkvæmt fjármálaáætlun eins og hún var lögð fram í morgun.

Ég held að það sé öruggara að kallað sé eftir því frekar en að ég fari með það hér eftir minni en það er alveg augljóst að kostnaðurinn, miðað við þennan litla sjóð, er mjög mikill

ég er mjög einbeittur í því og allt það sem ég hef verið að tala um, held ég nokkurn veginn, hér í dag miðar að því að einfalda það og gera það skilvirkara að fara betur með skattfé. Ég er bara mjög upptekinn af því, hef alltaf verið og ætla að halda því áfram.

víkja máli mínu að atriði sem er svolítið gegnumgangandi í umsögnum sem hafa borist um frumvarpið. Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Drög að frumvarpi þessu voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda 5. mars 2024 […] og var umsagnarfrestur til 15. mars Alls bárust sjö umsagnir um frumvarpsdrögin frá Umhverfisstofnun, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins, Rannsóknamiðstöð Íslands, Landsvirkjun, Viðskiptaráði Íslands og Landvernd.

af skiptingu fjármagnsins. Í umsögn Umhverfisstofnunar segir, með leyfi forseta: „Umhverfisstofnun fagnar því að unnið sé að því að einfalda og auka við styrkveitingar á sviði umhverfis-, orku- og loftslagsmála með sameiginlegum sjóði loftslags- og orkumála.“

Þannig séu verkefni á sviði loftslagsmála sem séu ekki orkumál, verkefni á sviði hringrásarhagkerfisins sem ekki séu loftslagsmál o.s.frv. Leggur Umhverfisstofnun áherslu á að tryggja þurfi að fjármagn sé veitt í alla þessa málaflokka, einnig þegar full samlegð sé ekki til staðar. Með leyfi forseta: „Þetta er hægt að tryggja með að eyrnamerkja fjármagn í hvern flokk fyrir sig eða búa um úthlutunarreglur þannig að þær útiloki ekki verkefni sem ekki tengjast öllum málaflokkum. Stofnunin sér einnig ákveðna hættu á að stórum hluta af fjármagni sjóðsins verði veitt í beinar stuðningsaðgerðir á kostnað annarra verkefna sem fjallað er um í 2. gr.

Til samanburðar var á sama ári rúmum 900 milljónum króna úthlutað úr Orkusjóði. Mikilvægt er að tryggja ákveðið jafnvægi og horfa til þess að allir málaflokkar fái vægi.“

að gera aðilum kleift að gera áætlanir lengra fram í tímann með því að tryggja að það séu ekki gerðar miklar breytingar á úthlutunarreglum og öðru fyrirkomulagi. Með leyfi forseta: „Einnig vill stofnunin benda á að í tilviki verkefna á sviði hringrásarhagkerfisins, og í vissum tilfellum loftslagsmála, á krafan um nýsköpun eða nýnæmi í mörgum tilfellum ekki við. Þetta getur til að mynda verið þegar lausn er nú þegar til en gæti skapað aukna hringrás í nýju samhengi eða á nýjum stað eða þegar lausnin snýst um að hverfa aftur til verklags eða hugmyndafræði sem áður var við lýði.

Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga segir, með leyfi forseta: „Þó að vissulega sé oft skörun milli þessara málaflokka þá er svo ekki alltaf. Því þarf að tryggja að allir málaflokkar njóti áfram styrkja, þ.e. að einn málaflokkur taki ekki yfir annan í hinum nýja sjóði. Þá hafa sveitarfélögin kallað eftir auknu fjármagni inn í marga af þessum málaflokkum og mikilvægt að því sé mætt með raunverulegri aukningu en ekki tilfærslu á fjármagni milli málaflokka.“ Þið sjáið rauða þráðinn sem heldur áfram.

með leyfi forseta: „Til að nýr sameinaður sjóður verði raunveruleg lyftistöng fyrir orkuskipti í samgöngum þarf að gæta þess að fjármögnun sjóðsins og þar með geta hans til að hreyfa við verkefnum verði tryggð. Mikilvægt er að gera ráð fyrir auknum tekjum í takt við nýtt og útvíkkað hlutverk.

Þarna er ég í rauninni búin að fara yfir þessar umsagnir þar sem eru mjög einkennandi áhyggjur af því að til standi að breyta fjármögnuninni, ýmist að tryggja ekki fullnægjandi fjármögnun eða að láta hana renna til ákveðinna verkefna umfram önnur. Það sem kannski er ekki til að sefa þessar áhyggjur eru svör

gert ráð fyrir að því fjármagni sem sjóðurinn hefur til ráðstöfunar hverju sinni verði skipt niður á mismunandi málaflokka sjóðsins.“ — Punktur. — „Umsagnir um frumvarpið gáfu ekki tilefni til þess að breyta efni þess.“ efni þess.“ Það er ljóst af þeim umsögnum sem bárust að það er þessi rauði þráður í gegnum þær allar þó að um ýmsa aðila sé að ræða sem hafa ólík hlutverk og jafnvel ólíka hagsmuni,

skýrari svör áðan varðandi það að þessi sameining verði ekki til þess að fjármunum verði skipt með öðrum hætti.

sem ekki endilega viss um að það myndi kalla á breytingar á frumvarpinu að bregðast við því en rétt að halda því til haga þar sem það kemur svo sem ekkert fram um þetta í greinargerðinni og virðist ekki hafa verið tekin afstaða til þessa

að það geti verið ávísun á hagsmunaárekstra ef stjórnsýslustofnun með eftirlitshlutverk beri ábyrgð á útdeilingu hárra styrkupphæða. Stofnunin leggur því til að horft verði til Rannís til að taka að sér umsjónarhlutverk með sjóðnum, enda sú stofnun sérhæfð á sviði styrkjamála.“

„Landvernd leggst alfarið gegn því að sjóðirnir sem um ræðir verði sameinaðir.“ — Og er sannarlega eini umsagnaraðilinn sem leggst gegn því. „Hlutverk þeirra eru ólík sem og meðhöndlun umsókna. Landvernd hefur bent á að faglegri meðhöndlun er ábótavant þegar kemur að greiðslum úr Orkusjóði en sú úthlutun sem hefur verið á höndum Rannís hefur verið til fyrirmyndar.“

Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég vildi halda þessu til haga og vona að í meðferð þingsins á þessu frumvarpi verði horft til þessara athugasemda og fundin leið til þess að tryggja það að sameiningin nái þeim markmiðum sem að er stefnt samkvæmt greinargerð og að sögn en bitni ekki á þessum loftslagsmálum og hringrásarmálum

að dreifing styrkja í þessa þágu sé ekki árangursríkasta leiðin til að komast áfram og ná markmiðum, þeim markmiðum sem við höfum sett og höfum skuldbundið okkur til að ná í

Virðulegi forseti. Hér ræðum við tiltölulega einfalt frumvarp sem lætur kannski lítið yfir sér, er ekkert sérstaklega bosmamikið en varðar hins vegar stór mál. Ég held að ég skilji fyllilega markmiðið og uppleggið og hugmyndina með þessu frumvarpi, þ.e. það sem á að ná fram með því. langar þó að koma aðeins inn á nokkur atriði sem ég, eins og hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, vil halda til haga í þessari umræðu. Frumvarpið varðar sannarlega breytingu á lögum um Orkusjóð en liður í frumvarpinu varðar jú líka breytingar á lögum um loftslagsmál, lögum sem voru sett árið 2012 og breytt töluvert árið 2019, m.a. hvað varðar atriði sem lýtur að því sem við fjöllum um í þessu frumvarpi til laga.

á sínum tíma úr okkar röðum sem mælti fyrir þessum fyrstu loftslagslögum frá árinu 2012 og margar af þeim hugmyndum sem hafa ratað inn í þá löggjöf eru vissulega ættaðar úr okkar ranni. Eitt af því sem var lagt upp með og er skilgreint í loftslagslögum um hlutverk loftslagssjóðs, í 29. gr. laganna, er, með leyfi forseta, eins og þar segir: „Hlutverk sjóðsins er að styðja við nýsköpunarverkefni á sviði loftslagsmála og verkefni sem lúta að kynningu og fræðslu um áhrif loftslagsbreytinga.“

en réttilega er kannski ástæðulaust að þessi sjóður sé að taka á þeim verkefnum í dag þegar þau eru sannarlega komin á ákveðna sporbraut í stofnun sem heitir í dag Land og skógur og hafa fengið, sér í lagi á síðasta kjörtímabili, töluverða aukningu í fjárframlögum til að sinna því mikilvæga verkefni — sem er mjög mikilvægt. Hins vegar er ég alveg sammála því að áherslan í þessum ákveðna sjóði sé ekki endilega hvað það varðar en vil halda til haga að það skiptir máli að þessi sjóður geti líka horft til úthlutunar í þágu verkefna sem lúta að kynningu og fræðslu um áhrif loftslagsbreytinga.

Orkusjóðs. En með þessu frumvarpi er ekki verið að gera neinar tillögur um breytingar á stjórn Orkusjóðs og í lögunum segir, virðulegi forseti: „Ráðherra skipar þrjá einstaklinga í stjórn Orkusjóðs til fjögurra ára, þar af skal einn skipaður formaður.“ Punktur. Þetta er nú um skipan stjórnarinnar í Orkusjóði. Á móti kemur að í núgildandi loftslagslögum, kaflanum sem lagt er til með þessu frumvarpi að falli út, segir í 31. gr. um stjórn, með leyfi forseta: „Ráðherra skipar fimm fulltrúa í stjórn loftslagssjóðs til tveggja ára í senn. Formaður skal skipaður án tilnefningar og honum til viðbótar skipar ráðherra einn fulltrúa án tilnefningar, einn fulltrúa, sem hefur þekkingu á loftslagsmálum, samkvæmt tilnefningu háskólasamfélagsins, einn fulltrúa samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins og einn fulltrúa samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka.“ — Svo tekur stjórnin ákvarðanir um úthlutanir úr sjóðnum í samræmi við reglur hans sem ráðherra setur. Það sem ég vil halda til haga í þessu samhengi og tel að þurfi að skoða mjög vel í hv. umhverfis- og samgöngunefnd, sem ég treysti að fái þetta verkefni til sín, er hvort ekki þurfi að huga sérstaklega að samsetningu sjóðsstjórnarinnar í samhengi þessara umfangsmiklu og að ég held mikilvægu breytinga ásamt þeim öðrum atriðum sem komið hafa hér fram. Ég sé engin rök fyrir því, virðulegi forseti, að ekki verði lögð áhersla á verkefni sem lúta að kynningu og fræðslu um áhrif loftslagsbreytinga, jafnframt hringrásarhagkerfið ef því er að skipta því að það er sannarlega komið inn í þessa tillögu og ég fagna því. Ég sé engin rök með því að við úthlutun sé ekki horft til mikilvægis þessara verkefna sem í einhverjum tilfellum eru landlaus án þess að hafa aðgang að einhvers konar fjármagni í gegnum faglega sjóðsúthlutun eins og ég legg upp með að þurfi að vera í samhengi löggjafar sem þessarar.

birtast líka í sumum þeirra umsagna sem bárust við það á fyrri stigum. Ein mjög jákvæð breyting hefur þó átt sér stað á þessu máli frá því að það fór fyrst að líta dagsins ljós í fyrstu hríðunum. Í þingmálaskrá sem birtist í haust

það boðaði ekki gott fyrir samtalið sem ætti að eiga sér stað varðandi einhverja heildarendurskoðun á þessu regluverki. Það að leggja niður annan sjóðinn frekar en að skoða möguleikann á að sameina þá tvo er tvennt mjög ólíkt. Hv. þingmaður fór yfir forsöguna og nefndi að loftslagssjóður ætti rætur að rekja til þess þegar lög um loftslagsmál voru sett á sínum tíma, 2012. Þá langar mig að rifja upp hvernig fjármögnun sjóðsins var útfærð í árdaga. Þá var nefnilega ákveðið að taka upp að fullu andann í Evrópuregluverkinu sem þetta sprettur úr varðandi það að tekjur loftslagssjóðs væru í samræmi við tekjur ríkisins af ETS-kerfinu. Fyrstu árin skipti þetta giska litlu, þar sem tekjurnar af ETS-kerfinu voru engar, en nú er svo komið að þær eru farnar að hlaupa á hundruðum milljóna á ári

Varðandi tekjuhlutann er það alveg satt og rétt sem hv. þingmaður segir, upphaflega var þetta tengt og átti að vera í samræmi við þær mögulegu tekjur sem hið opinbera hefði af þátttökunni í ETS-kerfinu.

rökin fyrir því voru þau, sem ég veit að hv. þingmanni er fullkunnugt um, að síðan 2016 höfum við ekki búið við sérstakar markaðar tekjur í samhengi íslenskrar löggjafar.

eðlilegt að horfa til teknanna í því samhengi. En það var líka kveðið á um það í upphaflegu greininni á sínum tíma að þetta væru ekki bara ETS-greiðslurnar heldur aðrar tekjur,

Hv. þingmaður fór ágætlega yfir þróunina sem átti sér stað þegar lög um opinber fjármál voru innleidd. Það breytir því hins vegar ekki að það er hægt að kveða á um það í lögum að ráðherra ákvarði fjárveitingu í samhengi við eitthvað annað. mörg dæmi um það og ég held að það hefði farið vel á því að halda því viðmiði í þessum lögum vegna þess að það sem hefur gerst á síðustu árum er að ríkisstjórnin hefur litið á þennan tekjustraum úr ETS-kerfinu sem fundið fé til ýmissa verkefna. Nú er t.d. talað um í fjármálaáætlun að ráðstöfun á losunarheimildum til flugfélaga, til að þau geti haldið áfram að fá endurgjaldslausar losunarheimildir, nemi 3,1 milljarði á næstu tveimur árum. Þetta er peningur sem með réttu hefði átt að fara í loftslagsvænar aðgerðir en er í staðinn að fara í að niðurgreiða flugfélögin. Þetta ræddum við fyrr í vetur þegar frumvarp þess efnis var afgreitt hér. Ég held að það hafi ekki verið það mesta heillaskref sem hefur verið stigið varðandi loftslagsmál hér inni. Svo má líka nefna að ETS-kerfið er í sigtinu hjá ríkisstjórninni í gegnum svokallað sveigjanleikaákvæði þar sem verður hægt að millifæra tonnin sem eru afgangs í ETS-kerfinu yfir á samfélagslosunina til að minnka aðeins pressuna á raunverulega losun innan þess.

sjóði ríkisins í þágu loftslagsaðgerða hérlendis. Það höfum við getað lesið og séð í fjármálaáætlunum fyrri ára og ég verð bara að viðurkenna það fyrir hv. þingmanni að ég er enn ekki farinn að skoða

þannig líka. Það er spurning hvað maður horfir á sem fjárfestingu hins opinbera með útgjöldum úr ríkissjóði í þágu loftslagsmála. Ég veit að ég og hv. þingmaður verðum kannski seint sammála um það en ég er þeirrar skoðunar að það hafi verið gerð töluverð gangskör í því með miklum fjárframlögum á mörgum

allt of lítið enda má geta þess að þetta fór ef ég man rétt til um 16 verkefna. Við erum því rétt að telja örfáar milljónir í hvert verkefni. Það er einmitt nýsköpunin á sviði loftslagsmála sem getur gert stóru breytingarnar fyrir okkur þegar kemur að loftslagsmálunum. Við eigum gott dæmi hér á landi um

hafa þeir blessunarlega fengið mikið fjármagn frá Evrópusambandinu í gegnum verkefni þar. Það er alltaf hægt að ræða um það hvernig eigi að framkvæma svona styrkveitingar, hvort þetta eigi að vera í einum sjóði, tveimur sjóðum eða hundrað sjóðum.

að loftslagsmálin séu dálítið stór biti og það að við viljum endilega stækka þá köku er mikilvægt.

orkusjóði. Eins og bent var á hér á undan kemur ekki alveg nægilega ljóst fram í þessum breytingum hvaða áhrif þetta mun hafa á það form sem verður á styrkveitingum

þar sem var verið að ræða um nýjan sjóð. Þar var líka verið að sameina sjóði og eitt af því sem var lögð mikil áhersla á í því sambandi var að skipa yfir þann nýja sjóð stjórn með mikla þekkingu á þeim málum. Mig langar að hvetja hæstv. ráðherra til að fylgja ekki

fólk með þekkingu á þessu sviði. Það skiptir máli að úthlutanir og annað sem kemur í gegnum þessa sjóði sé gert á faglegum forsendum en ekki pólitískum. Loftslagssjóðurinn gamli er litli bróðirinn í þessu

Það er því verið að setja pening úr Orkusjóði í það að finna heitt vatn. Undir Orkusjóðinn fellur líka

tala um í Orkusjóð til lengri tíma. Það er því, eins og bent var á, fullt af verkefnum þarna inni og því þarf eflaust að forgangsraða þeim verkefnum eitthvað.

sem eru að nýta auðlindir þjóðarinnar og fá að gera það á kostnað ríkisins vegna þess að kostnaðurinn við það að fylgjast með notkun þeirra á auðlindunum er orðinn það hár og gjöldin

að þeir aðilar skuli síðan geta fengið niðurgreitt úr þessum sjóði hægri og vinstri af því að þeir eru góðir aðilar að mati þeirra sem fara með völdin.

Það er nú ekki meira framandi hugmynd en svo að það er nákvæmlega þannig sem farið er með þessi mál í flestum löndum í Norður-Evrópu.

Í gær fjölluðum við um frumvarp um Nýsköpunarsjóð og ég hélt að það frumvarp myndi fara inn í þá nefnd sem fjallar um nýsköpun.

ræðum hér frumvarp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um sameiningu Orkusjóðs og loftslagssjóðs.

ekki hefði verið lagt af stað í þessa vegferð eins og það ætti að leggja annan sjóðinn niður. En nú er það komið að frumvarpið snýst um að búa til nýjan sjóð á grunni þeirra tveggja sem fyrir eru. Það var dálítið áhugavert að heyra hæstv. ráðherra furða sig á því að sá sem hér stendur væri að spyrja hann í andsvörum að því hver hann teldi að væri fjárhagslegur ávinningur af því að sameina þessa sjóði. Það var nú einfaldlega vegna þess að í frumvarpinu er talað um að kostnaðurinn

að fjárhagslegur ávinningur væri til staðar þó að það sé náttúrlega bara það sem lög um opinber fjármál

þá kom í ljós að umsýslukostnaður þessara tveggja sjóða er sambærilegur. Hann er 7,5% í loftslagssjóði og 7% í Orkusjóði. Nú er ég ekki með tilfinningu fyrir því hvort þetta telst hátt eða lágt en það er eitthvað sem nefndin mun leggjast yfir. Það sem mig langar að ræða hér er kannski

loftslagssjóður sem nær ekki 200 milljóna markinu og hins vegar Orkusjóður sem er

Svona þyrfti þetta náttúrlega ekki að vera ef það hefði verið forgangsraðað í þágu loftslagssjóðs í samræmi við umfang málaflokksins.

samfloti Íslands með Evrópusambandinu í loftslagsmálum, og honum er komið á með lögum um loftslagsmál árið 2012 og þá er fléttað inn í frumvarpið, sem síðan verður að lögum, ákvæði um það að tekjur sjóðsins skuli nema hlutfalli af tekjum íslenska ríkisins af uppboði losunarheimilda í ETS-kerfinu. Dálítið einföld en elegant leið til að fá fyrirtæki sem menga til að borga fyrir aðgerðir sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

Það var þegar á reyndi búið að ofreikna heimildir inn í kerfið þannig að efnahagslegi hvatinn til að smyrja þessi þessi hjól hagfræðinnar sem voru sett þarna undir mengandi iðnað bara fór ekki að bíta fyrr en það var hreinsað aðeins út úr kerfinu. Heimildunum fór að fækka og þá fór að myndast verð á markaði. Svo gerðist það fyrir nokkrum árum að Ísland fór allt í einu að hafa tekjur af þessu kerfi og það eru bara ágætistekjur sem hljótast af þessu. Við erum

Ímyndum okkur bara hve mikið gæti sprottið upp úr þeim jarðvegi ef loftslagssjóður hefði eitthvað í líkingu við þetta til umráða. Það sem hefur hins vegar gerst samhliða þessum vexti á tekjum íslenska ríkisins af uppboði losunarheimilda gróðurhúsalofttegunda er að freistnin hefur aukist til að nota þær tekjur, eða eða öllu heldur rýra þær tekjur til þess að gera eitthvað annað með þessar heimildir. Það eru ýmiss konar bókhaldsæfingar í gangi sem ég er hræddur um að fari bráðum, ef fram heldur sem horfir, að þurrka upp bara þennan tekjustofn nánast eins og hann leggur sig. Þar ber fyrst að nefna þann mikla stuðning sem ríkisstjórnin ákvað að veita íslenskum — ekki bara íslenskum heldur veita flugfélögum sem fljúga til Íslands í formi þess að ráðstafa losunarheimildum til þeirra um tveggja ára skeið, árin 2025–2026, til þess að þau geti áfram fengið áfram fengið endurgjaldslausar losunarheimildir. Staðan í Evrópu er nefnilega sú að það er komið að því að herða aðeins ETS-kerfið á flugi með því að minnka það magn losunarheimilda sem flugfélög geta fengið til ráðstöfunar án endurgjalds. Þar með þurfa þau að fara að greiða fyrir þær á markaði sem bæði hefur í för með sér kostnað en hefur líka þau jaðaráhrif að verð á markaði hækkar þannig að kostnaðurinn mögulega eykst enn. Þetta var blásið upp sem gríðarlegur kostnaður þegar hagsmunaaðilar sendu íslensk stjórnvöld til að halda rúmlega 100 fundi í Brussel til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Reyndar kom í ljós að kostnaðurinn var mjög orðum aukinn. Þetta var ekki mikill kostnaður á einstaklinga, á almenning, en þetta hefði hins vegar mögulega skekkt eitthvað stöðu fyrirtækjanna.

þegar raunin er, eins og sést svart á hvítu í fjármálaáætlun sem var dreift í morgun, að íslensk stjórnvöld eru að verða af 3,1 milljarði í uppboðstekjum á árunum 2025 og 2026. Þetta er peningur sem í prinsippinu hefði átt að rata í loftslagsvænar aðgerðir en er í staðinn að renna til flugfélaga til að þau eigi auðveldara með að græða á því að senda fólk á milli landa. Annað sem rýrir þennan tekjustofn, sem gæti runnið beinustu leið í loftslagsvænar aðgerðir, er svokallað sveigjanleikaákvæði sem íslensk stjórnvöld sóttust eftir að nýta

var sama ríkisstjórn að sækjast eftir því úti í Brussel að mega millifæra losunarheimildir sem ekki nýttust innan ETS-kerfisins yfir í svokallaða samfélagslosun sem er þá samgöngur á landi, landbúnaður, úrgangsmál og ýmislegt annað. Þó að 4% hljómi ekkert svakalega stórt þýðir þetta að heimildin samsvarar næstum tvöfalt meiri losun en Evrópusambandið gerir kröfur til Íslands varðandi árlegan samdrátt í samfélagsgerðinni.

einhverri hlutdeild í auknum metnaði Íslands og Evrópusambandsins upp á 55% þá myndi þessi millifærsla dekka allan þann samdrátt sem Ísland ætti að standa straum af. af. Þetta væri bara bókhaldstrix, þetta væri ekki raunverulegur samdráttur í losun gagnvart lofthjúpnum heldur bara gagnvart einhverju bókhaldskerfi á milli Íslands og Evrópusambandsins. Í þessari grein er vitnað í upplýsingar sem greinarhöfundar fengu frá fjármálaráðuneytinu þar sem kemur fram að þetta sveigjanleikaákvæði hafi leitt til árlegrar eftirgjafar á um 1,4 milljörðum

Hérna erum við með tvö dæmi um það að ríkisstjórn Íslands, eins metnaðarfull og hún segist vera í loftslagsmálum, er búin að gefa frá sér 10 milljarða í tekjum af ETS-kerfinu, 10 milljarða sem eiga að vera mengunarbætur frá t.d. álverunum á Íslandi til að standa straum af aðgerðum í þágu loftslagsmála. Þessir 10 milljarðar í gegnum loftslagssjóð hefðu nú getað lyft grettistaki, vil ég segja, og hefðu líka orðið til þess að þegar við værum að ræða mögulega sameiningu Orkusjóðs og loftslagssjóðs þá værum við að ræða jafningja að mætast og sameinast mögulega, en ekki þá yfirtöku sem ráðherrann lagði upphaflega af stað

Þetta er stefna Pírata. Hún er: Íslensk fyrirtæki skipta engu máli, þau eru í alþjóðlegri samkeppni. Hér eru menn að eiga við það að Ísland er með algjöra sérstöðu. Til upplýsingar fyrir hv. þingmann Pírata er Ísland í miðju Atlantshafinu, reyndar Norður-Atlantshafi, eina landið í Evrópu í þessari stöðu

Ég held að það sé lykilatriði að íslenskir kjósendur fái að vita fyrir hvað Píratar standa. standa. Það er nú bara þannig að þetta fólk sem vinnur hjá flugfélögunum borgar launin ykkar með sköttunum sínum. Það er mjög mikilvægt að það og aðrir starfsmenn í íslensku atvinnulífi, sérstaklega í alþjóðlegri samkeppni, fái að vita sjónarmið Pírata. svo það sé líka sagt: Orkusjóður var stofnaður 1967 og fjármagnaði orkuskipti 2 við hitaveituvæðinguna.

Þá erum við í öfugum orkuskiptum, sérstaklega þar sem kemur að iðnaðinum sem er á okkar eigin ábyrgð. Varðandi ETS þá höfum við tekjur af því kerfi. Og hvað er inni í ETS-kerfinu? Það er stóriðjan, það er millilandaflugið, það eru millilandasiglingar.

sem við gerum mjög lítið af. Orkusjóður hefur hins vegar aldrei verið í því að skoða fjárhagsstöðu fyrirtækja eða

mér finnst það ekki, en það er nú eitt af því sem hefur verið styrkt þar. Ég vonast til þess, virðulegi forseti, að við fáum oftar og meiri tækifæri til að ræða þessa hluti.

Það er sú einfaldasta tæknilausn sem við höfum. F-gösin, við höfum líka náð góðum árangri þar en hitt mun skila sér á lengri tíma og er flóknara.

Nú skulum við bara tala um það hér hvað er á sameiginlega ábyrgð Íslands og hvernig við náum árangri með því að minnka losun á sameiginlega ábyrgð Íslands.

mjög gaman að heyra áhugann sem hæstv. ráðherra hefur á loftslagsstefnu Pírata sem hefur einmitt hlotið mjög mikið lof almennt í umræðunni og er svo sem ekkert launungarmál við viljum vera framarlega og leggjum mikla áherslu á loftslagsmál og umhverfismál, enda eru þau okkur mjög hugleikin. Um það snýst framtíðin. Það sem við höfum verið að kalla eftir er heildarsýn í málaflokknum, að við séum með regluverk og löggjöf sem vinna saman og gera það að verkum að við getum náð árangri. Það sem hefur verið talað um árum saman í kringum svokölluð orkuskipti orkuskipti — það sem hefur verið að gerast er það að rafmagnsbílum fjölgar, sem er hrein viðbót, og um leið og við sleppum ívilnunum, um leið og þær eru ekki lengur fyrir hendi þá hverfur salan á rafmagnsbílum. Þá dregst hún svo áberandi saman að árangurinn sem við héldum að væri fyrir hendi er bara horfinn. Þess vegna þurfum við að horfa heildrænt á málin. Við þurfum að búa til lausnir sem eru sjálfbærar, sem þurfa ekki sífelldar ívilnanir til þess að virki.

Mig langar samt að fá að vita, óháð því hvað við höfum gert áður — eins og með hitaveituna, þar förum við í verkefni sem verða síðan sjálfbær en þetta verkefni virðist ekki vera sjálfbært því að um leið og ívilnanirnar detta út þá hverfur allur árangurinn.

Ef hér hrynur sala á rafmagnsbílum þá verða engar forsendur fyrir því að byggja upp frekara dreifikerfi. Þess vegna langar mig að vita hvernig við ætlum að bregðast við. Hvernig ætlum við að bregðast við því sem sem blasir við okkur ef við skoðum bara tölur um nýskráningar; þegar salan er ekki lengur fyrir hendi, þegar fólk er ekki lengur að kaupa sér rafmagnsbíla? Hvað varðar það að þetta skili sér til allra tekjuhópa þá er það nú bara mjög þröngur hópur sem er að kaupa sér nýja bíla og þessar ívilnanir fara allar til nýrra bíla. Það eru ekki allir tekjuhópar sem hafa tök á því að kaupa sér nýjan bíl, hvort sem það er rafmagnsbíll eða jarðefnaeldsneytisbíll.

Þetta er besta leiðin til að ná niður losun á okkar ábyrgð. Síðan liggur alveg fyrir og hv. þingmaður hefur alveg rétt fyrir sér þegar hann segir að það séu ekki það séu ekki allir sem kaupi nýjan bíl. Ég hef t.d. aldrei keypt mér nýjan bíl en það er kannski ekki gott dæmi. Við verðum að fá bílaleigurnar inn í þetta, sem er flókið verkefni vegna þess að við erum með þá sérstöðu að helmingurinn af nýskráningum á Íslandi, plús/mínus, eru bílaleigur. Þetta er örugglega hæsta hlutfall eða alla vega eitt hæsta hlutfallið í heimi.

en setji sér jafnframt sjálfstæð markmið um aukinn samdrátt í losun frá stóriðju og flugi sem náð verði fram með sérstöku mengunargjaldi.“ Þannig að já, það er stefna Pírata að leggjast gegn því að stjórnvöld fái sérstaka heimild til þess að veita flugfélögunum 3 milljarða ríkisaðstoð til að menga meira. Umhverfis- og loftslagsstefna Pírata byggir öll á mengunarbótareglunni. Hún byggir líka á réttlátum umskiptum sem ríkisstjórninni reynist mjög erfitt að hafa í huga, eins og sést sennilega best á því að meginþungi aðgerða stjórnvalda síðustu árin felst í að niðurgreiða rafbíla til efstu tekjutíundar

Ég skil svo sem vel að það fjúki í ráðherrann, ekki bara vegna þess að hann er tilfinningavera eins og við hin heldur líka vegna þess að hann veit jafn vel og önnur í þessum sal að þessi stefna Pírata, sem ég var að lesa upp úr,

að við myndum vilja að íslensk félög gætu keppt við félög í öðrum löndum í alþjóðlegri samkeppni en á því er mjög heiðarleg undantekning.

og hann er á einhverju svakalegu flugi varðandi þriggja milljarða ETS-stuðning ríkisstjórnarinnar við flugfélögin sem kom fram í nefndaráliti og atkvæðagreiðslu við frumvarp sem ráðherrann sjálfur lagði fram þennan vetur. Það var bara í haust. Þetta liggur allt fyrir í skjölum þingsins eða í kosningabaráttunni sem ég hélt að hæstv. ráðherra hefði tekið þátt í eins og sá sem hér stendur. En það er gott að ég nái að uppfræða hann þótt seint sé.

Við höfum nú rætt þetta áður þannig að ég veit ekki hvort það hafi eitthvað að segja að nefna þetta aftur. Ástæðan fyrir því að Píratar studdu ekki afgreiðslu tillögunnar var sú að stjórnarliðar gerðu breytingar á henni, ekki á faglegum, málefnalegum forsendum heldur með pólitískum hrossakaupum. Stjórnarliðar ákváðu að færa tvær virkjanir í Þjórsá úr nýtingu í bið. Með sömu rökum hefði átt að færa allar þrjár en það mátti ekki af því að virkjanalobbíið leyfði þeim það ekki.

Við studdum ekki þessa tillögu vegna þess að meiri hlutinn fúskaði hana, meiri hlutinn eyðilagði hana, en blessaði ráðherrann trúir því sem hann vill.

Við erum að reyna að koma hér með málefnalegar athugasemdir við það hvernig verið er að styðja við loftslagsmál í gegnum Loftslags- og orkusjóð en það snýst allt hjá hæstv. ráðherra orðið um það hvernig Píratar greiða atkvæði hér og þar.

Það sem hefur sýnt sig undanfarin ár er að útblástur á Íslandi er að aukast. Við erum ekki að standa okkur vegna þess að það eru engar alvöruaðgerðir í gangi.

sem gerir það að verkum að það er ekki lengur eins arðbært fyrir fólk að keyra á rafmagnsbíl. Þeir eru dýrari í innkaupum.

kemur einhver falleg Instagram-mynd í næstu kosningabaráttu þar sem stendur: Sjóðum fækkað úr tveimur í einn, eins og það skipti einhverju máli þegar kemur að

hlutir sem tengjast réttlátum umskiptum, hlutir sem tengjast mengunarbótareglunni og annað. Erum við að sjá eitthvað slíkt koma frá hæstv. ráðherra? Nei, ekkert slíkt er á dagskrá heldur er það eina sem við sjáum einhverjar sameiningar. Þegar við reynum að benda á að aðgerðirnar séu ekki nógar þá virðist það eina sem kemst að hjá hæstv. ráðherra

og meta sínar eigin aðgerðir og sjá að það þarf að taka alvarlega til hendinni þegar kemur að loftslagsmálum því að þessi ríkisstjórn er með algjöra falleinkunn þegar kemur að þessum málum.